Molio bih predstavnika predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje, s nama je poštovani Marko Pavić, ministar rada i mirovinskog sustava. Ministre, dobrodošli i izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Sabora, poštovani saborski zastupnici. Vlada je za 2019. donijela odluku da se minimalna plaća povećava na 3000 kuna donosno 3750 kuna bruto. Navedeno povećanje od 248 kuna neto je najveće od uvođenja instituta minimalne plaće 2008. g. Prije ovog povećanja u mandatu ove Vlade, dva puta smo povećavali minimalnu plaću po 5%, isto tako zadnjim izmjenama Zakona o minimalnoj plaći gdje smo isključili rad subotom, nedjeljom, prekovremene i blagdanom, dodatnih 3,3% je bilo povećanja što znači da u mandatu ove Vlade minimalna plaća je porasla za 504 kune odnosno 23,9%. Minimalna plaća od 1.1.2019. bit će viša nego u 9 država EU-a. To uključuje već sada Bugarsku, Litvu, Rumunjsku, Latviju i Mađarsku a od 1.1. imat ćemo veću minimalnu plaću nego Češka, Slovačka, Poljska i Estonija. Ovim povećanjem minimalne plaće, Vlada je poslala važnu poruku da želimo dostojanstven život naših sugrađana od kojih 37 000 prima minimalnu plaću. No ovo povećanje nismo radili bez kompenzacijskih mjera odnosno mjera za zadržavanje zaposlenosti kako se u radno intenzivnim industrijama a tu se prvenstveno tiče koža, tekstil, drvo, metal, da nema kompenzacija odnosno mjera za zadržavanje od zaposlenosti u tim sektorima. I upravo zbog toga već prošle godine smo Zakonom o minimalnoj plaći definirali olakšicu na doprinose u vidu 50% koje zadržavamo i slijedeće godine. Isto tako, od 1.1. provodit će se program potpora male vrijednosti gdje će se po stavci sa 1.3. ali za period već od 1.1. moći prijaviti na HZZZ u vidu potpora u vidu potpora male vrijednosti dakle moći će dobiti do milijun i pol kuna subvencija u 3 g. za potrebe zadržavanje osoba u zaposlenosti i isto tako od 2020. razvit ćemo program prema tzv. GBER-u odnosno General block exemption rule po kojima će za novozaposlene i to neće biti vezano na minimalnu plaću, moći ostvarivati subvencije. Ovim prijedlogom zakona zadržavaju se postojeća prava radnika zadržavanjem propisane definicije minimalne plaće. Zadržavamo u 2019. g. obračun doprinosa na osnovicu za 50% umanjenja s tim da još jedanput ponavljam, imamo nekoliko osigurača kako poslodavci ne bi poticali odnosno kako poslodavci ne bi stavljali ljude na minimalnu plaću, a to je prošle godine su morali imati 12 mj. uzastopno primanja minimalne plaće da bi uopće mogli dobiti tu olakšicu a slijedeće godine će morati imati da su ljudi morali biti ove godine na minimalnoj plaći. Svjesni smo da je ta olakšica bila široka i upravo zato što uvodimo sektorski olakšice od slijedeće godine, ići ćemo ka umanjenju te olakšice gdje će ona 2020. iznositi pola toga, dakle 25% i nakon toga ići prema nuli. Također dodatno se rasterećuje dio mikro poslodavaca i to na način da ukoliko nemaju drugih zaposlenih, nisu u obvezi sami sebi isplaćivati zakonski utvrđeni minimalni iznos plaće. Također se proširuje opseg parametara o kojem resorni ministar mora voditi prilikom predlaganja visine minimalne plaće i preciznije se definira krajnji rok do kojeg je Vlada dužna utvrditi iznos minimalne plaće za slijedeću kalendarsku godinu. Ovim povećanjem minimalne plaće na 3000 kuna neto, smatramo da smo napravili značajan iskorak da onima koji primaju tu minimalnu plaću pružimo dodatna sredstva i za dostojanstven život, svjesni smo da je ona mala ali smo isto tako svjesni da dobar dio ljudi koji rade u tim industrijama, a prvenstveno mislimo tu na žene preko 50 g. niže razine obrazovanja, da sve studije pokazuju da će one ostati nezaposlene odnosno na socijalnoj pomoći ukoliko izgube posao ovim balansiranim pristupom smatramo da smo s jedne strane značajno povisili minimalnu plaću, dakle u mandatu ove Vlade 504 kune, 23,9%, dakle gotovo za 1/4 a isto tako da smo prva Vlada koja je našla kompenzacijske mjere kako bi poslodavce u radno intenzivnim industrijama uspjeli kompenzirati odnosno zaštititi radnike od gubitka posla i isto tako da smo prošlogodišnjom izmjenama značajnije doprinijeli da, pogotovo prekovremeni rad, rad nedjeljom i blagdanom ne bude uključen u minimalnu plaću. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem ministru. Imamo jedan broj replika. Prvi je na redu kolega Lovrinović, izvolite. **Lovrinović, vi maloprije rekoste da je podizanje minimalca na 3000 kuna neto za dostojanstven život. Nemojte mi zamjeriti, ali nitko od nas ovdje u Saboru koji sjedi, ni u Ministarstvima, ne razumije što je živjeti sa 3000 kuna mjesečno, i to je nemoguća misija. Slovenci imaju duplo veći minimalac. Prijedlog od prije dvije godine stranke Promijenimo Hrvatsku je da se podigne na 4000 kuna minimalac neto u Hrvatskoj odnosno bruto 5000 kuna, ostavite i dalje izdvajanje, znači oslobađanje 50% umanjenje osnovice za doprinose, što trebate dati poslodavcima kako bi oni mogli isplatili 4000 kuna neto. Ukinite najveći broj parafiskalnih nameta koje ima preko 200. što im još dajete? Za iznos koji uplate minimalac između 3750 i 5000 bruto, to im odbijte od osnovice za obračun poreza. Dakle, to su minimalne stvari da zaustavimo iseljavanje iz ove zemlje. Poštovani profesore Lovrinović. Lako je iz saborskih klupa ovako govoriti, predlagati, ali ovakvo značajno povećanje koje vi predlažete, populistička mjera koja će dovesti do par tisuća, koja će dovesti, …/Upadica: do par tisuća otkaza. Trenutačno od 01.01.2019., Hrvatska ima veću minimalnu plaću od Poljske, Estonije, Slovačke, Češke, Mađarske, Latvije, Rumunjske, Litve i Bugarske, 13-ti smo na razini Europske unije po visini minimalne plaće. Još jedanput ponavljam, zato smo i radili program ZAŽELI, 7000 žena smo zaposlili upravo koje su preko 50 godina, koje bi otkazom u takvim industrijama, u tekstilnoj industrijama, u ruralnim područjima Republike Hrvatske, ostali na socijalnoj pomoći do kraja svog radnog vijeka. Prema tome, radimo balansiranu politiku, svjesni smo da ovo nije puno, ali isto tako smo svjesni da je značajno tim ljudima koji rade, a da ne izgube posao. Poštovani gospodine ministre. Ne ulazeći u sami meritum koji je uopće nebitan i totalno promašen u ovom trenutku, jer u ovom gospodarskom trenutku kad vi idete sa minimalnom plaćom, trebate razmisliti da ugrožavate poslovni ambijent, pa čak i radničke mogućnosti. Ono što ja želim naglasiti je povreda procedure. Ja ne mogu vjerovat više, da jednostavno ne možete shvatiti da trebamo poštivati proceduru donošenja Zakona. Znači, za obrazac prethodne procjene učinka e-savjetovanja je trebalo 14 a ne 30 dana. Savjetovanje je trajalo 6 dana. Ured za zakonodavstvo vas upozorava da treba trajati 30 dana. Razumijete me? Zakon uopće nema uvijete da se donese, a kamoli da se donese po hitnoj proceduri. Nemate pravo donijeti ovaj Zakon na ovaj način, ne ulazeći u meritum. Molim vas poštujte demokraciju, demokracija je procedura. Vi to morate poštivati. Nemate pravo donijeti Zakon po hitnoj proceduri. Marko (HDZ)** Ako možete mikrofon. Hvala. Pa poštovani gospodine Orepić, ljudi s minimalnom plaćom nemaju pravo čekati da mi izmijenimo procedure, procedure smo poštovali gospodine, na ovim mjerama sa poslodavcima za zadržavanje zaposlenosti, bilo je na e-savjetovanju, konzultirali smo se sa socijalnim partnerima. Prema tome, ali upravo oni koji imaju minimalnu plaću ne mogu čekati i radi njih donosimo po hitnoj proceduri. Idemo na treću repliku, poštovani kolega Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine ministre. U svakom slučaju svaka promjena na bolje je dobra za građane, ali kada se nešto radi, onda se treba raditi pošteno, i treba napraviti analizu koja je sustavna. Po ovome kako vi odgovarate, evo kolegi Lovrinoviću kažete nekoliko tisuća ljudi će ostati bez posla, vidi se da je to plod velikih analiza, stručnih konzultacija i da ste dugo razmišljali o tome koliko, kad kažete točno brojku nekoliko tisuća, ne, to je, to zbilja ulijeva povjerenje hrvatskih građana kad vi predstavljate Zakon. Ono na čemu mi inzistiramo je 4000 kuna minimalne plaće, pogledajte samo, usporedite zemlje u okruženju, usporedite Sloveniju, rek'o je gospodin Lovrinović, preko 800 EUR-a, pogledajte Grčku 600 EUR-a, znači sa te strane, mi moramo ići za time da našim građanima damo neki osnovni garant da će u Hrvatskoj moći kako-tako živjeti, ne dostojanstveno kao što ste vi rekli, sa 3000, to ne može nitko. Hvala lijepo. **Jandroković, Gospodine Maras, sada govorite jedno, kad ste na vlasti bili, radili ste drugo, 2015. godine vi ste povećali, u Vladi u kojoj ste vi sjedili za 11,94 11,94 lipe, dakle 11 kuna i 94 lipe, minimalnu plaću. Tol'ko o dostojanstvenosti i toliko o socijalnim politikama SDP-a. Ova Vlada je povisila za 504 kune, dakle 23,9%, za četvrtinu je povisila u odnosu na minimalnu plaću kada je došla. Poboljšali smo Zakon o minimalnoj plaći, isključili smo, imali ste vi tu priliku, mogli ste vi isključiti prekovremene sate, rad nedjeljom i blagdanom iz definicije Zakona o minimalnoj plaći, pa niste. Četiri tisuće minimalne plaće je populistička mjera, mogli smo je mi dići, ali smo svjesni i napravili smo kvalitetne analize gospodine Maras, kol'ko ljudi je ugroženo

Hvala lijepo. Gospodine ministre ne budite bahati, nego slušajte što vam govorimo. Minimalna plaća je mjera koja ide za time da je to zaštitni instrument radnika od siromaštva i to je instrument koji bi trebao radnicima omogućiti da imaju dostojnu plaću za taj svoj rad. I ono što ovim prijedlogom sada radite je da zadržavate situaciju koja je bila od prije, niste imali savjetovanje sa socijalnim partnerima i da ste imali onda bi vam u zakon ušli i otežani uvjeti rada. S druge strane povisili ste minimalnu plaću zato što vam je se povisila plaća i zadržali ste isti omjer koji ste zadržali onda 44% ali do kraja godine ovo neće biti 44% nego ćemo pasti ispod 40% kao što vam je pala sada u 2018. godini. I dajte ne budite bahati nego odgovarajte na pitanja. Marko (HDZ)** Pa žao mi je gospodine Mrsić da nama prebacujete kada minimalna plaća dok ste vi bili ministar bila između 37 i 38%, sad smo došli na gotovo 45% a cilj nam je da dugoročno ide ka 50%. o radu su, Zakona o radu su definirani ovi uvjeti koje spominjete. Imali ste priliku da i vi ispravite da u Zakonu o minimalnoj plaći, odnosno da se u minimalnu plaću ne računa prekovremeni rad, rad subotom i nedjeljom pa niste. Ova Vlada još jedanput ponavljam povisila je minimalnu plaću za 504 504 kune, odnosno gotovo 23%. U zadnjoj godini mandata 11 kuna i 94 lipe. Mislim da brojke govore same za sebe. **Jandroković, Hvala lijepo. Ministre bilo kakvo povećanje minimalne plaće je pozitivno. Međutim činjenica je da na područjima dvije trećine Hrvatske više nemamo ni radnika u bilo kojoj ili u poljoprivredi ili u industriji i bez mjera na tim područjima odakle dolazim ja, bez mjera da imamo poduzetnicima mjere koje neće toliko opterećivati plaće mi ministre jednostavno nećemo više imati radništva. Nešto u Zagrebu i oko Zagreba, vidimo da su brodogradilišta pri kraju. Mi moramo dati mjere na područjima dvije trećine Hrvatske brdsko-planinskim koji će osigurati poduzetniku da može isplaćivati plaće. A te mjere na ovaj način poduzetnik neće moći imati. Zbog čega? Jer je puno skuplja energija, puno je teže doći do radne snage na tim područjima i on bez potpora i poticaja jednostavno neće moći isplaćivati bilo kakvu plaću a kamoli minimalnu, govorim o brdsko planinskim područjima. Hvala lijepa. Gospodine Bulj, upravo radi toga ova Vlada je u prve 2 godine mandata 4,5 milijarde kuna u zapošljavanje uložila. 2,5 milijarde kuna samo ove godine, 1,6 milijardi kuna mjere aktivne politike zapošljavanja, 900 milijuna kuna specijalni programi, specijalizirani programi iz Europskog socijalnog fonda. To je više nego prethodna Vlada u cijelom madatu. Zakonom o brdsko planinskim područjima i Zakonom o o potpomognutim područjima dodatnih 150 milijuna kuna smo uložili. Redefinirali smo mjere aktivne politike zapošljavanja, uveli pripravništvo, osnažili samozapošljavanje. Danas osoba koja želi imati tvrtku može dobiti 55 tisuća kuna dok smo, kad smo došli kao Vlada 25 tisuća kuna. Trenutačno imamo veće potpore za samozapošljavanje nego Velika Britanija. Prema tome, upravo se može a da ne govorim koliko projekt Slavonija donosi Slavoniji. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Kolega Panenić, izvolite vi ste. Ispričavam se. Poštovani ministre, ja svakako mogu reći da svako povećanje minimalne plaće sigurno je odmak u odnosu na prethodno vrijeme. Međutim ono što smo i svjesni isto tako nije to u istim okolnostima. Znači ne možemo reći da ova minimalna plaća kada bi je vratili godinu dana u nazad da bi bila ista kao danas u realnim, realnoj kupovnoj moći. Sigurno je u međuvremenu došla, evo ja ću vam samo neke podatke koji su se promijenili, energija je porasla 6,6%, manje ili više ali složiti ćemo se da je došlo do rasta. Hrana je porasla skoro 3% cijene hrane, kuća i stanovanje preko 6%. Prema tome, svakako je da svaka Vlada mora voditi upravo računa o tome socijalnome djelu jer ne može se zadržavati najniža plaća ako rastu svi ostali ja bih rekao životni troškovi i to je činjenica. I trebamo na tome ostati. Ova rasprava o minimalnoj plaći nažalost je u nekom prethodnom vremenu a sada je samo pokrivanje osnovnih troškova koje imamo i nismo ih do .../Govornik se Hvala lijepa. Ja sam ovo shvatio i kao pohvalu Vladi da je socijalna jer smo upravo još jedanput ću pročitati imam, od 1.1. imamo veću minimalnu plaću od Poljske, Estonije, Slovačke, Češke, Mađarske, Latvije, Rumunjske, Litve i Bugarske. Svjesni smo da dalje na tome trebamo raditi i svjesni smo šta smo prethodne godine u zakonu. I prva smo Vlada koja je predložila mjere za zadržavanje zaposlenosti naših radnika. Iz Europskog socijalnog fonda i Europskog stupa socijalnih prava koji će iznjedriti 20 direktiva daljnje milijarde kuna će biti na raspolaganju od 2021., koncentrirati ćemo se i na povećanje produktivnosti i upskilling griskilling naših radnika kako bi im povećali konkurentnost i kako bi mogli zarađivati i više od minimalne plaće i prekvalificirati se za radna mjesta koja će biti bolje plaćena. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Grčić, izvolite. **Grčić, Branko (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine ministre jedno ključno pitanje. Dakle, povećanje minimalne plaće ma kakvo bilo zaista neće osigurati dostojanstvo radnika međutim nije to mali iznos 250 kuna i koliko toliko će pomoći. Međutim i jedino realno povećanje poduzetnici će gledati na način ako zadržite olakšice koje sada poduzetnici imaju a to je smanjenje osnovice za doprinose na plaću za 50%. vi poduzetnicima u prvoj godini, dakle kada idete na 25% uzimate 75 milijuna kuna. A kada to potpuno ukinete uzeti ćete 135 milijuna kuna poduzetnicima što je vrlo ozbiljan novac i vrlo ozbiljna kompenzacija. Ja vas molim da objasnite na koji drugi taj način želite to kompenzirati. **Jandroković, Hvala lijepa. Gospodine Grčić, meni je jako zadovoljstvo vidjeti promjenu ekonomske politike SDP-a. Prošle g. ste bili protiv te olakšice i to vam je bio glavni argument zašto ne možete poduprijeti izmjenu zakona. ovime ćemo poslodavci izgubiti otprilike 80 milijuna kn, zadržati će olakšicu sljedeće g. No potporom male vrijednosti, koja će ići putem Zavoda za zapošljavanje osigurati ćemo vam 200 milijuna kn. svjesni smo da olakšica koja je išla, da ide široko, da zahvaća i druge sektore koje možda ne bi trebali percipirati u olakšici idemo na ciljane horizontalne mjere iz europskog socijalnog fonda, putem kojeg ćemo preko 200 milijuna kn, osigurati poslodavcima. Prema tome, sljedeće g. imaju jednaku razinu olakšice, godinu iza pola olakšice, a 200 milijuna iz europskog socijalnog fonda da to kompenzira. Hvala predsjedniče, uvaženi ministre u početku u početku svog uvodnog govora u obrazloženja zakona ste se dobro izrazili, vlada je odredila, da će minimalna plaća biti neto 3000 kn. Tako ste rekli. Kasnije ipak koristite jedan politički diskurs, pa govorite, ovime ćemo mi omogućiti, povećati ćemo, htio bi vas na to upozoriti, dobra je konstatacija da je vlada odredila, a onaj tko će to napraviti su poduzetnici, oni će omogućiti, oni će povećati i radnici, naravno s svojim radom. U raspravi ću nešto detaljnije o tome reći, u tom smislu povećanje koje vlada namjerava je dobro, međutim, sve ove mjere koje vi spominjete i sada ste ih spominjali u replikama, e to vlada može napraviti. Ako te mjere budu zadovoljavajući da poduzetnici izdrže ovo povećanje plaća onda će to biti u redu. I zato sam vas htio upozoriti nemojte koristiti taj politički diskurs, mi smo omogućili i mi smo povećali, vi ste odredili. Marko (HDZ)** Hvala lijepo. Uredba uređuje visinu minimalne plaće koju donosi vlada. Dakle, vlada je donijela odluku, i mogu slobodno reći, mi smo donijeli odluku. Što se tiče indeksiranja ostalih plaća na minimalnu plaću, sustav …/Govornik se ne razumije./… potpora biti će vrlo fleksibilan i isto tako poslodavci će moći doći sa programom u kojem će utvrditi, koliko je radnika ugroženo za gubitak posla i tražiti kompenzaciju, odnosno, subvenciju u visini tog iznosa, a procjenjujemo da će biti do 2000 milijuna kn. Tako da g. vlada donosi uredbu i ako vlada donosi, onda mogu reći, mi donosimo i mi smo donijeli. u prošlotjednoj raspravi govorili da je u Hrvatskoj nezaposlenost mala, a niste rekli da je to zbog odlaska ljudi, sada uspoređujete i minimalnu plaću sa drugim europskim zemljama i ne govorite kolika je tamo kupovna moć, mislim da je to pravno relevantno stanje. Dakle, ova statistika, dakle, pitanje koliko hrvatski radnih za tih 3000 kn, može kupiti u Češkoj, Bugarskoj, koliko u Hrvatskoj, to je prava statistika.

od Hrvatske, a minimalnu plaću manju od Hrvatske. Baš je to veliki uspjeh ove vlade da imamo 7 zemalja iza nas od 1.1.2019. koje neke imaju i veću kupovnu moć od Hrvatske. Dakle, tu smo socijalniji i brinemo se više za one sa najnižim primanjima. 504 kn u 2 g. 23,9% znam da je statistika, ali znam da i vas boli, što vi niste na ovoj strani i vlade pa da možete se i vi hvaliti sa statistikama. **Jandroković, Hvala lijepo. Uvaženi ministre Pavić, vi kažete da će ljudi u Hrvatskoj sa 3000 kn živjeti dostojanstven život. Meni doista nije jasno na koji način se s tim iznosom može dostojanstveno živjeti, pa očekujem da vaše ministarstvo napravi priručnik za dostojanstven životu u RH, sa 3000 kn i da ga objavite na stranicama ministarstva, naime poznato je da ste vi u HDZ-u važniji književnici, evo imamo književnicu Dalić, književnika Sanadera, književnika Šeksa, pa možemo imati i ministra Marka Pavića, koji će u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici promovirati knjigu dostojanstven život. I ta će knjiga imati nekoliko poglavalja, jedan će biti kako preživjeti s 3000 kn ako ste sami, kako preživjeti s 3000 kn ako imate obitelj, kako preživjeti s 3000 kn ako imate kredite, kako preživjeti s 3000 kn ako ste blokirani i ovršeni, siguran sam da će se prodati u više od 45 hiljada primjeraka, nego je prodana knjiga Martina Dalić, bolje reći …/Govornik se ne Hvala lijepo. G. Bunjac, ne stavljajte mi riječ, rekao sam da ćemo osigurati dostojanstveniji i bolji život, ljudima sa minimalnim primanjima. Ljudi u svakoj europskoj državi, postoje ljudi koji rade poslove za koje je osigurana minimalna plaća, a neke od države, niti nemaju razinu minimalne plaće utvrđenu. Ovaj puta, još jedanput ponavljam, i mi ćemo od 1.1.2019. veću minimalnu plaću od 7 zemalja EU, smještamo se otprilike na sredinu zemalja i isto tako omogućiti ćemo bolji život tim ljudima. U mandatu ove vlade, 710 kn, je porasla prosječna plaća. Imamo povećanje zaposlenosti 71 tisuću i jedan od najvećih stopa rasta zaposlenosti, imamo jednu od najvećih, tj. imamo najveću stopu pada nezaposlenosti. Svjesni smo pitanje isto tako demografije i iseljavanje mladih,

naglasili ste da je u mandatu ove vlade u svega 2 g. minimalna plaća povećana za 504 kn, odnosno, 23,9% odnosno, veća je nego u 9 članica EU. Međutim, valja naglasiti da je to samo jedna od mjera u nizu aktualne vlade, koje vlada poduzima za veći i bolji standard naših građana podsjetio bi da od 1.1.2019. na snagu stupa 3 porezno rasterećenje gdje se PDV na svježa svježa meso, ribu, jaja, povrće smanjuje za pola, odnosno građani će tim poreznim reformama uštedjeti 2 milijarde i 700 tisuća 2 milijarde 700 miliona kuna, da su potpore za novorođeno dijete porasle s 2.663 na 3.999,

ovaj 3 korak porezne reforme gdje smo ukupno rasteretili građane preko i tvrtke preko 6 milijardi kuna, a ono što još više veseli dakle još prije nego što je taj PDV na svježe voće, povrće, meso, pelene i ostale trgovci su krenuli smanjivati samoinicijativno te cijene. Prema tome, očito je da porezna reforma tu donosi boljitak, sve ove socijalne mjere koje radimo apsolutno u tu. Ja bi samo spomenuo 7.000 zaposlenih žena iz Programa „Zaželi“ odnosno milijardu kuna, spomenuo bi 300 miliona kuna koje ministrica Murganić isto iz Europskog socijalnog fonda ulaže u produljeni rad dječjih vrtića, spomenuo bi isto tako povećanje, proširenje kruga koji mogu dječji doplatak dobivati. Prema tome, apsolutno smo svjesni i radimo na socijalnom uključivanju ali smo svjesni i financija i po prvi puta smo prošle godine …/Upadica: Idemo na zadnju repliku, poštovani kolega Prelec, izvolite. **Prelec, Alen (SDP)** Hvala poštovani predsjedniče, poštovani ministre, meni je drago kad vi kažete da minimalna ovaj plaća se povećava, međutim možemo znati da minimalna plaća ne govori koliko stvarno Hrvati imaju plaću. Mi moramo tu govoriti o prosječnoj plaći, a kad je prosječna plaća u pitanju onda stoji Hrvatska puno, puno lošije. 21 zemlja ima bolju prosječnu plaću od Hrvatske. Samo da kažemo da preko 2.000 EUR-a ima 11 zemalja ima preko 2.000 EUR-a plaću, a mi možemo govorit da u Europi od prilike su slične cijene kaj se tiče namirnica za život. Samo da se uspoređujemo recimo sa Luksemburgom, Luksemburg ima 3.150 EUR-a plaću, puta više od Hrvatske 684. To je pravi podatak. Koliko Hrvatska ima prosječnu plaću, koliko stvarno ljudi dobivaju na račun?

u mandatu ove Vlade 710 kuna je prosječna plaća rasla, gotovo 1.000 EUR-a dakle 950 60 EUR-a u Gradu Zagrebu. Osobno sam živio i po Europi par godina i po Americi i tako dalje ako uspoređujete plaću, uspoređujte i cijene. Kvadrat stana u Britaniji, kućica koju je moj mentor u …/nerazumljivo/… imao od 100 kvadrata košta pola miliona funti, pa vi gledajte kolike su cijene. Prema tome ne možete tek tako to uspoređivati, ako gledamo u apsolutnim iznosima još jedanput ponavljam prosječna plaća u RH rasla je za 710 kuna, minimalna plaća rasla za gotovo četvrtinu na 3.000 kuna, prosječna plaća u Gradu Zagrebu gotovo 1.000 EUR-a, prema tome to su uspjesi kojima se volimo i možemo pohvaliti. Zahvaljujem, sada ćemo vidjeti žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ, kolega Maras predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora je na svojoj 40. sjednici održanoj 4. prosinca 2018. raspravljalo o Prijedlogu Zakona o minimalnoj plaći sa konačnim prijedlog zakona koje je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada RH. Odbor je navedeni akt raspravio sukladno članku 83. Poslovnika Hrvatskog sabora kao matično radno tijelo, u radu sjednice sudjelovali su i Nezavisnih hrvatski sindikati, Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Matica hrvatskih sindikata. U uvodnom obrazloženju predlagatelj je istaknuo kako je cilj da minimalna plaća bude socijalno socijalno zaštitni instrument održavanja egzistencijskog minimuma čiji bi se udio u prosječnoj plaći trebao postupno povećavati. Visina minimalne plaće trebala bi omogućiti ostvarivanje gospodarskih i socijalnih interesa radnika sa najnižim primanjima, a poslodavcima kvalitetnije planiranje poslovne godine kao i jednostavnije usklađenje sa aktualnim gospodarskim kretanjima. Tijekom primjene zakonodavac odnosno predlagač je primijenio je uočio da zakon nije u potpunosti ispunio postavljene ciljeve vezano uz uvedenu tzv. olakšicu tj. umanjenu osnovicu za obračun doprinosa na osnovicu u visini od 50%. U raspravi su članovi odbora podržali rješenje koje se odnosi na povećanje minimalne plaće koje utvrđuje Vlada RH i ono će od 1. siječnja 2019. iznosi bruto iznos 3.750 kuna. U raspravi su se ukazale i na određene zlouporabe pojedinih poslodavaca prilikom obračuna isplate minimalne plaće na način da u iznos minimalne plaće ubrajaju prekovremeni rad, noćni rad te rad nedjeljom i blagdanom. Stoga se po njihovom mišljenju, mišljenju sindikata trebaju jasnije urediti prava na povećanu plaću odnosno uskladiti ovaj zakon sa Zakonom o radu. Na kraju provedene rasprave odbor je većinom glasova 6 za i 4 suzdržana odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o minimalnoj plaći. Hvala lijepo. Idemo sada na raspravu, prvi je na redu Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista i poštovani kolega Tomislav Panenić, izvolite. Hvala lijepo, predsjedniče sabora, poštovana državna tajnice, suradnici, pozdravio bih ma dobro cjenjene kolegice i kolege pozdravio bi ministra, al evo on je ovdje izveo perfomans. Malo bi se vratio samo na ovo događanje koje je bilo jutros, evo predsjedavajući predsjednik sabora je reko malo smo u vremenu Došašća pa malo i zapravo i pozitivno mogu reći utjecao da imamo jednu kvalitetnu raspravu o tome, onda smo ovdje imali sada ministra koji se ponašao kao da je Grinch, kao da nam svima želi ukrasti Božić ono kao da ga neko napada radi toga što je podigao, njegova Vlada, podigla nešto plaću, ali jednostavno nije shvatio da samo pokušavamo iznijeti određene argumente koji pokazuju na stanje u RH i potrebe koje imaju naši stanovnici jer na ovaj način argumentiranje s ovim, s onim ali stvarno se gleda na terenu. Gledamo naše ljude kako prihvaćaju sve te mjere koje Vlada u svojoj, ja njihova najbolja namjera, pokušava primijeniti ali ne uspijeva, jednostavno ne uspijeva, ne uspijeva kod kolege Bulja jer mu stanovnici se raseljavaju, ne uspijeva kod mene jer se isto tako stanovnici raseljavaju onda trebamo tražiti uzroke ako ovo ne pokazuje rezultata onda jednostavno treba reći da ono još uvijek nije dovoljno i to je ono što je bila poruka koju ministru se pokušavalo prenijeti ali on je to shvatio kao da je osobni napad na njega i ovdje je zapravo krenuo gristi sve zastupnike koji su nešto išli izgovoriti u tome smjeru. Ja bi konstatirao da ovim prijedlogom naravno da se donose određene promjene, ona koja se dogodila ne ovim zakonom nego uredbom Vlade je podizanje mjesečne bruto plaće sa 3439,08 na 3750 međutim nije samo podigla plaća, minimalna plaća nego isto tako rasli su i doprinosi na plaću, znači porasli su troškovi poslodavca. Tu bi se ja malo vratio zapravo i na ove stvarne primjere koje gledamo a najbolje je gledati jednu, npr. jednu od zemalja u koju naši stanovnici rado se odseljavaju. Ako bismo zapravo rekli evo malo ću se i nadovezati ovo što je ministar, da je stvarno da opterećenje rada u Hrvatskoj nije najveće i to stoji, ukupni troškovi rada su ispod prosjeka koji je u EU-u i to stoji. Onda se postavlja pitanje ako je to sve tako dobro, zašto se onda kod nas ne događa jedan gospodarski preporod, zašto plaće nam ne rastu sukladno tome? Zato što imamo iskrivljenu percepciju problema i ova statistiku na koju se ministar pozivao, ona zapravo pokazuje da nije samo sve u brojkama, nekad je i u onome što bismo trebalo pogledati malo i sa druge strane, ajmo pogledati preko te granice. Ajmo se vratiti na ovu Irsku koju sam napomenuo, znači gdje evo moji Slavonci jako rado, ja bi rekao i prerado odlaze i onda zapravo dolaze što je najžalosnije poruke, nikad se ne želimo vratiti ili ono mora se u se u RH puno toga promijeniti da bismo se poželjeli vratiti. Tamo u Irskoj minimalna plaća iznosi otprilike 1520 eura. u odnosu na našu koja će po ovoj uredbi 400 eura, tamo je 1500, praktički 4 puta više ali upravo bi se sad vratio i ovo opterećenje poslodavca. Znači da bi poslodavci zapošljavali više ljudi, trebaju imati ukupne troškove radnika što niže. I onda na ovih 1520 eura koje je u Irskoj, poslodavac plati 1788 eura. Znači on plati 267 eura davanja. Ajmo sada pogledati upravo kako ministar jako voli statistiku, naš pokazatelj. Znači ukoliko je neto kod nas 3000 minimalne plaće, naš poslodavac plati nepunih 4370 kuna, on je ako bismo preveli to u eure, 180 eura. Prema tome, na našu minimalnu plaću koja je 400 eura, poslodavac plati 180 eura, na irsku koja je 1520 eura, poslodavac plati 267 eura. Znači praktično, 4 puta veća plaća u Irskoj ali davanja poslodavca su sve skupa 87 eura je veća. Tu bismo mi trebali tražiti zapravo razlog zašto kod nas se ne događaju investicije. Znači poslodavac kao i svaki razumni gospodarstvenik želi svoje radnike koji su visoko učinkoviti, visoko platiti ali ne želi financirati potrošnju države. Ne želi financirati sve političke promašaje i ne želi živjeti u sustavu koji je neuređen i bez obzira bile pozitivne nekad promjene ili negativne, stalno imamo promjene. Promjena na promjene. Jednostavno imamo sustav koji nije dugoročan i na njega se ne možemo osloniti. Vidjeli smo i ministra Horvata kako se na brzinu u javnosti pokušao promovirati kroz ulaganja Hyundaia, ali oni koji poznaju situaciju u Hrvatskoj, uvijek se pitaju a gdje bi to došlo. Ne prostorno, vjerojatno bismo prostor našli, hektara bi bilo sigurno dovoljno. Ono što nam se sada događa, ljudi nema. Kod mene u Slavoniji nema više ljudi za takvu investiciju, u Dalmatinskoj zagori, gorskim krajevima, nema više ljudi za tu investiciju. U primorskome, dalmatinskom djelu, tamo su ljudi zaposleni kroz turizam, i oni se žale da nema dovoljno ljudi. Ovdje sjever da bi imao dovoljno ljudi, metalne struke isto jako teško. Pa mi moramo biti svjesni da smo došli do toga da i zaposliti 100 radnika na jednoj poziciji, postalo je jako zahtjevno. Jako zahtjevno nekad i radi ovakvih mjera koje su usmjerene prema zapošljavanju na način da se promoviraju socijalnu zapošljavanja i lijepo je urediti neku lokalnu samoupravu, lijepo je pomoći starijim i nemoćnima ali to pokazuje kad smo ih na tim poslovima zaposlili, ne ostane više za gospodarstvo ništa. I uvijek se pitamo zašto onda ne idemo aktivno prema gospodarstvu ako bismo tamo prelili sve te mjere, vjerojatno bi naši poslodavci puno više zaposlili radnika. Na nama je da kontroliramo, da je to zapošljavanje pravedno, da su cijene rada što pravednije i da postoji obostrano zadovoljstvo ako već kao država ali ja bi rekao, nije to hrvatski proračun, sve su to sredstva koja dolaze iz dolaze iz EU-a na koja se naslanjamo, kad bismo ta sredstva samo izbili iz ovoga, pokazalo bi se da kao država zapravo o našim radnicima skrbimo sa nulom. To je činjenica, znači, da nema Europe, mi bismo kleknuli ili ono što bismo izdvojili bi bilo toliko mizerno, ja se bojim da bi onda raseljavanje bilo značajno veće. Ono što bih još vezano za ovaj prijedloga zakona napomenuo evo, imali smo u prošlogodišnjem prijedlogu, navodilo se da imamo broj radnika koji dobivaju minimalnu plaću nešto preko 76000 njih, a u ovome se govori oko 40000. To govori zapravo i ovoj tezi, što evo, kolega Bulj je napomenuo, nama nedostaje radne snage, mi idemo propisivati minimalnu plaću, a u stvarnosti već poslodavci moraju platiti više jel nemaš više koga platiti, za minimalnu plaću više ti skoro nitko ne želi raditi jel je ponuda je prešla ponudu radne snage i ne radi investicije, nego radi toga što je došlo do takvoga strašnog raseljavanja da su nam područja, pogotovo istoka ili nekih drugih nerazvijenih dijelova RH opustjela. Ono što još mi upada u oči, imati ćemo još jedno Povjerenstvo, na jednu stranu ukinemo jednu Agenciju, na drugu stranu osnujemo Povjerenstvo i naravno da to Povjerenstvo će imati primjerenu naknadu za svoj rad. Prema tome, to samo pokazuje ne mi u Ministarstvu ne možemo to sve skupa pratiti, nego ćemo mi još jedan niz uhljeba staviti koji će biti, ja se nadam, stručni, i oni će provjeravati da li mi znamo raditi i mi ćemo ih primjereno platiti. Ono što smo imali prijedlogom Zakona o minimalnoj plaći iz 2017.-te nakon povećanja bruto plaće za 5%, osnovica za zdravstveni i doprinos na plaće smanjila za 50% i kao posljedica toga je došlo da ukupan trošak plaće je pao za 2,7% i pao je na teret HZZO-a, tad se i upozoravalo da ova razlika će imati utjecaja na zdravstveni sustav i vidimo odmah taj utjecaj davanja, ono što je trebalo zapravo pojačati poreznu reformu, smanjiti doprinose koji bi bili na plaći, gdje se povećalo, povećalo se upravo na doprinosima za zdravstveno osiguranje, zdravstveni doprinos koji se povećao na 16,5% i to je otprilike, kad bi izračunao, 300, 400 milijuna kuna. To je cijena pogrešnih odluka prethodnoga vremena, ali ja vam kažem, kad bi ti novci riješili problem zdravstvenog sustava, onda bi rekli to je dobro. Međutim, ono što je vidljivo iz svih izvještaja koje dolaze iz institucija koje su u zdravstvu, tamo je hotel promaja, promaja za javni novac. Upravljanje javnim novcem je samo na korist određenih skupina, a na štetu i pacijenata i liječnika jel vidimo da ako imamo dvije skupine koje nisu zadovoljne i pacijente i liječnike, onda nešto se definitivno loše događa upravljanjem novcem. Ono što je zapravo mi nekako i ovdje već izrečeno, težimo ozbiljnijim analizama koje bi pokazale koji to sve utjecaj će imati dugoročno i onda možemo reći da kada ovo sve skupa zbrojimo što je bilo, to bi u prosjeku povećalo sve plaće u RH za nekih, mi smo izračunali 1,25% u odnosu na proteklu godinu, jel to 1,25% na standardu neće puno promijeniti i to značajno ukazuje na bitnu stvar, nemojmo se baviti toliko socijalnom politikom koliko bi se trebali baviti gospodarskom politikom jel ako neće biti zdravog gospodarskog rasta, mi svim socijalnim mjerama ćemo kaskati, zaostajati i uvijek ćemo trčkati da bismo pokušali taj standard koji je već na razini siromaštva zapravo samoodržavati, al mi ga održavamo u siromaštvu, ostajemo u siromaštvu i upravo je možda i slušaju je oni koji slušaju ovu raspravu kada govorimo o minimalnoj plaći, minimalna plaća ne pokriva troškove života. Znači, tko živi na minimalnoj plaći ako bi jedna prosječna obitelj imala, oni koji su zaposleni, samo minimalne plaće, oni bi bili siromašni. Znači, to uopće nije uspjeh, ne možemo uopće o ovome raspravljati kao uspjehu. Ovo je jedna nužda koja se događa da ne bismo stvarno imali, da kažem, jedan socijalni nemir. Pokazuje da bogatstvo ljudi, poduzetnika i svih, znači, da ih dignemo iz razine siromaštva, može biti samo ukoliko smanje se porezi, ukoliko javna potrošnja bude racionalna, racionalna, minimalna, gdje nećemo imati stalno primjere da nabavljamo nešto izvan standarda u kojem živimo. Događa nam se da se raduju neki, evo sada kada određeni poslovi koje ova Vlada želi napraviti, padaju u vodu jel smatraju da su nam nepotrebni, da možemo živjeti i razvijati se i bez takvih stvari. Nama, ono možemo reći da je prvenstveno ovdje stalno u primisli upravo ove riječi ministra mi povećali ovo, mi smo napravili ono, mi, mi, mi, mi, je više mi, piar je mi, a ljudi to je država, to je nacija ova, to je svi, a ne samo mi i toga ministra predložili su oni koji su dobili povjerenje Vlade + oni koji su trgovački dali potporu toj Vladi, a rezultat je mi, a ne svi. Kad bude kod nas rasla plaća kao u jednoj Austriji za 14%, Bugarskoj 13%, Rumunjskoj 9%, Litvi 8%, onda neće više biti piara, nego će biti gledajte rezultate i biti ćete zadovoljni. Na ovaj način svaki dan slušati ćemo samo kroz medije pohvale, samo pohvale, znači samopohvale ne samopohvale nego samo pohvale oni koji smatraju da su najbolji, da su najviše učinili, a najviše se bave pitanjem minimalnih plaća jel u dobrobiti ne mogu povesti ovaj narod. Hvala vam lijepo. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala vam lijepo. Nastavljamo sa raspravom u ime kluba zastupnika. Slijedeći u ime kluba zastupnika, zastupnik Davor Bernardić. Izvolte, kolega Bernardić. Poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege iz ministarstva, ministra nema vjerojatno ima važnijeg posla nego biti ovdje kad je Zakon o minimalnoj plaći. Kolegice i kolege zastupnici, ono čemu danas u Hrvatskom saboru svjedočimo, svjedočimo još jednom velikom pokušaju obmane naših građana. Ovim zakonom zapravo vi priznajete i ispravljate svoju grešku od prošle godine na koju smo upozoravali i ukidate olakšicu od 50% manje doprinosa na plaću svim poslodavcima koji isplaćuju minimalac. Onime što ste napravili prošle godine samo ste potaknuli poslodavce da isplaćuju minimalnu plaću i tako ste po svim statistikama stvorili još više radnika koji u Hrvatskoj primaju taj isti minimalac nedostojan ljudskog dostojanstva i nedostojan života čovjeka. Za poslodavce koji su u 2018. isplatiti minimalac omogućit ćete prijelazni period pa će isti u 2019. tu olakšicu zadržat, u 2020. će zadržat 25% nje, da bi kasnije poslodavac ostao potpuno bez te olakšice. Svime ovime i ovim eksperimentom ste samo potvrdili da je riječ još jednom o jednom od vaših neuspjelih eksperimenata. Ono što uvodite, uvodite stručno tijelo koje se zove Povjerenstvo za praćenje minimalne plaće, uz obvezu kako kažete konzultacija sa socijalnim partnerima, no žalosno je da to mora pisati u zakonu jer se kroz GSV sve zna, da se u svemu trebate konzultirati sa socijalnim partnerima, a što vi niste napravili, niste se konzultirali sa socijalnim partnerima ni po pitanju tzv. porezne, a ni po pitanju tzv. mirovinske reforme. A prava istina o vašem prijedlogu je slijedeće, dok jedni dobivaju mrvice kroz smiješno povećanje minimalca, bogatima se opraštaju dugovi za režije i za njih 15.000 najbogatijih na čelu s predsjednikom Vlade se diže plaća. Uporno se trudite građanima objasniti kako je to povećanje za njih dobro i dostatno, a k još tome predsjednik Vlade laže i obmanjuje javnost te govori da se tom plaćom osigurava dostojanstvena plaća s ljude s minimalcem. Jel vidite kako ste zapravo licemjerni i bahati. Zadnjom poreznom reformom Plenkoviću i Jandrokoviću ste plaću podigli za 4.000 kuna neto mjesečno s 21 na 25.000 kuna, a ljudima koji primaju crkavicu i koji žive na rubu siromaštva često i gladi bacate mrvice na stol i prašinu u oči. Propustili ste zadnjom tzv. poreznom kvazi reformom dići plaće svim radnicima u Hrvatskoj. Umjesto toga vi ste pod izgovorom migracija i migracijskih pritisaka na određena zanimanja podigli plaće samo onima koji imaju plaće veće od 17.500 kuna, no brzo je ta teza Vlade pala u vodu. Da će se tako zaustaviti iseljavanje informatičara, farmaceuta, liječnika, inženjera jer vas je demantirao čak i HUP, koji je rekao da se plaće za AT zaposlenike kreću između 8 i 12.000 kuna, dakle oni to neće osjetiti. Upravo zato smo mi u SDP-u predložili da se osobni odbitak poveća sa 3.800 na 5.000 kuna, kako bi se za 600.000 radnika u našoj zemlji povećala plaća za 300 do 500 kuna mjesečno ili 4.000 do 6.000 kuna godišnje. Važno je da su među njima upravo i informatičari, liječnici, farmaceuti, inženjeri ali i 100-tine tisuća drugih radnica i radnika, uključujući i učitelje, profesore, zdravstvene djelatnike, socijalne radnike. Ovim ljudima koji primaju plaću između 5 i 7.000 kuna odmah bi samo po osnovi poreznog rasterećenja plaća porasla između 5 i 6%. I uz povećanje porezne osnovice ukupan rast plaća za učitelje, medicinsko osoblje i socijalne radnike po SDP-ovom prijedlogu od nove godine bi bio veći od 10%, to je ono što vi niste prihvatili. I ne prihvaćamo tezu Vlade, da za to novaca nema, jer ako ima za avione, od kojih očito ništa, mora biti i za radnike. Za povećanje osnovice Vlada je osigurala novac u proračunu, a za porezno rasterećenje treba još 2 milijarde kuna i pozivam vas da odustanete od smanjenja opće stope PDV-a s 25 na 24% i osigurate upravo tih 2 milijarde kuna za povećanje svih plaća u Hrvatskoj. Ono što smo dobili prošlotjednom tzv. kvazi poreznom reformom, dobili smo da je Vlada smanjila stopu PDV-a na neke prehrambene proizvode koji neće donijeti nikom ništa, osim što će donijeti puno veći profit većini trgovaca, a te 2 milijarde kuna radnicima bi i te kako značile. No, ono što smo predložili i što se još uvijek nalazi u saborskoj proceduri, a kao i sve dobre prijedloge koji dolaze iz redova SDP-a pa i opozicije vi odbijate uporno staviti na dnevni red, je SDP-ov zakon o minimalnoj plaći, kojim minimalna plaća ne smije biti ispod 4.000 kuna mjesečno. 4.000 kuna mjesečno neto je minimum minimuma za preživljavanje u Hrvatskoj i nadam se da će naš amandman kojeg ćemo predložiti u proceduru podržati i oni zastupnici koji su se danas iz vladajuće koalicije o tome izjasnili pozitivno. Pozivam vas da podržite amandmane, da podržite da minimalna plaća u Hrvatskoj bude najmanje 4.000 kuna mjesečno. Ono o čemu se još naš prijedlog razlikuje od vašeg je da mi rast minimalne plaće vežemo uz rast prosječne plaće i to 60% i tražimo usklađenje tijekom godine, kako se minimalac ne bi tokom godine obezvrijedio jer s vašim prijedlogom, plaća od 3000 kuna odmah na početku godine doći će npr. do 40 i nešto posto prosječne plaće no za mjesec, dva, ta će plaća opet pasti ispod 44% prosječne, dakle opet na početku na kakvom je sad. Siguran sam da bi na taj način povećanje minimalne plaće i malih plaća umjesto rasta velikih plaća koje ste vi izglasali, povećali i osobnu potrošnju što je strahovito bitno za rast i razvoj. Pred kraj, moram reći i poručiti poštovanom ministru kojeg ovdje nema, može vas biti sram kako se hvalite da u Hrvatskoj smanjujete nezaposlenost. Ono što ste vi vašom politikom i vašim mjerama napravili je da ste 140 000 ljudi koji su napustili Hrvatsku, izbrisali doslovno iz evidencije nezaposlenih i ne odlaze ljudi iz Hrvatske samo zato što imaju male plaće, odlaze jer ne mogu gledati ovu nepravdu u vašoj režiji i kako nepotizam, kriminal i korupcija izjedaju našu zemlju i naše društvo. Zadnjem besramnom primjeru nepotizma svjedočili smo krajem prošlog tjedna kad je sestra ministra Marića postala direktorica sektora u HANFA-i koji pazi čuda, nadzire Agrokor. I u ovom trenutku mu najvjerojatnije piše izvješće kako bi zaštitila svog brata u aferi Agrokor. Naravno da tu predsjednik Vlade ne vidi apsolutno ništa sporno jer je i on pola svoje rodbine zaposlio u dubrovačkoj zračnoj luci a i sam je bio jedan od glavnih aktera u toj istoj aferi. SDP neće odustati od svog prijedloga za povećanje plaća u Hrvatskoj kao jedinoj istinskoj mjeri za bolji život građana i zaustavljanje iseljavanja. Hvala. Slijedeća rasprava u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Vučetić, Glavašević i Žagar, kolega Žagar, izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege. pređem na samu suštinu onoga što u Klubu nezavisnih zastupnika smatramo ozbiljnim primjedbama na ovaj zakonski prijedlog, dozvolite mi jedan kratki uvod. svi se možemo složiti oko toga da možda i demokracija nije najbolje društveno uređenje ali je najbolje koje poznamo i temeljem demokratskog uređenja i demokracije počiva na dobro uhodanim procedurama, sustavima i poštivanje tih procedura, pravila i sustava, omogućuje da svako društvo onda napreduje. Kratka slika a vezano je za nedavni događaj gdje je profesor napao dvojicu učenika jer više nije mogao raditi u školo. Po onome što kako ja vidim stvari, do toga je došlo kako ja vidim stvari, zbog toga što ne postoje jasni protokoli, jasne procedure. Samo da je negdje u proceduri pisalo da profesor smije napustiti učionicu u trenutku kad više ne može raditi, o tome obavijesti ravnatelja, do toga ne bi došlo. To su procedure, to su postupci, treba ih definirati od početka do kraja. A znate tko je najviše štete nanio ovom društvu? Svi oni koje su se licemjerno pozivali neka institucije rade svoj posao, a sve su radili, doslovno sve da te institucije devastiraju, da ih čine potpuno neučinkovitima, pa se tako događa da se u pojedinim županijama, glavna institucija jesu pojedini saborski zastupnici, pojedini moćnici, lokalni moćnici i onda oni čine glavnu instituciju, oni određuju tko će biti ravnatelj policije, oni određuju kakva će rješenja donesti Porezna uprava i to su porazne stvari za ovo društvo. A zašto to sve govorim u ovom uvodu? Pa zato što duboko smo nezadovoljni načinom na koji je predložen ovaj zakon jer ovaj zakon ne definira jasnu politiku plaće. koje su to glavne zamjerke? I dalje se zadržava nejasna definicija minimalne plaće. radnici koji obavljaju poslove niske složenosti ali pod otežanim uvjetima rada, dovode se u nepravednu poziciju prema radnicima koji poslove obavljaju bez otežanih uvjeta rada. Vlada i dalje podržava politiziranost procesa utvrđivanja minimalne plaće za narednu kalendarsku godinu jer se ovim zakonom ne propisuje neovisan postupak utvrđivanja visine minimalne plaće. Ministar je u uvodnoj riječi rekao i dobro je rekao, da je Vlada odredila visinu minimalne plaće. kasnije u svom govoru je govorio kako je Vlada omogućila, Vlada će povećati, Vlada to neće ništa napraviti. Vlada određuje visinu minimalne plaće a na poslodavcima je naravno da to onda i ostvare i naravno na radnicima koji to plaću trebaju onda i zaraditi. Ono što bi trebalo svakako, o čemu treba razmišljati? Politika plaća mora biti izvjestan, pravedan i transparentan sustav, sustav u kojem će se jasno znati na koji način se dolazi do iznosa minimalne plaće. 3000 kuna neto plaće meni zvuči vrlo onako okruglo, zanimljivo, 3000 kuna. Kako se do toga došlo, tko je to izračunao, to mi ne znamo. Sindikati su dovedeni u nezgodnu situaciju, kako će se sindikati buniti protiv povećanja minimalne plaće? Poslodavci su isto dovedeni u nezgodnu situaciju. Ako se oni bune protiv povećanja, danas su onda oni najveći Grinchevi koji ljudima oduzimaju Božiće, koji ljudima ne žele ništa isplatiti a samo zato što nemamo jasne mehanizme i jasne procedure. Dakle povjerenstvo koje je definirano člankom 7., bolje da i nije definirano. Onda ga treba izbaciti jer ako je bilo smisao uvođenja povjerenstva da se politika ili političko arbitriranje i određivanje iznosa visine minimalne plaće makne iz ovog postupka, da se to prepusti struci, a onda se predlaže povjerenstvo koje će ionako imenovati ministar, čije će naknade odrediti ministar i to će onda povjerenstvo pratiti stanje minimalne plaće jer prati minimalnu plaću u javnosti. Ali na koji način će ono pratiti minimalnu plaću? Možda izvještajem DZSS-a ili nekim drugom dokumentima. Dakle nije posve jasno definirana uloga povjerenstva kao nezavisnog tijela koje bi moglo onda odraditi svoj I naravno zakonom nije definirano kakvo će to neovisno tijelo imati ovlasti prije utvrđivanja visine minimalne plaće. Čak se ovim načinom komplicira zapravo određivanje minimalne plaće jer i onako bi se trebalo provoditi savjetovanje sa socijalnim partnerima na prijedlog ministra i na kraju na odluku Vlade. Što se tiče samog iznosa minimalne plaće, nije dobro s njim licitirati jer minimalna plaća naravno da ovisi o puno pokazatelja a jedan od glavnih pokretača ili uzročnika rasta plaća je sigurno povećanje konkurentnosti gospodarstva. I malo je, ja razumijem kad ministar se ovdje, ajde upotrijebiti ću tu riječ hvali, ma neka se i hvali kad govori koje su to mjere koje će pomoći poduzetnicima da osiguraju minimalnu plaću i da osiguraju na kraju krajeva radna mjesta. moramo priznati da se te ipak mjere sve odnose na nekakve kratkoročne probleme u koje bi mogao zapasti pojedini poduzetnik. A kratkoročne mjere ne mogu rješavati dugoročne probleme. Jer mi imamo ovdje situaciju da u mnogim industrijama, uglavnom prerađivačkim minimalne plaće već dugi niz godina se održavaju na toj razini, to nije sad trenutni problem to je jedan dugoročni problem koji treba onda sustavno riješiti. Zatim tu je i problem onih situacija poduzetnika kada dođu u poteškoće, zakon ne propisuje jasno kojim će to mehanizmima tim poduzetnicima omogućit snižavanje ili isplatu plaća nižih od minimalne plaće osim u onim slučajevima gdje postoje kolektivni ugovori a praksa je pokazala da do 2015. godine u samo 4 slučajeva smo imali takve situacije. Zbog toga bi trebalo ovaj zakonski prijedlog unaprijediti, omogućiti da on bude učinkovitiji i da bude posve jasno na koga se odnosi odnosi u kojim slučajevima i kako će se definirati onda politika plaće. Zbog toga ćemo priložiti amandmane na ovaj zakon i ja ću sad ukratko su to, na koje dijelove zakona se ti amandmani odnose tako da mi ćemo ih do kraja rasprave priložiti državnoj tajnici da ima se vremena da se vidi i da se, nadam se da će se nešto od toga i uvažiti. Dakle prvi amandman koji želimo podnijeti je amandman na članak 5. U članku 5. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: „Visina minimalne plaće se najmanje jednom godišnje usklađuje u odnosu na porast cijene, dobara i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju mjereno indeksom potrošačkih cijena prema podacima Državnog zavoda za za statistiku.“. To je na tragu onoga što je kolega Bernardić u ime Kluba SDP-a govorio, premijer kaže cilj nam je, sad ćemo osigurati 43 ili 44% prosječne plaće ali do kraja godine to više neće biti 43, 44%. Plaće će porasti a minimalna plaća će ostati na istoj vrijednosti pa će past opet za taj postotak pa ćemo opet na godinu, uredbom će Vlada ganjati opet taj željeni postotak a željeni postotak je 50% da se on dostigne. Pa si onda možemo postaviti za pravo da se to neće dogoditi. Trebalo bi omogućiti mehanizam da se tokom godine ona minimalna plaća održava na toj razini 40, zacrtanoj za tu godinu. Pa svake godine ako imamo 1% povećanje pa ćemo valjda za 7,8 godina doći do 50%. Ovako teško da ćemo doći. Amandman na članak 6., u stavku 3. iza riječi partnerima treba dodati riječi uzimajući u obzir mišljenje povjerenstva iz članka 7. ovog zakona. Dakle da ovo povjerenstvo koje će se formirati koje će dobivati naknade, mi ne znamo još doduše sastav toga povjerenstva. Bilo bi doista dobro da je to neovisno tijelo, da ono ima onda i smisla njegovo samo formiranje a ne da bude samo samo ukras ili fikus sa se kaže a konzultirala se i struka oko donošenja minimalne plaće. A na članak 7. amandman i dalje vezano uz povjerenstvo. U članku 7. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase, povjerenstvo na temelju prikupljenih podataka i analiza izrađuje mišljenje o prijedlogu visine minimalne plaće za sljedeću kalendarsku godinu te ga dostavlja ministru i socijalnim partnerima. Ministar je dužan u prijedlogu visine minimalne plaće iz članka 6. stavka 1. ovog zakona obrazložiti razloge zbog kojih nije prihvatio mišljenje povjerenstva iz stavka 2. članka ovog zakona, stavka 2. ovoga članka. Time se povjerenstvu daje snaga i zapravo opravdanost njegovog postupanja. Jer a moramo to reći sa ove govornice ako je cilj neke ljude nagraditi time da će biti u povjerenstvu pa će dobiti naknadu s tom praksom bi se trebalo prestati. Na članak 8. amandman, članak 8. mijenja se i glasi: Poslodavac kojem bi isplata minimalne plaće iz članka 1. ovog zakona u visini iz članka 6. ovog zakona ugrozila poslovanje jer bi za posljedicu imala otkaz ugovora o radu većini radnika zbog poslovno uvjetovanih razloga može pod uvjetima propisanim ovim zakonom primjenjivati minimalnu plaću u visini iznosa minimalne plaće koja je bila utvrđena prema odredbama ovoga zakona za prethodnu kalendarsku godinu. Visina iznosa minimalne plaće iz stavka 1. ovog članka uređuje se kolektivnim ugovorom odnosno odlukom poslodavca nakon prethodno pribavljene suglasnosti radničkog vijeća prema posebnom propisu. Poslodavac od kojega ne djeluje sindikat odnosno kod kojega nije utemeljeno radničko vijeće dužan je odluci visine minimalne plaće iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti radnike na skupu radnika. U odluci iz stavka 3. i 4. ovog članka poslodavac je dužan obavijestiti inspektorat rada. U slučaju iz stavka 1. ovog članka ne primjenjuju se odredbe članka 9. točka 3. Zakona o radu. Dakle ovdje je posve jasno da i tamo gdje ne postoji kolektivno pregovaranje, ne postoje sindikati da se može omogućiti onom poslodavcu koji ima objektivne poteškoće da isplaćuje plaću nižu od minimalne ali to moraju s tim biti upoznati i radnici na svom skupu radnika. Jer šta je suština, u svim zemljama, u Njemačkoj su plašili ljude kad se povećavala minimalna plaća, kod njih je istina se veže uz minimalnu satnicu, da će propadati poduzeća, dobivati će otkaze to se nije dogodilo, to se na sreći nije dogodilo. Vjerujemo da se neće ni kod nas događati s povećanjem minimalne plaće, ako dođe do te situacije, ili ćete tražiti veću minimalnu plaću ili ćemo ići u stečaj pa ćete ostati bez radnih mjesta, da radnici o tim slučajevima mogu odlučiti, ali to se mora propisati onda zakonskim zakonskim rješenjem. Dakle, to su neke primjedbe koje stavljamo na ovaj zakon i do kraja rasprave ćemo predložiti, molim vas da ih razmotriti, riječ je, to su primjedbe na zakon. Ono što se u javnosti možda brka, dakle, mi govorimo ovdje o zakonu određivanje minimalne plaće, ne o iznosu minimalne plaće. Iznose donosi vlada svojom uredbom. Vlada je odredila 3000 kn. Pozdravljamo što je povećanje minimalne plaće, ali da se u budućnosti zna jasno na koji način se dolazi do tih iznosa. Da ne kažu, ja sam gledao u medijima, izjave pojedinih predstavnika i udruge poslodavaca i sindikata, kažu nas nije nitko ništa pitao. Jer ovaj sustav mora biti izvjestan moraju i poslodavci, naravno znati s čim raspolažu, a moraju biti i pravilan, jer evo jedan primjer, pa ne može netko tko sebi, ne može, on može, ali ajmo to napraviti da onaj tko isplaćuje minimalnu plaću radnicima, isplaćuju sebi dobit. Pa kakav si ti poslodavac, imaš dobit, a ljudi ti crkavaju od posla. Ili ove, kada govorimo o potporama, tu isto moramo uvesti reda. Ako netko dobiva potpore, te potpore moraju biti za očuvanje radnih mjesta i onda ima pravo čovjek zapravo isplaćivati minimalnu plaću, ne da ima prao, nego može, jer ne može drugačije. A ne da on uzima potpore, a dijeli dobit i ako mu pogledate njegove plaće, njegove uprave, onda vidimo da su strašni iznosi. Nismo protiv tržišta ali upravo ovaj zakon i ono gdje vlada nastupa je sačuvanju socijalnih prava, danas je dan ljudskih prava, a socijalna prava, spadaju u kategoriju jednu od važnijih prava čovjeka i zato molimo vas, evo i predstavnika vlade, da razmotrite ove amandmane, nadam se da ćete ih uvažiti,

Zahvaljujem g. potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Klub zastupnika HDZ-a podržava prijedlog Zakona o minimalnoj plaći, kako je to već uvodno i ministar obrazložio. S obzirom da je već donesena uredba o povećanju minimalne plaće za 2019. g. koja bi od 1.1.2019. trebala u neto iznosu iznositi 3000 kn, to znači da je u odnosu na plaću iz 2018. g. minimalnu plaću, došlo do 9% povećanja plaće, odnosno, u apsolutnom iznosu od 248 kn. Pa u protekle 2,5 g. nešto malo manje, ova vlada je povećala minimalnu plaću za 504 kn, tj. 23,88% ili možda jednostavnije i plastičnije rečeno, radnik koji je primao plaću,, minimalnu plaću 2016. g. ukupno je imao 12 plaća godišnje, a sada će također imati 12, ali će u apsolutnom iznosu imati 2,5 plaće plaće više na godišnjoj razini. Dakle, to nije mali postotak 24% povećanje plaće, u isto vrijeme dobiti će, povećati će se za 2,5 plaće, minimalne plaće više. I jasno da je pri tome, a o tome smo i prošle g. govorili, vodilo se računa, da u minimalnu plaću ne ulazi i prekovremeni rad, da ne ulazi rad nedjeljom i blagdanima, pa onda samim time, jasno da taj dio treba izdvojiti i to poslodavac mora posebno obračunavati i posebno plaćati radniku, što dodatno stavlja radnika, koji je na minimalnoj plaći u povoljniji položaj. Pri tome, za istaknuti je da se ovim Zakonom o minimalnoj plaći, vodilo računa s jedne strane o radniku, ali i s druge strane vodilo se računa o poslodavcu, jer kao što je u prošlogodišnjem zakonu, a ovim je to potvrđeno, poslodavcu koji obračunava minimalnu plaću, omogućiti će se da mu se doprinos na plaću smanji za 50% i u 2019. g. s time što treba dodati da će se u 2040. g. taj doprinos smanjiti za 25%. Dakle, vodilo se računa o ugroženim djelatnostima, u provom redu, kožnoj, tekstilnoj, drvnoj industriji, koja najviše participira sa brojem radnika, koje su na minimalnoj plaći. Kada smo prošle g. u Saboru raspravljali o Zakonu o minimalnoj plaći, govorili smo da je u RH, obuhvaćeno 76 tisuća radnika sa minimalnoj plaćom, ove g. kao što se to iz podataka koje je iznijelo ministarstvo, radi se o 37 tisuća radnika. Dakle, smanjeno je za dvostruko broj radnika, koji su na minimalnoj plaći u odnosu na godinu prije, a pri time treba dodatno napomenuti, da se minimalna plaća u međuvremenu i povećala. Prema tome, u tom kontekstu ja i gledam ovaj amandman kojega je g. Žagar maloprije spomenuo, a to je da bi tijekom g. trebalo sukcesivno povećavati plaće na način da rast rast minimalne plaće prati rast prosječne plaće u Hrvatskoj. Ja držim da kod ozbiljnih poslodavaca, rast prosječne plaće odnosi se na sve njegove zaposlenike a ne, samo ne na one koji imaju minimalnu plaću. iz podataka koje sam naveo o smanjenju broja radnika, koji imaju minimalnu plaću, dijelom leži i odgovor na amandman kojega je kolega Žagar maloprije iznio, a to je da se sukcesivno povećava minimalan plaća kako bude rasla i prosječna plaća u RH. Ja bi također ovdje u ime Kluba HDZ-a izdvojio i podatak, da kada govorimo o gospodarstvu RH, kada se uspoređujemo što je sve potrebno uspoređivati sa država članica EU, onda ipak minimalna plaća u Hrvatskoj je viša od 9 država članica EU, što na određeni način govori o socijalnom pristupu ove vlade upravo o najugroženijoj kategoriji hrvatskih građana. Kada govorim o rastu plaće, onda bih svakako napomenuo, da je krajem studenoga vlada sa sindikatima javnih i državnih službenika potpisala sporazum o povećanju plaće u 2019. 2019. g. i to od 1.1. 3%, a od 1. rujna još dodatnih 2%, što će na kraju iduće g. upravo državnim službenicima i javnim službenicima dovesti do do ukupnog povećanja od 5%. Pa kada na to nadodamo još i rast plaća u toj istoj kategoriji hrvatskih radnika iz 2017. g. od 6%, onda vidimo da je to negdje oko 11,25% u mandatu ove vlade, povećana plaća državnim i javnim službenicima, što je svakako potrebno izdvojiti. Kada smo ovdje u saboru raspravljali o poreznoj reformi, onda smo napomenuli i činjenicu da je ministar financija od 1. prosinca 2018. g. omogućio da se svim zaposlenicima u Hrvatskoj isplati, odnosno, povećava neoporezivi dio dohotka, neoporezivi dodatak sa 2,5 tisuće kn, na 7,5 tisuće kn. A i ostavljena je mogućnost poslodavcu da tih 7,5 tisuća kn neoporezivog iznosa isplaćuje sukladno svojim mogućnostima ili jednokratno ili više puta, ili kao 13 plaću, ali neovisno o tome, kako i na koji način će pojedini poslodavac pristupiti isplati tog neoporezivog dodatka, on na mjesečnoj razini iznosi 625 kn. Dakle, omogućeno je onim poslodavcima koji to mogu, da bez iti jedne kune plaćanja obveza državi, mjesečno svojim zaposlenicima mogu povećati plaću od 625 kn. To je posebno treba istaknuti kada govorimo o mogućem rastu plaća i da je država odnosno, vlada ostavila je mogućnost poslodavcima da bez dodatnih nameta svojim zaposlenicima povećaju plaću na mjesečnoj razini od 625 kn. U tom kontekstu a s obzirom da sam spomenuo i poreznu reformu, onda treba istaknuti i činjenicu da se je vodilo računa o toj 3 krugom porezne

da su hrvatski građani i poslodavci rasterećeni sa ukupno 7 milijardi kn, što će jasno ostati na raspolaganju i građanima i hrvatskim poduzetnicima. Ali ono što sam u kontekstu upravo, onih građana koji su najviše ugroženi u Hrvatskoj, posebno je za izdvojiti da je smanjena stopa PDV-a na žive životinje na sviježe meso, na ribu, voće i povrće i to sa 25 na 13% kao i na besrepceptne lijekove, također smanjena stopa PDV-a na 5%. Kada se promatra košarica upravo onih građana koji su najviše ugroženi, životna košarica, onda se vidi, da je na ovaj način, značajno su smanjeni troškovi troškovi života u Hrvatskoj, sa smanjenim stope PDV-a i da to također treba posebno izdvojiti. Ako se prisjetimo da smo u 1 krugu porezne reforme smanjili i PDV na energente na 25 na 13% onda doista možemo reći o značajnim mjerama koje hrvatska vlada, a i poreznom reformom, a i drugim zakonima, primjerice Zakonom o minimalnoj plaći, nastoji olakšati život hrvatskim građanima, odnosno, omogućiti životnog standarda. Ministar mi se čini da je uvodno i rekao, da je u protekle 2 g. ove vlade i mirovine u Hrvatskoj povećana za 6,4%, iako je u programu vlade bilo osmišljeno da će se kroz cijeli mandat mirovine povećati za 5% dakle, kažem u prve 2 g. mandata povećano je mirovine za 6,4% a i vjerojatno i pretpostavljam kao i rezultat činjenice da je prosječna plaća u Hrvatskoj za to vrijeme povećana za 710 kn. Od prvog srpnja iduće g. a to smo već čuli i o tome smo govorili kroz mirovinsku reformu, očekuje se povećanje mirovine najniže mirovine, za 3,13%. I ono što kad već navodim brojne podatke, koje možda najbolje govore o stanju u hrvatskome društvu, o stanju u hrvatskome gospodarstvu, onda moram napomenuti, da je zaposlenost u 2019. g. u drugom kvartalu u odnosu na 2 kvartal 2017. g. povećana za oko 71 tisuću 71 tisuću više zaposlenih, čime imamo 3 najbrži rast stope zaposlenosti u Europi. Prema tome, ovi podaci više od koji su točni koji objavljuju Državni zavod za statistiku, koji se vode pred tijelima i institucijama državne vlasti, govore o činjenici da rast BDP-a u Hrvatskoj se ne razumije./… godini omogućuje ove brojne mjere i kada je u pitanju porezna reforma i kada je u pitanju mirovinska reforma i kada je u pitanju Zakon o minimalnoj plaći itd. itd. Prema tome, radom ove vlade, jasno i makroekonomskim odnosno, okruženjem koje u EU pa onda jasno i brojnim mjerama hrvatske vlade, rastom BDP, od kažem 3,1% omogućava se sve ove podatke koji govore ipak o rastu standarda hrvatskih građana. U dijelu u kojemu je ministar naveo, mogućnost korištenja minimalnih potpora za očuvanje radnih mjesta i ja bih želio napomenuti da brojni poduzetnici u Hrvatskoj već sada koriste jednu od …/Govornik minimalnih potpora. S obzirom da je na trogodišnjoj razini moguće ostvariti svega milijun i 500 tisuća kn, odnosno, 200 tisuća eura, po poslodavcu za pojedinu minimalnu potporu treba voditi računa dakle, veliki broj poslodavaca, pa vjerojatno i onih koji će ubuduće tražiti potporu za svoje radnike, za one kategorije ugroženih radnih mjesta, da su već vrlo vjerojatno korisnici jedne od postojećih minimalnih- potpora, tako da može doći u pitanje, koliko i na koji način će to dobrom mjerom pojedini poduzetnik moći koristiti novu uredbu koja će ići za očuvanje radnih mjesta. ja sam svjestan činjenice da Europska komisija definira visinu minimalnih potpora koju poslodavac može koristiti u roku od 3 godine do maksimalnog iznosa od 200 tisuća eura. Čini mi se da je došlo vrijeme, s obzirom da je taj iznos od 200 tisuća eura već dugi niz godina u Europi čini mi se već preko 14 godina da se podigne visina minimalne potpore na razini EU sa 200 tisuća eura na 500 tisuća eura kako bi onda ta mjera i u Hrvatskoj pa i za ono što je ministar najavio mogla onda imati određenog efekta. Jer ponavljam brojni poslodavci po različitim vidovima korištenja minimalnih potpora usprkos projektu koji će biti donesen neće moći biti korisnici. Primjerice ja to znam da je Zakonom o otocima propisano da otočni poslodavac koji ima sjedište na otoku za svakog svog zaposlenika koji ima na otoku prebivalište ima pravo na jednu, ovisi o kategoriji razvijenosti otoka od pola do jedna bruto plaće godišnje. Pa onda oni poslodavci koji imaju značajan broj zaposlenih vrlo brzo potroše ako mogu tako reći taj iznos minimalne potpore koji na trogodišnjoj razini iznosi 200 tisuća eura pa onda već u trećoj godini, neki i u drugoj ne mogu tu mjeru koristiti. Tako da bi bilo dobro da se osmisli, potakne, inicira izmjena Uredbe o minimalnoj potpori kako bi ona iznosila kažem 500 tisuća eura i na taj način bi se poslodavcima koji imaju značajan broj zaposlenih omogućilo da pored jedne kategorije koja definira provedbu Uredbe o minimalnim potporama to isto naprave i u ovoj i u ovoj mjeri koja je po meni dobro došla, izvrsna je i poslužiti će brojnim poslodavcima pa primjerice i u drvnoj i u kožnoj i u tekstilnoj industriji a koji sada tu mjeru i tu uredbu ne koriste da mogu osigurati na godišnjoj razini, odnosno u trogodišnjoj razini oko 200 tisuća eura. Dakle mi ćemo u Klubu zastupnika HDZ-a podržati ovaj zakon, ocjenjujemo da je on dobar, da da minimalna plaća prema ovom zakonu i prema uredbi koju je donijela Vlada iznosi negdje oko 44,85% prosječne plaće u RH da je to da je to značajan rast, kažem od 24% u zadnje dvije godine ali, odnosno je rasla minimalna plaća ali s time treba kontinuirano nastaviti i sve do trenutka kada niti jedan radnik ako tamo mogu reći u Hrvatskoj ne bude u škarama minimalne plaće a da smo pri tome minimalnu plaću i povećali. u tom smislu ćemo svakako ovaj zakon podržati i očekujemo jasno da će Vlada brojnim mjerama i još i više doprinositi upravo toj kategoriji građani koji su obuhvaćeni ovim zakonom. Hvala. Hvala i vama. Sljedeći u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e je kolega Branimir Bunjac. Izvolite kolega Bunjac. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovani predstavnici ministarstva. Evo na samom početku da riješimo dilemu, Živi zid će podržati povišicu minimalne plaće iz razloga jer nikada nismo niti ćemo glasati protiv toga da se plaće dignu. Da ste predložili da se dignu za 5kn i opet bi podržali i svaki korak koji može pomoći građanima je dobrodošao. To je ta razlika između nas i vas gospodo iz ministarstva koji ste u četvrtak odbili svih 70 amandmana Živoga zida odnosno oporba i odbiti ćete taman da ih je bilo 7 tisuća sve za redom samo zato što smo ih mi predložili a vidite mi tako ne postupamo prema vama bez obzira što ste vi naši politički suparnici mi ćemo ipak vaš zakon podržati. Jer gledamo sadržaj a ne tko piše zakon. zakon. 2,5 godine su prošle nikada, doslovce nikada ni jedan amandman, ni zakon, ni naše mišljenje niste uvažili. Jednom je Ministarstvo poljoprivrede pola amandmana prihvatilo Živog zida i to bi bilo to. Tako da drugi puta kada optužujete nekoga da je sekta, kada optužujete nekoga da ne razmišlja o onome što govori prvo usporedite ovaj slučaj koji sam vam sada naveo. Međutim, ono što moramo reći je da ova povišica ništa bitno neće riješiti, da ona neće riješiti niti jedan ključni problem koji muči hrvatske građane i s te strane upućujemo najoštrije kritike vladajućima, svim strankama parlamentarne većine. Jer ovdje se doslovno radi o liječenju tumora kamilicom, tumora zvanog visina visina plaće i u konačnici od ovoga povećanja će biti efekt isto kao da ga nije niti bilo. Ovo licemjerno i daleko nedostatno povećanje minimalca očito predstavlja završni čin tzv. reformi Vlade Andreja Plenkovića kojima je za cilj glumiti da se u 2018. godini nešto radilo, da se kao raslo i napredovalo a u stvari se po naputku europskih birokrata i bankara išlo za daljnjim uništenjem hrvatskoga naroda i naše zemlje. Podsjetimo se tijekom godine imali smo prvu navodnu reformu pravosuđa, koje su se promjene dogodile, dajte me podsjetite? Nikakve promjene jer i dalje najsporije rješavamo sudske predmete ne u EU nego na svijetu. Afričke zemlje, azijske zemlje su daleko ispred Hrvatske po efikasnosti pravosuđa a imamo primjerice 5 puta više sudaca nego jedna Irska. Nitko u Hrvatskoj ne smatra pravosuđe neovisnim, čak niti suci. Ogromna većina građana gotovo 100% smatra da postoje privilegirani ljudi pred sudovima, ministar Bošnjaković je ovdje govorio kako će on riješiti Ovršni zakon, piše u programu Vjerodostojno, što se riješilo? Gdje su ti zakoni, gdje su te promjene? Zašto nije slomljeno dužničko ropstvo? Što se čeka da se pomogne građanima koji doslovce pate iz dana u dan? Bitno je za razumjeti da zbog Ovršnoga zakona i blokada, gotovo pola milijuna u Hrvatskoj ljudi živi na minimalcu jer Ovršni zakon ne dopušta ništa drugo nego da čovjeku ostane 3000 kuna pa bez obzora imao on plaću 5, 7, 9 ili 15 000, ostaje mu 3. Nakon svih tih velikih vrlih reformi, i dalje nam je ostalo užasno troma i neefikasna preskupa državna uprava, leglo nepotizma i stranačkoga kadroviranja koje podupire neizmjerno štetna porezna politika koju smo isto kao navodno, reformirali. Reformirali smo poreznu politiku a Hrvatska je po poticaju investicija negdje na 130., 140. mjestu, na ljestvici konkurentnosti od nas su bolju Srbija, Gruzija, Armenija, po poticanju otvaranja poslova smo također svjetsko dno, svjetsko dno smo po tome što smo nesposobni privući a kamoli zadržati talente, sveučilišta su nam na nekom 1500. mjestu iza Zanzibara, a cijelo područje što se kod nas svodi na instaliranje uhljeba koji muzu novac od države, u sprezi sa političarima. Porezna reforma dignula je plaće ovim ovdje ljudima i ovim ovdje, ljudima koji vrlo rijetko rade što najbolje vidimo po ovom prizoru u Saboru i koji ni na koji način ne planiraju otići iz Hrvatske, nikad nisu ni razmišljali jer im je jednostavno ovdje bolje nego u Njemačkoj, Francuskoj ili Velikoj Britaniji. Povećali su se poreznom reformom doprinosi da bi se dao novac ministru Kujundžiću, totalnom nesposobnjakoviću koji nije u stanju ne provesti reforme nego koji danonoćno uništava zdravstvu, koji je dužan 8 milijardi kuna, sad će vam dati još milijardu, pa će ne znam, dižu se cigarete za 2 kune, pa cijeli cijeli niz drugih nameta, sve njemu ide, nikad dosta, bez kraja. To je bio cilj porezne umjesto da se cijene lijekova smanje, da se smanje liste čekanja, ponovno se sav teret nečije nesposobnosti prebacuje na leđa poreznih obveznika i onda na kraju kad se namire sve te skupine, Kujundžić i ne znam koje sve ne, Plenković i Predsjednice, fond menadžeri i članovi uprava, onda se daju neke mrvice građanima, onda se kaže evo vama 200 kuna pa sad umjesto 2800 ćete raditi za 3, voditi ćete dostojanstveni život. Ne znam uopće otkud nekomu obraza, kako netko nema srama reći da se sa 3000 kuna živi dostojanstveni život u RH. Tolika Tolika količina nedostatka empatije, tolika količina narcisoidnosti, da je to nešto nevjerojatno. Kaže mi smo dali neka prava poslodavcima, ako već dajete prava radnicima i poslodavcima, onda izjednačite prava državnog i realnoga sektora. Dajte da i ljudi u realnom sektoru imaju normalne platne liste, da dobiju božićnicu, da dobiju regres, jubilarne nagrade, topli obrok, sve prekovremene sate plaćene, to bi vam bila reforma. Ne trebate čak ni povisivati minimalac, samo da provedete ovo mjere koje sam rekao, svaki zaposleni u Hrvatskoj, osjećao bi se puno bolje nego što se osjeća sad. Prije tjedan dana ovdje je bila mirovinska reforma, kako se zove mirovinska reforma u RH, mirovinska reforma se zove penalizacija umirovljenika. To je mirovinska reforma. Kao da već nisu dovoljno penalizirani sto puta, sad ih treba sto prvi put penalizirati. Radi do 67 godine, ne možeš ići u prijevremenu mirovinu, ne možeš dobiti novac iz II. stupa, sad po novom ne možeš dobiti novac iz III. stupa. Sve manji i manji je omjer mirovine i prosječne plaće a zabranjeno je po međunarodnim konvencijama da mirovina bude manja od 40% plaće a kod nas je manje i još će biti više manje. Kaže Vlada dali smo umirovljenicima 49 kuna, kud baš tih 49, podsjeća me na Gazdu, skoro bi bilo 49,99. I kaže evo to je veliko povećanje, nije to malo. A recite mi gospodo, koliko se u međuvremenu cijene porasle, kolika je bila stopa inflacije, koliko su režije skuplje, koliko je gorivo skuplje, koliko je hrana skuplja. Cijene rastu po stopi, ne znam, cijene života po nekoj stopi 1000 do 2000 kuna godišnje a vi im povećate, ne znam, za 49 kuna. Kaže ministar Pavić 3000 kuna je dovoljno za život, je, njemu je, on pojede a jednom ručku sa svojom ekipom 3000 kuna u restoranu. Nemojte da nabavljam račune. Ako hoćete, možemo i to. To što on pojede za jedan ručak, to on daje ljudima da dostojanstveno žive cijeli mjesec jedna obitelj ne znam, da čovjek brine od dvoje djece i ne znam o kome ako koga sve ima u kućanstvu. tisuće kuna nikoga tko ima šansu otići u inozemstvo ovdje neće zadržati, garantirano. A one koji ovdje, koji nemaju izbora, 3000 kuna .../Govornik se ne razumije./... 200 kuna, razveseliti će ih dva dana i nakon toga će na nju zaboraviti. Vratit će se ljudi svome jadu, a jad u Hrvatskoj izgleda ovako gospodo iz Ministarstva. Kad dobijete plaću, imate ju tri dana. Dobijete plaću u ponedjeljak, u srijedu je više nemate. I znate što onda? Onda morate dodatno raditi, jedan, dva ili ne znam koliko poslova, onda morate se zaduživati, ići u minus, kartice, morate posuđivat od brata, sestre, majke. ¾ hrvatskih građana posuđuje novac, ne zato da bi nešto kupili, nego zato da bi preživjeli. Probajte jednom vi posuditi od nekog novac pa će te znati koliko je to ponižavajuće. Ljudi moraju štedjeti na najosnovnijim stvarima, na režijama, na hrani štede, odjeću si mogu samo sanjati, nekakve izlaze, prijevoz, kino. Nemoguća misija. Trpe neizmjerni stres, zbog malih i premalih plaća. Uništili ste im svaku životnu radost. Uništili ste njihovu kulturu i identitet. I natjerali ih da se poput robova, bore za goli život. Kažete Europska unija će nam pomoći, oni su super, odlični, zašto su, šta ovi ljude rade na ulicama Francuske kad je to u Europskoj uniji tako dobro? Zašto razbijaju sve redom, pale aute, tuku se s policijom? Pa meni to, bi prije bila neka scena u Damasku, to mi bi bila scena u Tripoliju ili u Bagdadu, a vidimo u srcu Europe, da se to dešava. Dal' je to ono čemu mi težimo, želimo li biti kao Francuzi? To je cilj i tamo ljudi kažu da ne mogu preživjeti mjesec. Postoji očito neki drugi, neki drugi razlozi. Ljudi su u ovom sustavu, bankarsko birokratskom sustavu, ponovno još jednom, svedeni na robove koje izrabljuju, pljačkaju i truju. To je svijet u kojemu mi živimo i to je svijet koji vi nama ovdje predstavljate kao nekakvo, nekakvu dobrobit. To je svijet u kojemu ljudi beskrajno pate, a najmanje od svega žive dostojanstveno i sretni su. I upravo po nalogu Europske unije ste nam nagurali za vrat valutnu klauzulu i nerealni tečaj kune kojim ste uništili kompletnu domaću proizvodnju, osobito hrane. Sad nam još želite staviti i euro za koji Hrvatska apsolutno nije spremna. Sve analize pokazuju da će uvođenjem eura Hrvatska ući u stanje trajne recesije, zapamtite gospodo, trajne recesije. U tunel na kojemu nema izlaza, nema svjetla na kraju tunela, tunela koji je na kraju zazidan debelim zidovima. rezultati vašega rada bit će svođenje Hrvatske na praznu zemlju u kojoj će živjeti starci getoizirani u prihvatilištima poput Indijanaca u rezervatima. I koliko god me vi sad ne slušali, povijest će zapamtiti moje riječi. Ako ovako ostane, za 15 godina čitat će te ovaj moj govor i plakati, jer ovo što sad imamo je još divota za ono što će doći. (SDP)** Hvala vam. Nastavljamo s raspravom Kluba zastupnika. Sljedeći u ime Kluba zastupnika HNS-a je kolega Stjepan Ćuraj. Izvolite kolega Ćuraj. Zahvaljujem podpredsjedniče, poštovani predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege. Znači pred nama je Konačni prijedlog Zakona o minimalnoj plaći, mislim da je to već rečeno, da se ovim Zakonom ne utvrđuje iznos nego se stavljaju okviri za utvrđivanje iznosa, ali ono što je dobro, i rokovi. Dakle, prva stvar da se odmah jasno i precizira i propisuje da se mora donijeti visina minimalne plaće Uredbom Vlade, dakle do 31.10. za sljedeću kalendarsku godinu, kako bi upravo poslodavci mogli bolje i preciznije planirati svoja poslovanja odnosno budžetirati svoje troškove. Ono što smo saznali iz Uredbe Vlade da se sadašnja plaća, minimalna, povećala ili povećava na 3750 kuna bruto odnosno 3000 kuna neto, naspram onoga što je bilo važeći ove godine, to je oko 250 kuna više, odnosno nešto manje od 300 kuna dodatnog troška poslodavca. I zapravo ovim Zakonom i olakšicom za one koji su isplaćivali minimalnu plaću, dakle nemaju govora da olakšica vrijedi za one koji će to iskoristit pa se prijaviti na minimalnu kako bi ju mi imamo omjer zapravo 1:1, kol'ko je kuna veća troška poslodavcu, zapravo ta kuna ide na račun samog zaposlenika. E sad, puno smo ovdje čuli, želje su jedno, mogućnosti su naravno drugo. Mi moramo znati da visinu plaće i bili su prema Zakonu od 2013.-te, inače je visina plaće prvi puta kao minimalne u Hrvatskoj, je utvrđena Zakonom 2008. godine, do tada nismo imali minimalnu plaću, imali smo samo najmanju osnovicu za plaćanje doprinosa, pa je to služilo kao minimalna plaća. 2013. smo imali i tablicu točno kako se izračunava prema Zakonu, u odnos stavljaju svi faktori koji su neki i ovdje navedeni u Zakonu, naravno i od potrošnje indeksa, rasta cijena, od broja članova članova po kućanstvu i tako dalje. Međutim, ono što je sigurno da jednostavnom Odlukom, dekretom, mi ne možemo napraviti i ne smijemo, što je najbitnije, jer ovdje čujem opasne prijedloge jer niko mi ne može reći za 300.000 radnika na minimalnoj plaći da ako ih dignemo za 2.000 kuna da njih 200.000 ostane bez posla, da je to dobra stvar za ovu zemlju, a to je tržište rada, ponuda i potražnja. I mi dok ne budemo imali gospodarstvo, a to je ono što je najbitnije i ekonomske kriterije, gospodarstvo, kupovnu moć koja će omogućiti rast plaća, tu su mjere. I to je ono što cijelo vrijeme govorimo i kad smo govorili o poreznim zakonima, znači bilo koja porezna prijedlog poreznog izmjene poreznog zakona koja je došla od strane ma i oporbe, bilo koga da se ne znam što radi, ljudima kojima su minimalnoj plaći ne bi donijelo ništa. Ajmo im onda dić a 1.500 kuna, pa zašto ne, hoće li to toj tvrci omogućit da neko kupi proizvod koji će biti 20% skuplji il će neko kupovat tuđi, a ta tvrtka propast i ljudi ostat bez posla. Tko će im onda garantirat? Mi moramo omogućiti da ljudi imaju kupovnu moć, a ja to vidim na svom primjeru iz Osijeka i Zagreba. Samo to, ne Hrvatske i Europe. Gdje je razlika kupovne moći ajme meni, gdje mi u Osijeku za jedan proizvod plaćamo i do 30% manje, nego u Zagrebu, zašto, pa zato što nema kupovne moći, zato ovdje ta ista prodavačica u pekari ima i 30% veću plaću. I ne treba nikakav minimalac njoj odrediti jer jednostavno tržište to diktira. I ovdje kada govorimo o Zakonu o minimalnoj plaći i samo iznosu minimalne plaće mi moramo se usklađivati sa onom što je najbitnije indeksom rasta potrošačkih cijena i inflacijom. Da tu ne dolazi do zlouporabe jel zbilja da ta kupovna moć za tih 3.000 kuna danas naravno da nije isto i za 2 godine ili nije isto ono što je bilo prije 10 godina. I to da i to je zakon i to je smisao ovoga zakona, ali ići u rasprave ko više licitira je opasno i apsolutno neprovedivo, ja mislim da nitko ne bi normalan potpiso 100.000 otkaza takvom jednom odlukom. A uć u intervenciju državne ekonomije, pa da država plaća nešta nekome da radi, ljudi moji onda se vraćamo natrag u ono odakle smo mislili da smo pobjegli, a to oću vidjet ko želi i ko kaže da mu je bilo bolje u onoj državi i onom sustavu, neka jasno i glasno kaže da oće natrag u tu državu. Znači ne možemo kako nam šta odgovara koristiti i kada nam šta odgovara, cilj je niz mjera, jedna po sebi ne može riješiti problem, jasno i glasno, niti poreza, niti mirovinska, niti minimalna plaća, niti sve ono što radimo ove godine i 50-tak zakona. Al mi moramo praviti okvir našim gospodarstvenicima, našoj ekonomiji da tržište rada samo se regulira, pa on to i radi. I ovaj neoporezivi dio dohotka o kojem sam danas i na stanci govorio odnosno u slobodnom govoru isto je jedan od tih malih stvari koji može donijeti razliku. I na tome moramo ustrajati, ne opteretiti previše gospodarstvo ali dat mu prilike da se razvija i da samo regulira, odlaze nam ljudi, odlaze radit za više novaca, ne za minimalnu plaću dalje, nego odlaze radit za više novaca. Kako omogući da ovdje dobiju tu plaću, a da taj gospodarski subjekt ne propadne, da bude i dalje konkurentan na tržištu, jel nema tu dvojbe. Čast izuzecima, kad dođete na policu i birate između dva proizvoda slične ili jednake kvalitete uvijek se odabere jeftiniji. A vi nekom recite, ne morate kupiti skuplje jer to je naš proizvođač kojem smo mi rekli da mora imati tu veliku plaću, tu nema toga. A mora taj proizvod ako ima veću cijenu, mora pokazat se kvalitetom, jasno i glasno i tu mi moramo omogućiti kao država da ti proizvodi koji su autohtoni, domaći, originalni, kvalitetni da se oni promoviraju, da se jasno kaže da ljudi znaju zašto to plaćaju. Ja prvi bi svojoj djeci priuštio zdravu hranu, makar i skuplju, dapače, ako to mogu si priuštit naravno, ali ne smijemo nametati nikakve obaveze nikakve propise da se nešto mora. Jer to nešto se mora dame i gospodo je bilo prije 28 godina. I mislim da smo svi pobjegli glavom bez obzira, ali ni tada nije bilo dobro. I ko god kaže drukčije laže. Zato Klub HNS-a naravno da će podržati konačne promjene ovoga zakona, realno prema onome što je ovdje procijenjeno, trošak rada za tu najosjetljiviju ciljanu skupinu će se povećati za poslodavca 4% uz ovih 50%, a 7% iduće godine. Mislim da je mjera dobra jer ona defakto omogućava 1:1 povećanje plaće radnicima i uz onih neoporezivih 7.500 tisuća kuna koji može ići i na 400-tinjak kuna mjesečno može koliko toliko donijeti neku razliku, a da ne preoptereti tog poslodavca. Jer nama nije cilj svakom propisat da mora dobiti 10.000 kuna pa da svi propadnu i da radi nitko, a cilj mora bit da svi imaju 10.000 kuna, e to se ne radi dekretom to se radi sustavno i to je ono što cijelo vrijeme se pokušava ja se nadam sa još puno više uspjeha i još puno više truda jer to je ono što su nam građani dali u zadatak, bez obzira na ove neke prijepore sitne, oporba, pozicija, stalno jedni drugi, kad smo u oporbi sve može, sve mi želimo, kad dođemo onda kaže ipak ne može, bilo mi bilo oni, to je mislim da je to folklor postao. Ali generalno moramo ići u tom smjeru, ali ono što nam i govori ljestvica Doing biznis, to je netko spomenio, nije sporno na njoj da smo mi pali dole u smislu da je nešto loše, ne bolji su rezultati, ali su drugi još bolji. Znači mi imamo bolje pokazatelje od zadnjega, ali drugi imaju još bolje, znači brže rastu. I to je ono gdje moramo svi se ubaciti ne u 5 ili 6 nego u hiper brzinu i raditi da sve preskačemo. Ne radi toga očemo biti 40, 48 ili 52 tako nebitno, nego radi toga da naši ljudi kvalitetnije žive, veće plaće dobivaju i bolje naravno i ostaju tu u krajnjoj liniji i bolje žive. Zato zaključno Klub HNS-a će podržati prijedlog ovoga konačni prijedlog ovog zakona, ali kažem nije ni to konačno rješenje to je ono što Vlada minimalno mora dat. Ja sam više toga da se prepusti tržištu i da tržište plati i da se nađe uvijek kupac za proizvod ali moraju se znati okviri i znamo i znamo kako to funkcionira i kako tu država se treba pokazati i mislim da ovo ide u dobrom smjeru. Zahvaljujem. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala vam. Nastavljamo sa raspravom u ime Kluba zastupnika, sljedeći u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a i kolega Branko Hrg. Izvolite kolega Hrg. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicima. Pa evo naš klub će naravno podržati ovaj Prijedlog izmjena Zakona o minimalnoj plaći. Slažući se sa jednim dobrim dijelom rasprave kolege Čuraja koju je malo prije iznio, moram ipak reći da su nam razmišljanja u našem klubu ipak malo, malo drugačija. Gledajući stvari čisto ovako tržišno, onda bi uvijek bilo najbolje prepustiti stvari tržištu i pustiti da gospodarstvenici isplaćuju ljudima plaće koliko oni to mogu isplaćivati. To je moguće tamo gdje nije ovako visok postotak siromaštva. Ali ovdje kada govorimo o minimalnim plaćama onda ne možemo gledati samo tržišno, moramo ipak gledati da u Hrvatskoj ogroman broj ljudi živi u siromaštvu zbog toga što imaju male plaće. Sigurno je da treba poduzeti sve da hrvatsko gospodarstvo koje je izuzetno krhko iskorači taj jedan korak, da postane konkurentnije, da se povećava, da se poduzetnički duh budu, da se isplaćuju veće plaće ali mi tu sve skupa kada to zbrajam nešto ne štima. Jer kako god se unazad ove dvije godine donosi niz zakona koji imaju intenciju poreznih rasterećenja i dalje nam se ne događaju pomaci kod kod povećanja plaća ljudima osim u jednom manjem dijelu. U ljetu ove godine kada je bilo već aktualno pitanje povećanja minimalne plaće i poreznih rasterećenja kako bi se ljudima mogla isplatiti veća plaća razgovarao sam sa nekim poduzetnicima koji su tada već predlagali da jedna od ideja bude i povećanje neoporezivog iznosa što je napravljeno zadnjim izmjenama poreznih zakona gdje je taj neoporezivi iznos na godišnjoj razini došao do 7,5 tisuća kuna. Nisam baš naišao na neka oprečna razmišljanja i mišljenja kod poduzetnika i potrebe povećanja te najmanje plaće jer svi danas već kubure sa radnicima, radnici odlaze, jednostavno idu za većom plaćom imaju širi izbor i sigurno da sve to skupa osiromašuje hrvatsko tržište rada. Prošle godine u 11. mjesecu Hrvatska demokršćanska stranka znači je pokrenula to pitanje, sami sebe smo zapitali kako doći do, tada smo rekli minimalne plaće od 4 tisuće kuna. Pretrpjeli smo i dobar broj kritika zbog toga. No, samo 3, 4 mjeseca iza toga sektor graditeljstva u Hrvatskoj udruzi poslodavaca je potpisao kolektivni ugovor sa sindikatom u graditeljstvu gdje je minimalna plaća 3800 kuna. Danas imamo situaciju da se poslodavcima izmjenama ovog zakona omogućuje da mogu svojim zaposlenicima isplatiti plaću 3600 kuna neto mjesečno ako dodamo onaj dodatak koji se može raspodijeliti po mjesecima, ne mora biti isplaćen na jedanput, znači on je 7,5 tisuća kuna, uz ovaj iznos od 3000 kuna dobijemo 3600 kuna moguće isplate plaće bez nekih većih dodatnih poreznih opterećenja. Koji su to još potezi, koji su koraci koje treba napraviti da bi se to omogućilo? Nedavno smo na Gradskom vijeću grada Križevca predlagali ukidanje poreza na potrošnju u ugostiteljstvu, ono iznosi, znamo da može biti do 3% i da lokalna samouprava može i ne mora naplatiti taj porez na potrošnju. Izračunali smo da bi to moglo omogućiti ugostiteljima da svojim zaposlenicima povećaju plaće do nekih 200, 300 kuna mjesečno ako ne bi platili taj porez na potrošnju. Evo i tu postoji neki mali prostorčić koji bi se mogao iskoristiti. Nije prijedlog prihvaćen ali dobro, nećemo se predati. Dakle to je isto jedna poruka i prema lokalnoj samoupravi da i ona vidi da ljudi u lokalnim samoupravama vide gdje mogu i kako na koji način pomoći tom poduzetništvu koje bi trebalo usmjeravati sav taj novac koji imaju prema svojim zaposlenicima kako bi ih uopće sačuvali, kako bi uopće ti zaposlenici ostali raditi u njihovim poduzećima, u njihovim obrtima, u njihovim firmama. Vjerojatno jedan dobar dio problema koji leži na tome je u onome što smo neki dan raspravljali a to je bio Zakon o državnom inspektoratu. I tu postoji prostor gdje se može obrtnicima i poduzetnicima pomoći da mogu isplatiti ljudima veće plaće. Ako ih ne režemo drastično za neke male sitne prekršajčiće pa im naplatimo kaznu od 10 ili ne znam koliko tisuća kuna zato što su ne znam naplatili neki posao od 10 kuna. Baš imam jedan svježi primjer o kojem još danas neću konkretno govoriti, ali ukoliko dođe do njega onda ću itekako govoriti o tome jer se radi o sramoti, radi se o sramoti. Sve su to, dakle, stvari o kojima se može razgovarati i gdje treba povlačiti konkretne poteze kako bi stvarno došli u situaciju da nam ne treba pojam minimalne plaće, kako bi došli u situaciju da ljudi u RH imaju onu plaću od koje mogu živjeti jer ni od ove 3.000,00 kn realno neće moći živjeti, neće moći živjeti normalno, preživljavati će, kao što i sada preživljavaju, ali je to veliki pomak i veliki iskorak uz onih 7.500,00 kn, sada još i ovo, dakle, u odnosu na 2015.-tu godinu kada je bila minimalna plaća neto negdje oko 2.420,00 kn + 200,00 kn mogućih od

nije dovoljan, ali je iskorak i moramo komparirati i uspoređivati ta razdoblja, razdoblje 2015-ta, razdoblje 2019.-ta, 2018.-ta godina. Moramo ga uspoređivati i one godine prije nisu baš bile bajne i sjajne, bile su još gore jer su poslodavci tada govorili, nema veze ako neće raditi za toliko, ima njih 100 koji čekaju na red da rade na blagajni. Tako je bilo i 2008.-me, što čujem ovdje iz klupa spominjanje. Tako je bilo i tada. E nema više tih redova, nema više tih popisa. Ljudi se jednostavno ne daju više podcjenjivati jer to je podcjenjivanje. I kako god mi htjeli, ne htjeli, kako god ovdje rekli da možemo to prepustiti tržištu ili možemo povlačiti neke poteze, moramo povlačiti poteze, potezi moraju ići prema tome da ljudi moraju početi dobivati veće plaće, posebno oni koji imaju plaće ispod 5.000,00 kn, tih je najviše, ti su najugroženiji, i svaki korak, svaki potez mora ići u tom pravcu. Ja vjerujem da je ovo trend koji je dobar da će se on nastaviti, da će politika Vlade i dalje i Ministarstva biti da ide prema tome da se porezno rasterećuju poduzetnici, obrtnici i da se istovremeno otvaraju mogućnosti kako bi ljudi dobivali veće plaće. Samo na taj način možemo probuditi i početi vraćati nekakvo normalno ozračje u društvu koje sada nije normalno, ono je negativno, ono je loše i toga moramo biti svi svjesni, s time se srećemo svakodnevno, ljudi su nezadovoljni. Jednostavno je to tako, ušlo je u kosti, predugo godina to traje, ušlo je u kosti. Samo zakonima koji će povećavati plaće će se moći tako nešto napraviti u pozitivu. I to mora biti i dalje put i posao koji radi Vlada koji mi iz parlamentarne većine podržavamo i zagovaramo kao što ćemo podržati i podržavamo Izmjene ovoga zakona. Hvala lijepo. Hvala i vama. I posljednji u ime kluba zastupnika HSS-a, kolega Željko Lenart, izvolite gospodine Lenart. **Lenart, Željko (HSS)** Poštovani podpredsjedniče, gospodo iz Ministarstva, kolegice i kolege. Minimalna plaća, 250,00 kn povećanje, pa naravno, svi smo mi da se poveća minimalna plaća za bilo koji iznos i svi to možemo reći da bi podržavali takav iznos, no međutim, ovakav Zakon koji povećava za samo 250,00 250,00 kn HSS neće podržati. Mi zastupamo da minimalna plaća treba biti 5.000,00 kn, ali ne na trošak poslodavaca, nego na trošak države, ne na trošak davanja koji se preljeva na leđa poslodavaca obrtnika, već država treba olabaviti u onome što traži od onih koji zapošljavaju. Onaj tko nije probao zaposliti jednoga i davati jednu plaću, a kamoli 10, 20, 100 ili 500, ne zna šta to znači. Mi danas imamo 40 000 zaposlenih koji imaju minimalnu plaću, 40 000.

I ovi koji imaju 6.000,00 kn plaću ukoliko imaju dvoje ili dao Bog troje djece, pa ne mogu isto skrpati kraj s krajem. Pa do svega ovoga je dovela politika, pa nisu ti ljudi koji rade doveli do toga da su plaće niske i da postoji velika potrošnja. Mi imamo listu srama poslodavaca koji nisu platili davanja državi. Mene zanima što je Vlada poduzela po tom pitanju? Ništa, više se i ne spominje. Kažu ministri, mi smo socijalna Vlada, ne bih ja rekao da je ovo socijalna Vlada. Pogledajte koliko ljudi kopa po kontejnerima, pogledajte, svaki dan ih je sve više, a ne manje. U Zakonu se kaže, osnivanje Povjerenstva za praćenje i analizu kretanja minimalne plaće. Pa zar mi u Ministarstvu nemamo dovoljno ljudi koji moraju to pratiti pratiti ili koji to mogu pratiti, već ćemo osnivati Povjerenstvo da opet uhljebimo određeni broj onih koji očito ništa ne znaju raditi, nego doći na ta Povjerenstva i dobiti nekakvu plaću. Mi danas imamo preko 6000 ljudi koji ne dobivaju plaću, kojima poslodavci ne isplaćuju plaće. Njima je i minimalna plaća san, a kamoli da dobe plaću. Kaže podatak da je broj zaposlenih u listopadu u odnosu na prethodni mjesec pao 5,4% Pa gdje je taj porast onda? U čemu mi to rastemo? Očito ne. Broj nezaposlenih u listopadu u odnosu na rujan je brojka koja govori znači da unatoč tome što mi nemamo radne snage, što je oko 350 000 ljudi otišlo u u bogatije članice EU-a, mi i dalje imamo pad. Problem u svemu tome su i one stvari koje se ne plaćaju. Prekovremeni sati, vrlo malo poslodavaca plaća povišenu prekovremenu satnicu ili plaća rad nedjeljom a za to je opet kriva Vlada je se ne poštuju zakoni RH jer inspektorat ide tamo gdje su oni mali a gdje su oni veliki kao što je bio Agrokor, tu nisu smjeli dolaziti. To je bilo to je bio Božji vrt, tu su mogli samo raditi samo ovi koji su bili podobni. Kaže i minimalna plaća direktora se povećava i ograničava na 5491 kunu. zašto mi direktore sad vadimo iz ovoga ako je minimalna plaća u Hrvatskoj takva kakva je pa onda neka bude i za direktore jednako minimalna jer nijedan direktor u državnoj tvrtki nema ovako malu plaću. Tako malu plaću mogu jedino oni koji su prisiljeni da u svojoj firmi se moraju imenovati direktorom, da se isplaćuju. Pa ajmo ih pustiti neka onda oni odlučuju pa nek se solidariziraju sa svim radnicima pa nek imaju istu takvu plaću. Minimalna plaća recimo u Njemačkoj, satnica koja je povišena sa 8,84 eura na 9,19 eura, u RH će sada biti sa ovim povećanjem 2,47 eura. 3,72 puta manje nego što je to u Njemačkoj. Da li je toliko jeftiniji benzin u Hrvatskoj? Da li su vozila jeftinija u Hrvatskoj nego u Njemačkoj 3, skoro 4 puta? Da li je hrana jeftinija? Nije ništa. Sve nam je to skuplje nego u Njemačkoj. Mi uvozimo polovna vozila iz Njemačke koja su skuplja jer još netko zaradi na njima nego što se u Hrvatskoj i plaćamo trošarine u Hrvatskoj. da ne nabrajam sve ostalo. Sindikalna košarica za ovu godinu je u kolovozu bila 6724 kune, znači više, duplo veća nego što će biti sad novi minimalac u RH. 2 minimalca jedna sindikalna košarica za preživljavanje. Ali gledajte, mi smo krenuli u nabavku aviona koji je možda sretan za Hrvate, sreća za Hrvate i zahvaljujući Amerikancima, nećemo kupiti skoro, koji iznosi 3 milijarde eura, kuna, pardon. Kada bi tih 3 milijarde kuna podijelili na 40 000 nezaposlenih, imate 75 000 kuna godišnje po tome nezaposlenom koji ima minimalac, kada bi to podijelili na 10 g. koliko bi trajala ta isplata, to je 7500 kuna godišnje za povećanje minimalnih plaća, za 40 ovih koje plaća. Trošak plaća u Hrvatskoj je prevelik i on uništava i konkurentnost hrvatskog poduzetnika na europskoj sceni i ne omogućava poduzetnicima

znači, bit će oko 3000 kuna, bivši bruto tj. bruto od 3000, vratit ću se na ono prije ovog povećanja jer još nismo donijeli ovaj zakon, znači bruto da bi radniku minimalac platilo, poduzeće mora stvoriti vrijednost od 3439 kuna, ne to, nego 4031 kuna kuna je iznos koji mora stvoriti poslodavac da bi isplatio 2751 kunu a to je 1279 kuna ili 31,7% manje od ukupnog troška radnika. Znači 31% je sada namet na minimalnu plaću. Pa to je na normalnu plaću previše a kamoli na minimalnu. A od te minimalne, država još uzima 25% PDV-a, taj radnik sve što kupi, plati 25% PDV-a državi. I kad krenemo u raščlambu plaća, minimalna plaća koja je sada 2751, znači 31,7% davanja,

I sad dolazimo do Irske, neću reći nesretne jer je za mnoge sretna jer su se spasili, minimalna plaća u Irskoj je 1613 eura, otprilike 12 000 kuna. Kada bi to bila plaća u RH, za nju bi bruto bio preko 19 000 kuna. Minimalna plaća u Rumunjskoj je veća nego što je trenutno u RH. Pa ljudi, gdje je bila Rumunjska prije Hrvatske? Gdje je bila Rumunjska u Hrvatskoj u odnosu na 90.-tu? Gdje je svih ovih godina bila Rumunjska? Rumunjska nas je prestigla. I onda naši političari pričaju, ja sam iz Sisačko-moslavačke županije, župan u mojoj županiji je Ivo Žinić koji kaže za ove mlade koji su otišli iz Hrvatske, u svojim govorima kaže, nema dovoljno domoljublja usađeno u njih. Nemaju dovoljno kućnog odgoja usađenog i zato odlaze iz Hrvatske. Zamislite jednog župana, normalno, HDZ-ov župan koji tako kaže a on je jednog svog sina zbrinuo da bude dogradonačelnik profesionalac u Glini, u najsiromašnijem gradu u mojoj županiji a drugog sina je zaposlio u zatvorskom sustavu ne kao čuvara već našao mu je neko prigodno mjesto i to kao kažu da, kaznio ga je jer tamo radi. Danas sam na Facebooku podijelio jedan video da ne bi bilo samo da mi iz HSS-a i oporbeni političari kritiziramo Vladu da pričamo o prevarama, izdajama hrvatskog naroda. Gospodin Nigel Faragel objasnio je Europskom parlamentu kako su jugoslavenski komunisti, sakrivajući se iza imena HDZ, preuzeli preuzeli vlast u RH, a Europska Komisija ih uz mito i korupciju upravlja. Evo, pogledajte što čovjek govori, ima lijepo prijevod dolje, on jako dobro objašnjava što je i kako je. Draga moja gospodo, ako mi ne povisimo plaću u RH, a prostora ima, samo moramo smanjiti na ta davanja, ja to znam karikirano ispričati ako nam je neto 4.000,00 na njega je bruto skoro 8.000,00 kn. Ajmo ostaviti bruto kakav je, povisimo taj neto na 6, smanjiti će se davanja državi, ali svima vam je jasno da 4.000,00 kn i 6.000,00 kn je nedostojno za život i da će obitelj sve to potrošiti. Od svega toga što se isplati, kao što sam rekao, RH ubire 25% poreza, PDV-a, znači povećati će se potrošnja, kroz taj vid će država ubrati svoj dio, ljudi nam neće odlaziti jer će biti daleko veće plaće, nego što su trenutno, naši ljudi ne traže puno, ali ovo što sada dobivaju je premalo, ljudi, ovo je premalo da bi ljudi živjeli u RH, mladi ljudi moraju se stambeno zbrinuti, moraju osnivati obitelji, djecu, djeca danas imaju zahtjeve, nisu kao nekada da se s malim troškovima moglo odgajati djecu, školovanja, dodatne aktivnosti, voziti ih u školu. Pokušajmo napraviti taj iskorak, možda će on godinu i dvije otežati financijsko poslovanje u državi, ali će dugoročno dati benifite jer će državi većim zapošljavanjem, većim plaćama, većom potrošnjom koja će uzrokovati nova radna mjesta, uzrokovati će ostanak ljudi u RH, u krajnosti dovesti više novca u proračun i jedinicama lokalne samouprave, nego što se to danas radi. Ovo sakrivanje iza 250,00 kn i busajući se u prsa, evo mi smo u HDZ-u napravili veliki iskorak za naše ljude. Ma niste ništa napravili gospodo, vi ste uništili ovu državu. Svi oni koji imaju nekretninu, ne u Zagrebu, ne na moru, u drugim dijelovima RH, pitajte se koliko je vaša nekretnina vrijedila 90.-te godine, a koliko ona vrijedi danas. Ona ne vrijedi 30% onoga što je vrijedila prije 27 godina, 28. I kroz taj vid je opljačkan hrvatski narod. I sada smo na kraju krajeva istjerani iz države, tjera se ljude. Najveća tragedija je da djeca hrvatskih branitelja, onih pravih koji su trunuli u rovovima, koji su gubili dijelove tijela, bili ranjavani, neki nažalost i poginuli, njihova djeca odlaze iz RH. Pa za što su se ti ljudi borili? Za ovo, za ovakav odnos prema malom čovjeku. Evo vidimo se kakav nam je danas interes za minimalnu plaću. Koliko je zastupnika iz HDZ-a ovdje? Evo, čast dvoje koje su danas ovdje, čak dvoje ljudi iz HDZ-a prati, evo oprostite gospodin Totgergeli, evo troje, troje, što ne popravlja značajno vaše prisustvo. Znači, nema interesa i jednostavno vladajuća kasta se ne bori nimalo za maloga čovjeka. Jednostavno ih boli briga što kopaju po kontejnerima, boli ih briga što imamo danas željeznice kojima se vozite duplo duže na istoj relaciji, nego prije 30 godina. Potonuli smo u svim segmentima ljudi, u svim segmentima smo potonuli, sva nam je industrija nestala, sve se je privatiziralo i jednostavno ljudi su izgubili nadu, samo nemojte se čuditi ako se desi Francuska i u RH. Hvala lijepo. Hvala i vama. Time smo završili raspravu u ime kluba zastupnika i krećemo s pojedinačnom raspravom o prijedlogu Zakona o minimalnoj plaći s Konačnim prijedloga Zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje. Prvi je prijavljen kolega Mirando Mrsić. Izvolite kolega Mrsić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Ovaj Zakon bi trebao nuditi jednostavniji i pravedniji sustav minimalne plaće, ali da li to ovaj Zakon je, nije. U ovom Zakonu trebalo je jasno definirati što sve ulazi u minimalnu plaću, u ovom Zakonu trebalo je definirati i cilj koji se želi postići sa ovom minimalnom plaćom, a to je da ona dođe do negdje 50% prosječno isplaćene plaće. Ovim Zakonom trebalo je definirati i to da tijekom godine minimalna plaća ne oscilira tako kao što sada oscilira jer ono što je danas neće biti i na kraju godine, što se vidjelo i na 2018.-toj kada je minimalna plaća, kada je određena, ona je bila negdje otprilike oko 42%, a onda ako je danas usporedite, onda je ona ispod 40%, negdje oko 39%. Ali da se vratimo malo u prošlost, nema ministra, pa državna tajnica će mu prenijeti, da se vratimo na to da do 2008.-me godine je HDZ donio Zakon koji je išao za time da se definira minimalna plaća i šta se desilo nakon toga? Ta minimalna plaća je bila zabetonirana na 36 odnosno 39% jer je takav izračun minimalne plaće bio da jednostavno nije bilo nikakve šanse da ta minimalna plaća pređe 39%. Tek negdje 2012.-te kada se krenulo u novi Zakon o minimalnoj plaći, kada se izračunala minimalna plaća na drugačiji način te tada je minimalna plaća se pokrenula i ona je postala dakle ono što je trebala biti, a to da slijedi porast prosječne, prosječne plaće. Od 2008. do 2012. minimalna plaća se usklađivala samo jedanput i to vrlo minimalno, evo toliko o tome koliko ko usklađuje i kako se ko sada hvali da eto je HDZ otkočio minimalnu plaću i sada isplaćuje više. Pitam se tko je bio na vlasti između 2008. i 2012. godine. Jednostavno tada način kao što je bila definirana minimalna plaća nije bio dobar i nije bio u redu. Minimalna plaća ne smije biti podložna tržišnim uvjetima obzirom da pravila tržišnog natjecanja imaju posljedicu međusobnu konkurenciju i kompetitivnost što u slučaju minimalne plaće ne dolazi u obzir. Ali ono što minimalna plaća treba osigurati, treba osigurati da radnici imaju zašto raditi i da se njihov rad, pošteni rad pošteno plati. Ona je i konkurentni mehanizam jer osigurava također i konkurentnost rada u Hrvatskoj. Stoga je svugdje u Europi minimalna plaća definirana na razini države od 28 članica, 22 imaju minimalnu plaću, ali vidi vraga u većini tih zemalja se to definira sa sa tripartitnim dijalogom dakle, dijalogom između sindikata i poslodavaca i to je ono što bi trebalo težiti ovim zakonom jer i ovaj zakon je preuzeo ono što je bilo od 2008. do sada, a to je da se to definira uredbom Vlade i odlukom Vlade. Prema tome, trebalo bi i u ovom zakonu predvidjeti da taj dio definiranja minimalne plaće treba donijeti u dogovoru između sindikata i poslodavaca. Ovdje je osnovano to povjerenstvo koje će biti čisti fikus jer nema nekih parametara koji bi definirali zbog čega bi minimalna plaća trebala biti 50%. Jer u zakonu jednostavno ne postoji ta, to opredjeljenje Vlade da minimalna plaća u Hrvatskoj bude 50%.Kako 50%.Kako je minimalna plaća bitna kao institut zaštite uvjeta rad i u drugim državama govori činjenica da velika većina zemalja u EU posljednjih godina podiže minimalnu plaću. Ministar se danas hvalio s time da smo mi ispred nekih zemalja itd. ali je malo zatajio pa nije rekao koliko su ti iznosi defakto smo mi ispred nekih zemlja za otprilike 10-tak ili 20 20 EUR-a, svi spadamo u onaj iznos ispod 500, 500 EUR-a. A to je ono što je u principu bitno da se naglasi da Hrvatska mora ići naprijed jer Hrvatska mora imati veću minimalnu plaću nego što ima do sada. Hvaliti se da to nešto daje Vlada i da to nešto daje neko drugi je čisti piar, jer to ne daje nitko nikome nego to je jednostavno tržišni mehanizam. Vlada nije podigla minimalnu plaću ona bi bila u odnosu na to da se podiže prosječna plaća, ona bi u 2019. spala negdje ispod 35%. Prema tome to je bilo vrlo jasno da će se podizanjem prosječne plaće dizati i minimalna plaća. Zašto ona nije sada već definirana na 50%? To je pitanje za Vladu i vjerojatno će ministar to jednoga dana nekome, nekome odgovoriti. Ono što prijedlog Vlade ne osigurava, ne osigurava izvjesnost da se točno zna što će biti sa minimalnom plaćom svake godine, jasno da Vlada želi prikupiti političke bodove i ovaj danas igrokaz je bio samo čisti Također, nema dinamike porasta minimalca, nije jasan cilj da minimalna plaća dođe do 50% prosječne plaće i ono što se vidi da smo bili u pravu kad smo upozoravali da kompenzacijski mehanizmi koje je Vlada uvela neće dovesti do efekta i da to neće dovesti do toga da gospodarstvo bolje funkcionira pod ovom minimalnom plaćom, a evo sada tu kompenzacijsku mjeru ukidamo, Vlada ukida kao neučinkovitu, a to smo vam govorili i onda kada ste predstavljali ovaj prethodni Zakon o minimalnoj plaći, da ukidanje bruto 2 za za sve one koji isplaćuju minimalnu plaću defakto će natjerati poslodavce da ljudima isplaćuju minimalnu plaću kroz godinu dana da bi bili oslobođeni od bruto 2, a ostalo će im dati ispod stola i to se pokazalo kao točno i to ste sada sa ovim priznali. Ono što ste ponovno vratili, ponovno ste vratili što je cijelo vrijeme bilo da pustite socijalni dijalog, da u socijalnom dijalogu poslodavci i sindikati mogu sniziti minimalnu plaću za 5%. Međutim, to je čisto ono što je jedna mogućnost, a gledajući kako to izgleda u praksi u prethodnom zakonu koji je tu mogućnost dopuštao, vrlo je malo firmi koje je moglo to napraviti. Ono što vi kao Vlada trebate napraviti, a to je pojeftiniti državu, pojeftiniti namete na plaći i onda će minimalna plaća A da bi pojeftinili državu morate smanjiti uhljebljivanje koje je krenulo pod HDZ-ovom vladom. 2700 ljudi je sve sada uhljebljeno, osnovali ste Državni inspektorat gdje će vam još jedno 200, 300 ljudi se uhljebiti, vidit ćemo šta će se dešavat sa agencijama i sa onim tu neće biti nikakvih pomaka jer su ljudi koji su bili u agencijama će se samo pretočiti u ministarstva. Defakto ne redite ono što je najvažnije, a to je da državu pojeftinite, vi državu poskupljujete i ne vidite što će se desiti za godinu, dvije i tri. Ova godina liči kao na godinu 2008. kada su svi govorili da nam je divno, da nam je krasno, da idemo naprijed, da država ide i onda nakon toga od jedanput je jedan bivši, bivši premijer rekao Ovo sada što se dešava liči na to isto, mi smo na kori banane i pitanje je samo kad ćemo se prokliznuti, Vlada, ali sa Vladom zajedno i svi mi. Ovo je dobro dok su ekonomski parametri dobri, ali kad su ekonomski parametri dobri, onda se treba spremati za ona vremena kada dođe kriza. A kriza je pred nama i Vlada umjesto da to anticipira i pojeftinjuje državu, ona uhljebljuje, uhljebljuje ljude, i to je nešto što je nedopustivo prema građanima koji su vas birali, jer jednostavno ne vidite ono što ide ispred nas, što nas čeka i zato ponovno radite istu grešku koju ste radili i 2008. godine, kada ste govorili da je sve u redu, govorite sada, onda je govorio Sanader, danas govori Plenković, onda je govorio kolega Šuker, sada govori kolega Marić, bojim se da ćemo ponovno imati isti, isti scenarij. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Imao jednu repliku poštovanog zastupnika Davora Vlaovića. Hvala podpredsjedniče. Kolega Mrsić, u pravu ste. Plaće, pa i minimalne isplaćuju poslodavci, i trebalo bi vodit prije svega s njima taj socijalni dijalog, da se vidi koji su to sektori koji mogu pratiti rast troškova života u Hrvatskoj, i na koji način im pomoći da plaće u Hrvatskoj rastu, jer svi radnici koji rade u Hrvatskoj očekuju veću plaću, upravo i zbog samih životnog standarda, ali i zbog sutra, zbog mirovina, sa ovakvim minimalcom, sa uplatom u mirovinski fond od otprilike oko 1000, 1100 kuna, jednostavno mogu očekivati da će imati mirovine ispod one najmanje, ispod 2000, 2500 kuna i ne mogu od toga živjet, i zato odlaze iz Hrvatske, jer ne vide tu svoju socijalnu sigurnost dugoročno i zato onda i ovo smanjenje sa 70000, 75000 ljudi na minimalnoj plaći na 37000 ili 40000. Iz tih razloga što ljudi ovdje ne mogu živjeti ni s tom plaćom, niti će imati sutra mirovinu od koje mogu živjeti i mora se rasteretiti gospodarstvo da bi mogle rast i minimalna plaća i plaća u Hrvatskoj. A moraju rast. Točno je to što ste rekli, bez dogovora između Sindikata i poslodavaca, stvari neće ići na bolje i ovo što se sada dešava je posljedica toga što se Hrvatska iselila, Slavonija se ispraznila i što nema više radnika, ono što se nekad govorilo tko hoće radit na minimalac, imamo troje koji čekaju u redu, toga više nema i Vlada je bila prisiljena podići minimalac na ovu razinu, ne znam zbog čega nije išla na 50%, ako je dogovorila sa poslodavcima te mjere kompenzacije, ali bojim se da su te mjere kompenzacije čista laž i paralaža jer jednostavno te kompenzacijske mjere mogu biti samo horizontalne, to znači da mogu biti svima, a ne mogu biti samo vezane uz pojedine, pojedine segmente, pogotovo ove koje, za koje znamo da su nisko akumulativni i koji imaju problema sa minimalnom plaćom. Tamo gdje je država mogla, a to je da napravi regionalizaciju, da ima regionalne potrebe, potpore, a onda bi to bilo potpuno drugačija. Sljedeća pojedinačna rasprava poštovanog zastupnika Mire Bulja. primjedbe oporbe on je želio prikazati da je se u Hrvatskoj radnici, da će dobiti sad puno s ovim povećanjem, prije smo kazali da svako povećanje dobro došlo, prvo treba uzeti u obzir da svakodnevno rastu cijene hrane, goriva, benzina, energenata, tako da u ovome trenutku se ne zna uopće koliko je to povećanje kad usporedimo danas troškove života. Činjenice govore suprotno. Trenutno mi u Hrvatskoj i nemamo više nešto radnika ni radništva, mi imamo 500, imamo više Općina, 568 čini mi se broj, Općina i lokalnih samouprava, imamo brojne Županije, brojne urede uprave i to je jedan ogroman problem. Mi imao trenutno u nekim krajevima više uposlenika u malim Općinama, nego radnika, nemamo poduzetnika. Zašto nemamo poduzetnika? Zato što brdsko-planinskom području, odakle ja dolazim, je puno teže biti poduzetnik, s puno je manje konkurentan, puno je skuplji proizvod, energija, duža je zima, namet takvi kakvi je, marketing, jednostavno, još imamo poduzetnike ovdje na ovome području Zagreba i par gradova vidimo, da i najveće naše ovaj, industrijske grane kao što je brodogradnja, su srozane na najnižu razinu, tako da je pitanje uopće da li imamo radnika? Uvijek je šteta nekako na radniku. Imamo Zakon od, stečajni Zakon gdje u biti radnik je kao u prvom naplatnom redu, a u biti vrlo se rijetko naplate, evo primjer sinjska Dalmatinke, primjer Dalmacija vina, primjer samo iz svojih krajeva govorim, uvijek ti ljudi koji su stvarali dodatnu vrijednost se ne naplate. Naplate se svi ili većinom svi, a u biti radnici koji čekaju devet godina, svoja potraživanja, vrlo teško se naplate, evo najpoznatija je ta tekstilna industrija, recimo Kamensko, rekao sam sinjska Dalmatinka, međutim i brojne druge tvrtke. Tako kad promatramo brdsko-planinska područja, ili kad govorimo o potpomognutim područjima ili nerazvijenim krajevima, mi nemamo poduzetnika. Znači, mi trenutno doli nemamo, ti ljudi nemaju mogućnosti, znači, prije svega se neće imati radnika, zato što su radnici ljudi su otišli ča iz tih krajeva, znači, njemu će potražnja radnika biti puno teža, a samim tim će te tribati on i sam više platiti ovaj, radnika. kol'ka su, kol'ki je broj Općina i Gradova, kad vidimo da nemamo snage i energije, to jest nemamo dobre volje oduprit se tome da ulažemo, da ne pogodujemo određenim skupinama ljudi, pa ne želimo recimo ugradnju mikro solara. Evo ja ću pričat o mikro solarima isključivo zbog toga što bi radnici mogli pokrenuti, poduzetnici pokrenuti proizvodnju, a mikro solare bi mogli ugrađivati, svaki dio izgraditi u Republici Hrvatskoj, naši poduzetnici. Zbog čega to na primjer nije interes? Sad zamislite samo šta dajemo u subvenciju za ogrijev 300 milijuna kuna daje država, lokalna, regionalna samouprava da taj novac godišnje uložimo, to je negdje oko 10000 kućanstava bi imalo, objekata bi imali mikro solarij. Sad zamislite koliko je to ljudi triba za ugraditi, za proizvesti mikrosolara svaki dio možemo. Međutim, nama je puno bitnije da mi plaćamo vjetroelektrane. Ovako smo u biti osiromašili naše ljude, dajemo subvenciju strancu kojega mi plaćamo, poduzetnik plaća, a mikrosolare mi jednostavno ne želimo graditi, a time bi se povećala, znači, broj zaposlenih, naše obitelji bi bile neovisne, ja govorim sada o brdsko planinskim područjima, to se more primijeniti na cijelom području RH. Poslodavac previše izdvaja za državu, jednostavno i radnik izdaja isto također kroz poreze i prireze, a poglavito u slabije razvijenim područjima. govoriti o nekakvim dobrim mjerama, ja sam rekao na početku bilo kakvo povećanje minimalne plaće je dobro, međutim, sada više nemamo radnika, nemamo radne snage, radna snaga je odselila i tako će samo po sebi teže potražnje radnika, poskupiti će cijena rada. Al mi nemamo radničke više ni klase, mislim, ja ne vidim da je radništvo i po Bogu i po čovjeku, ti ljudi su zaslužili svoje plaće. Ponavljam, svi Zakoni nije bio u središtu čovjek. Mi ne želimo da imamo investicije koje će pomoći našim građanima. Evo, davali smo ovdje Amandmane brojne, imali smo sjednice Vlade u Splitu, u Otocima, imali smo…/Govornik Mi ne želimo ulagati ono što bi moglo naše brdsko planinsko područje 2/3 RH ostaviti naseljenim, a ne da imamo prazna sela, doslovno imamo 2/3 RH prazne, a ovakvim ulaganjima, kao što su solari koje je Most dao zakonski prijedlog, al evo, mjesecima stoji, ne želi se na taj način pristupiti tome. Opet ponavljam, takvi projekti povećavaju broj zaposlenih i svaki dio solara more se, panela more se proizvesti u RH. Međutim, nama je puno veći interes davati subvencije za vjetroelektrane koje se radi od milijardu i pol kuna daju građani, milijardu kuna opskrbljivač, znači 2,5 milijarde kuna mi dajemo stranom investitoru i taj novac se izvlači. Ista stvar je, država ima ogromna opterećenja kroz, znači, gdje imamo monopol, to su telekomunikacije, jedino u RH, ja ću to ponavljati uvik, jedino u RH teleoperateri za svoje objekte postavlja taktenske stupove, ne triba im građevinska dozvola, ne plaćaju pravo služnosti lokalnim samoupravama, iscrpljeni su, znači, budžeti lokalnih samouprava i ljudi, znači, i vlasnici tog zemljišta ili oni koji upravljaju tim zemljištem. Davali smo i te Amandmane, nisu prihvaćeni. Znači, jednostavno, nekonkurencija i monopol određenih skupina izvlači se ogroman novac. Jel tu se radi o najvećim dobitima u RH gdje primjera teleoperateri taj novac ne ulažu u RH, ulažu u

Znači, pravo služnosti, to je vrlo bitno, znači, imamo monopol, imamo interesne skupine koje na taj način funkcioniraju. Ja gledam i svoj kraj, moja Dalmacija je bio kraj, stočni kraj, nema više, kao što je rekao kolega, nema više ni pastira, niti ima blaga, niti ima sve manje i manje. Znači, mi moramo teritorijalno

koja bi tribala biti doslovno u tim krajevima 0,00 kn, puno je skuplja doli, puno veće subvencije moramo plaćati doli zbog obnovljivih izvora energije, a ne koristimo najveći potencijal, to je sunce. Znači, eto na jednoj osnovnoj stvari. Imali smo brodogradnju, imali smo ljude koji su se bavili tim, koji su bili kooperanti, i oni su propali, znači, i oni koji su to davali. Imamo Gorski Kotar šumu, naši radnici koji su proizvodili u pilanama u Gorskom Kotaru i u drugim dijelovima il Slavoniji, danas moraju odlaziti u Italiju, a naša se debla odvoze, naš materijal, naše naše drvo, oni ga prerađuju i oni ostvaruju tamo dobit, a naši radnici odlaze tamo. Zbog čega naše pilane ne bi mogle proizvoditi dodatnu vrijednost, a ne u Italiji, oni nama prodaju naš od našeg dobit ostvaruju. Tako je i kod proglašenja isključivo gospodarskog pojasa, više ribe ulove talijani u našim vodama jel ga ne štitimo, nego naši ribari. Naši ribar mora otići vanka jel je jednostavno zakonski ograničen, niti ima dovoljno koča, niti kao što imaju, ima te stare, nema ribarsku flotu kao što ima jedan manji grad u Italiji, cijela RH. Prema tome, mi ne štitimo ljude na tim područjima, imamo hrabrosti proglasiti isključivi gospodarski pojas, pojačati ribara, pojačati seljaka, omogućiti mu da se na tom području, a poduzetnika vrlo malo ostalo je na tim područjima. Što imamo, imamo u Zagrebu i okolici i nešto u većim gradovima. jednostavno njihov proizvod je puno skuplji na tim područjima, mi jednostavno moramo imati veće benefite i olakšice ljudima poduzetnicima na tim područjima da mogu omogućiti plaću tim ljudima da odlaze naša ljudi u Zagreb, a to je srećom u Zagreb da ne odlaze u treće zemlje. Bio sam prije nekoliko, rekao sam par puta u nekoliko ponavljanja, nedavno u Munchenu, prije 4 godine je bilo 42-43000 Hrvata samo u Munchenu, sada je 78000, govorimo o jednome gradu u Njemačkoj. Hvala. Hvala lijepo. Prije nego što prijeđemo na replike, pozdravimo na galeriji učenice i učenike OŠ dr. Franjo Tuđman iz Posebno zato što je evo danas obljetnica i smrti pokojnog dr. Franje Tuđmana. Sada ćemo prijeći na replike, poštovani zastupnik Ivica Mišić se prvi javio, izvolite. Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolega Bulj, pratio sam i ove kolege koji su pričali o minimalnim plaćama koje kritiziraju slušam da bi mogli biti 5.000 i ne znam nešto veće. Pa ja se ovoj Vladi divim i hrabri ste kad ste uspjeli dić na 3.000, ja znam da će se pola poduzetnika pobuniti zbog toga, a ovi koji dobivaju iz proračuna novac, oni ne znaju kako je to dati 3.000 plus davanja državi skoro još pa dvije. Pa gospodo moja pa dobiti iz proračuna novac, ne zaradit ga i pričat o većini il o manjini to je nešto sasvim nešto druga priča. Biti poduzetnik ili poduzetnica i isplatiti plaće i minimalac jako je veliki problem, a ne dić na 5,6,7,8,9 tisuća kao što određeni ljudi imaju u stvari ništa ne rade. Prema toge, ova Vlada ja joj se divim, čestitam na hrabrosti jel to je jedan veliki skok u minimalnoj plaći, nadamo se da će se Sandra dići pa naravno da to nije velika plaća ne možemo o tome razgovarati, ali je puno bolja nego što je bila ovih svih godina do sada.

al je isto tako činjenica da neće povećat ova Vlada taj minimalac, nego poduzetnici. Moraju osigurat taj novac, al je vrlo, vrlo teško to na brdsko-planinskim područjima poduzetnicima gdje je puno teže poslovat nego primjera u Zagrebu. Zbog toga određeni doprinosi koje daju i poslodavci, a poslije i radnici su velik teret za konkurentan proizvod na tim područjima. Više apsolutno i nema doslovno poduzetnika na tim područjima jer su prazna područja. Mi moramo poticat ono što imamo i doli može biti, znači ako u Slavoniji je poljoprivreda naravno i ostalo poduzetništvo, mi imamo brojne zone. Ja imam u Sinju, mi imamo u Sinju ogromnu zonu u koju je uloženo 100 miliona kuna, ali nemamo znači dobar put, ja sam dao amandman pristupni put prema autoputu i određene investicije da bi se to potaknulo i da bi doša investitor, kao šta je Hyundai,

Hvala podpredsjedniče, kolega Bulj vi ste u svojoj raspravi istakli da je život u ruralnim područjima daleko skuplji nego u velikim gradovima s čime se apsolutno slažem, imate recimo Zagreb u jednoj zgradi zvana mamutica živi kojih 5.000 stanovnika i sad kad usporedimo s jednom manjom općinom npr. Visoko iz koje dolazim ja gdje živi 1.500. Ovdje 5.000 stanovnika mora plaćati komunalnu naknadu, znači čišćenje ulice ispred, iza zgrade kojih 200 m, a u Visokom je kojih 30 km ceste. Ovdje je 10-tak žarulja javne rasvjete na Visokom je kojih 500. Pa upravo je i to aktualna Vlada prepoznala, nizom zakona i o poreznim olakšicama brdsko-planinskom i potpomognutim područjima smatram da ide u smjeru da se omogući našim građanima koji žive u ruralnim područjima upravo jedan kvalitetan život. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog zastupnika Bulja. **Bulj, Miro (MOST)** Suglasan sam s tim da je puno veći troškovi su znači u nerazvijenim područjima, manjim općinama i puno veći troškovi, samo kad ste spomenuli održavanje prometnica, puno je više nego di živi 5.000 ljudi u jednome kvartu, po meni je puno više, lipše živit na selu i živin na selu i ostat ću tu. je problem ključni šta poduzetništvo na tim područjima ne može biti konkurentno, a dokaz je tome da su to ostala prazna područja. Jer zasigurno poduzetnik bi prija otvorio svoju tvrtku u Sinju il u vašoj općini, il negdi drugo, il u Otoku, vidim ode da je profesor iz Otoka kod dalmatinskog, prije bi otvorio tu svoju tvrtku i tu radio da je ima pogodnosti. Međutim, nije, mi moramo stvoriti perspektivu da poduzetnicima je pogodnije otvorit u nerazvijenim krajevima tvrtku, ima olakšice, ako to nemamo svi će doć u Zagreb, a ta područja ostat prazna, a ako su prazna područja 2/3 Hrvatske to nije država, država bez ljudi …/Upadica: Slijedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Gordana Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo, kolegice i kolege, gospodine podpredsjedniče, kolege iz ministarstva, kada govorimo o minimalnoj plaći i kada govorimo o tome da se povećava minimalna plaća gotovo nestvarno zvuči rasprava i pohvale koje je ministar na početku rasprave dao sam sebi i Vladi RH kao da se radi o nekim monumentalnim dosezima, odnosno o tome da će ti ljudi koji primaju minimalnu plaću u RH od jedan puta živjeti kvalitetnije odnosno puno bolje nego što su živjeli do sada, a govorimo o 3.000 kuna na mjesečnoj razini, govorimo o 100 kuna za dan, pa probajte shvatiti kako je uopće živjeti sa minimalnom plaćom. Sa druge strane se postavlja pitanje, javljaju se neki poduzetnici, evo i ovdje u Hrvatskom saboru koji govore o tome da je Vlada hrabra, kao da će ona isplatiti te plaće. Poduzetnici će isplatiti plaće i oni su ti koji će na kraju, ja se nadam uspjeti zaposliti naše ljude isplaćivati plaće koje su puno veće nego šta je, šta je ova minimalna plaća. Zbog toga se ne treba previše hvaliti sa tom mjerom, ne treba se nešto ni posebno busati u prsa, a posebno se ne treba hvaliti kada zakon o tome uopće ne donosi odluku. Znači mi imamo ovdje donošenje zakona koji ukida određene olakšice za poduzetnike, a kao i do sada minimalna plaća će se donositi uredbom. Znači ovo je defakto uredbom je popraćen piar za ovaj zakon koji uopće ne govori o tome kolika i kakva, kakvi su uvjeti, kakvi su uvjeti naših ljudi u danas Hrvatskoj. Pogledajmo koje su minimalne plaće u zemljama u okruženju, pogledajmo minimalnu plaću u Republici Sloveniji, 20, 30 km ovdje od Hrvatskog sabora, minimalna plaća je u zemlji EU u Sloveniji s kojom se možemo uspoređivati preko 800 EUR-a. Znači ne 3 nego skoro 6 tisuća I to je ono o čemu ovdje mi trebamo primati i to je ono što trebamo pokušati pokazati, da ljudi odlaze iz Hrvatske jer jednostavno nemaju uvijete ni mogućnost preživjeti s onim što im vlada daje kao minimalnu plaću i što im, odnosno, određuje kao minimalnu plaću a što poslodavci isplaćuju kao minimalnu plaću. I kada pogledate sektore gdje se isplaćuje minimalna plaća, pa nije baš točno da u pojedinim sektorima nema prostora za veće plaće. Evo kada pogledamo zaštitare, tu su redom te plaće minimalnih iznosa i ispod prosječne na razini Hrvatske, a dobiti su ogromne. Znači pogledajte malo dobiti kuća, pogotovo ovih većih, koje su bile dosta angažirane i u i u prosvjedima protiv Milanovićeve vlade, njihovi vlasnici, pogledajte koji se 10 milijuna kn na godišnjoj razini dobiti tu vrte, a ljudi dobivaju plaće od 3,5 4 tisuće kn, odnosno gotovo pa minimalne plaće u RH. Znači treba biti realan i treba procijeniti koliko to Hrvatska u ovom trenutku i hrvatsko gospodarstvo može podnijeti kao minimalnu plaću i ono što mi predlažemo iz Kluba zastupnika SPD-a je da taj iznos bude 4000kn. Mislimo da je to u ovom trenutku ono što bi Hrvatska trebala kao minimum minimuma garantirati svojim građanima. Opet ne napamet, ne preko prsta, jer kada pogledamo zemlje s kojima se uspoređujemo to je manje od Slovenije, to je tu negdje kao što su recimo Grčka i Portugal. I nećete mi reći valjda da je grčko gospodarstvo spremnije i moguće ga je, moguće je taj trošak minimalne plaće a da hrvatsko to ne može napraviti. Tako da uvijek kada gledamo s ove vizure trebamo gledati radnika, trebamo gledati čovjeka koji živi od tog novca, trebamo razumjeti da sa tih 3000 kn se ništa kvalitetno u Hrvatskoj za radnike ne postiže, treba taj iskorak biti značajniji. Treba napraviti to da zbilja ljudi mogu preživjeti mjesec dana, jer kada pogledate četveročlanu obitelj, ukoliko bi se ukoliko bi se imalo 2 minimalne plaće, to nije ni 70-75% najosnovnijih troškova koju ta obitelj mora ili može imati i izgleda iz perspektive tih radnika, ne da to nije dostojanstven život, nego to uopće nije život. To je borba svaki dan, da preživiš do kraja mjeseca i da se izboriš da ti djeca imaju najosnovnije potrebe, koje bi svako dijete trebalo imati danas u RH. S te strane ja sam nezadovoljan ovim prijedlogom, uredbom Vlade i svim oni što ide, ja sam zadovoljan da se plaća minimalna povećava, suzdržan u ovom trenutku ću biti, što mislim da se može napraviti više, zbog toga što se mora garantirati po meni i zakonom minimalana plaća i to treba tako točno pisati u zakonu i taj iznos treba pisati koji sam ovdje maloprije rekao, radi se da budemo preciznije, nešto više od 500 eura odnosno, 4000 kn što zbilja u RH kada kompariramo i cijene koje su u susjednim zemljama, danas je ministar govorio neke nebulozne podatke, o tome koliko je njegov mentor u Engleskoj platio kuću, pa koga to zanima. Koga zanima, da li je njegov mentor negdje u Londonu imao kuću koja vrijedi pola milijuna eura ili nema. Od toga se ne živi, znači mi ne govorimo ovdje o Londonu, o Engleskoj, mi ne govorimo ovdje o New Yorku i Manhattan, mi ovdje govorimo govorimo o Slavonskom Brodu, govorimo o Virovitici, govorimo o Varaždinu, govorimo o Bjelovaru, o svim gradovima gdje naši ljudi teško žive, gdje je teško naći posao i gdje 3000 kn nije dovoljno za bilo kakav, ne dostojanstven, nego bilo kakav život. I sa te strana bilo bi dobro da se naš ministar kloni neusporedivih stvari, jer kada bi se mi uspoređivali, dao Bog da se možemo uspoređivati sa nekim drugim zemljama, onda naši vjerojatno ministri bili ne bi bili u sukobu interesa, ne bi se slavila Martina Dalić kao heroina u krugu vladinom, također dobivala prigovore od povjerenstva za sukob interesa. Mnoge te stvari bi u Hrvatskoj bile puno drugačije, nego što su one u ovom trenutku. I zato, dok god nemamo tu razinu, ja bi rekao demokratičnosti, pravde u Hrvatskoj, gdje ljudi danas na dan kada govorimo o ljudskim pravima obilježavamo i taj dan, kada naši ljudi imaju osjećaj da nisu svi isti pred zakonom, a nisu svi, vidimo, nažalost, istini kada dođe platna lista. I još jednom ću vam reći, sramota, evo, tu još jednom govorim državnoj tajnici, da to iskomentraju ljudi iz ministarstva, da tvrtka u vlasništvu RH ne u centru Zagrebu ne isplaćuje plaće 4 mj. svojim ljudima. Evo ja ću vam reći koja je to tvrtka Rizo odašiljači d.d. Tvrtka u centru grada, toliko vam država brine o zaposlenima, da u svojoj tvrtki, u vlasništvom 55% državnim, u centru Zagreba, da ne govorimo da je to negdje gdje to nitko ne vidi, ljudi ne dobivaju plaće, a dolaze na posao i rade 4 mj. Toliko o tome, koliko vlada brine. To sam rekao već javno, čudno mi je da tu već nema određene reakcije i nadležnih službi, da ispitaju o čemu se radi, ali to je situacija u kojom djeluju Vlada Republike Hrvatske i u kojem ovi koji brinu o državnoj imovini, a vlasništvo od te tvrtke je državna imovina, uopće o tome ne vode računa. I tako da, kako bi onda ljudi mogli uopće vjerovati, da vlada nešto konkretno želi za radnike i za one koji teško rade, napraviti, kada u situaciji gdje je vlasnik, se nije u stanju potruditi, da tamo plaće funkcioniraju ilii da idu u neki normalan postupak. Ali, ono što je vjerojatno namjena tamo je da se, trenutno još ostalo 150 djelatnika, bilo ih je 250, vjerojatno se firma hoće, je u državnom vlasništvu, još jednom kažem, do te mjere obezvrijediti, da nema više ni radnika ni nikoga, i sutradan, da netko vrijedne nekretnine kupi …/Govornik se ne razumije./… Evo to je ono kako se Vlada Republike Hrvatske odnosi prema svojoj imovini i prema radnicima i zbog toga naravno nitko živ ne vjeruje u ovu neku posebnu, iskrenu namjeru kada bi htjeli zbilja konkretno pomoći ljudima, ja vas pozivam ovdje odmah a to se odnosi na zaposlene i u trgovini i u zaštiti imovine, znači u zaštitarskim službama, ti su ljudi i u tekstilnoj industriji, ti su ljudi u pravilu potplaćeni, ti su ljudi u pravilu sa malim plaćama, rekao sam, zaštitari imaju prostora više isplatiti ljudima i da hoćemo pomoći tim ljudima, digli bi zagarantiranu minimalnu plaću na 4000 kuna i to bi stajalo u zakonu a ne bi se milostinja čekala od Vlade, od prvoga do prvoga. Hvala lijepo. Hvala. Imamo više replika, prva je poštovanog zastupnika Ivice Mišića. **Mišić, Ivica (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolega Maras, iz vašeg izlaganja sam vidio da treba samo nešto podići a ne zna kako. Mi smo stalno sposobne sklanjali i jednostavno nisu trebali, pa i danas vidimo prozive Marića, Plenkovića, treba složiti, treba izbaciti, treba srušiti a prvi puta smo imali suficit u državi u 28 g. Ja znam da i u vašoj Vladi je bilo sposobnih ministara, evo, pohvalit ću i Lalovca i Grčića, krasni ljudi koji su radili dobro svoje poslove. I u ovoj Vladi imamo izuzetno sposobne ljude koji rade dobar posao, koji mi svi skupa podršku dati tim istim ljudima da bi slijedeće godine i da nismo imali potpis Uljanika i ostalog, mogli svima minimalne plaće još više podići a ne da moramo plaćati nečije promašaje. To je ono pitanje o čemu možemo govoriti. Ja kao poduzetnik inače poduzetnici, mi želimo da država ide naprijed i da se razvija. Ako idemo opstruirat sve što je dobro, onda ćemo doći do ovoga da ćemo stalno pričati ovo ne valja, ovo ne valja, ovo treba skloniti samo da bi ja sjeo, ustvari a šta bi ja to mogao napraviti pitanje je, veliko upitno pitanje, mislim da ova Vlada ipak radi svoj dobar posao. **Reiner, Hvala lijepo. Kolega Mišiću, moram priznati da sam ja a vjerojatno i velika većina naših gledatelja sad koja ovo prati, zbunjeni s onim što ste rekli jer ste rekli odakle ćemo isplatiti veće plaće i onda ste još poentirali da nije bilo aktivacije jamstva Uljanika, onda bi to mogli napraviti, kaže kolega Mišić. Kaže kolega Mišić da nije aktivacije Uljanika i jamstava, mi bi veće minimalne plaće mogli isplatiti a onda u drugoj rečenici se poziva na poduzetnike. Pa ne isplaćuje država minimalne plaće, to nema nikakve veze ni sa suficitom ni sa jamstvima ni sam bilo čim drugim, to ima veze sa time… …/Upadica sa

koji je napravio Richard Branson i oni su tu negdje, karijere otprilike slične, objašnjava meni šta bi ja trebao govoriti, šta ne bi. Ja sam samo ponovio kolega Mišiću, šta ste vi u svojem izlaganju rekli. Spomenuli ste jamstva i povezali to sa minimalnom plaćom, to jedno s drugim nema apsolutno nikakve veze. Hvala. Slijedeća replika je poštovane zastupnice Božice Makar, izvolite. **Makar, Božica (HNS)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Maras, svi se možemo složiti oko činjenice da 3000 kuna nije dovoljno za pristojan život u RH. Međutim svakako je više od 2750 kuna koliko je bilo do sada ako uzmemo još dodatak od 400 kuna i to opet nije puno, ali je više nego što je bilo. 4000 kuna, ja sam apsolutno za međutim zanima me da li ste vi konzultirali sa našim poduzetnicima koji rade u drvna industriji, koji posluju, tekstilna industrija, kožarska industrija, koji rade lom poslove, da li oni to mogu izdržati ili će morati otpustiti radnike jer stvarno slažem se i činjenica je da 3000 je jako malo. S ovim je nešto više ali da li je 4000 ono što bi oni mogli podnijeti? Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Evo meni je drago da se vi slažete, ja sam razgovarao sa dosta ljudi i analizirao sam pojedine sektore. Neki bi možda imali određenih problema ali pitanje je kako mi industriju želimo u Hrvatskoj, da li želimo industriju siječe trupaca ili želimo industriju koja ima veću dodanu vrijednost. Znači kao šta smo maloprije u diskusiji vidjeli da neki ljudi uopće kao naš hrvatski Trump, g. Ivica Mišić, to je otprilike ta relacija, znači poduzetnička i politička, hrvatski Trump nam je tu objašnjavao da su jamstva povezana, isplata Uljanika sa plaćama, jasno je da restrukturiranje gospodarstva, industrija bi trebalo neko vrijeme da se ove neke industrije usklade ali ukoliko ne idemo ambicioznije, to se u nekim slučajevima vjerojatno uopće neće desiti. Zbog toga evo ja vas pozivam da vi podržite naš amandman. Hvala vam lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik dignuo je povredu Poslovnika, izvolite, u čem je povrijeđen Poslovnik? Gospodine Maras, sva bacanja novaca su isto tako bitna … …/Upadica Reiner: U čemu je povrijeđen Poslovnik?/… 238., ispričavam se. Bacanje u bunar novac od 4 milijarde promašaja, o tome se priča gdje bi se moglo poduzetnicima i čitavoj državi na neki način pomoći i stimulirati, e to je pitanje zašto sam to

molim vas. Kolega Stazić, vi ste isto digli. da ovako flagrantno krši Poslovnik i da ovdje zapravo sve nas radi budalama koji to duramo. Molim vas, dajte drugi puta prekinite rezolutno zastupnika za kojega vidite da hoće replicirati pod povredom Poslovnika. Kolega Stazić, ja ne mogu znati šta netko želi reći i predvidjeti, danas smo na Odboru za Ustav upravo govorili da ne može predsjedavajući biti vidoviti Milan a drugo, dozvolite mi da ipak ja vodim sjednicu a uistinu ne mogu predvidjeti što će tko reći. Ali ako mislite da moram biti stroži, ja ću biti stroži, predbacivali ste mi upravo s vaše strane da sam prestrog. Ako mislite da moram biti stroži, biti ću stroži, ali nemojte onda, nemojte onda biti se onda opet buniti. Dobro, idemo na sljedeću repliku a ta je poštovanog zastupnika Borisa Lalovca. **Lalovac, Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Maras, da kada se govori o minimalnoj plaći sjećamo se i prije nekoliko godina da veliki broj poduzetnika nije ni mogao isplatiti plaće i onda su bile i različite nekakve, inspekcijski nadzori gdje veliki broj hrvatskih radnika nisu mogli dobivati plaće pa čak su onda i vapili da dobiju i tu onu minimalnu plaću. Tako da je sigurno jedan dio gospodarskih aktivnosti odnosi se kada su bile krize, kada je bilo tih desetak godina krize, sada imamo nekoliko godina gospodarskog rasta i moje je pitanje nešto slično kao kolegice Mlakar, vezano za restrukturiranje poduzetnika koliko dugo neki poduzetnici mogu poslovati ako cijelo svoje gospodarstvo, aktivnost baziraju na minimalnoj plaći. Znači mi tu moramo jednostavno postaviti i na taj dio otvoreno ako 10-ak godina ili 15 cijelo vrijeme drže 80% svojih zaposlenih na minimalnoj plaći postavlja se pitanje restrukturiranja i takvih poduzetnika. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog zastupnika Marasa. Hvala lijepo. Ja po onome kako ja to vidim postoje dvije vrste, jedni su koji imaju minimalne plaće ali nemaju minimalne zarade to su ovi koje sam malo prije spomenuo koji su protestirali i pred Ministarstvom branitelja. Znači tu imate zaštitarske službe i tvrtke koje imaju plaće 3,5, 4 tisuće kuna ali su dobiti ogromne, mjere se u desecima milijuna kuna. I sa druge strane imate i drvnu industriju koja također se na taj način orijentira a sa, naravno postoje i poduzetnici i ja se također slažem da bi država trebala vidjeti i svako Ministarstvo gospodarstva bi trebalo vidjeti kakvu industriju želimo. Ako je industrija sa velikom dodanom vrijednošću onda tu neće biti minimalne plaće, odnosno male plaće. Ukoliko se mi zadovoljimo upravo ovom koncepcijom da ćemo držati na minimalnoj plaći ljude i da će to biti jedan od glavnih aduta našeg gospodarstva cjenovno,

Država određuje samo granicu te minimalne plaće, država ne daje ništa u startu kada je riječ o minimalnoj plaći. Međutim, država mora pratiti tu granicu minimalne plaće sa određenim mjerama koje idu kao potpora poduzetnicima koji su na granici da mogu isplatiti takve plaće, uvećane plaće. I to je ono što je država napravila. I što je najgore dakle već nakon godinu dana država odustaje od toga, odustaje od tih poticaja. Ukida olakšicu od 50% smanjenja osnovice za obračun doprinosa. I to je ono što je meni i nerazumljivo i neprihvatljivo jer ako mi želimo i dalje povećavati tu granicu minimalne plaće jer za što se mi u SDP-u zalažemo, onda mora biti i protumjera za poduzetnike koja definira olakšicu u tome iznosu bliskoj veličini. Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Kolega Grčić upravo ste rekli jednu stvar koja je ključna znači kada govorimo o ovom zakonu. Pa ja se čudim nekim zastupnicima koji se dive Vladi, mislim to mi je nevjerojatno da ima tu razinu, da postoji ta razina nerazumijevanja da se divite kao Vlada je hrabra, ona je nešto napravila. Vlada nije u ovom konkretnom zakonu napravila ništa osim postavila jedan regulatorni okvir koji po nama u SDP-u nije dovoljno dobar. Znači taj regulatorni okvir bi bio puno bolji da je Vlada stavila 4 i u zakon ugradila. I s druge strane ove olakšice koje ste malo prije spominjala čak i proširila. Znači da poduzetnike rasteretimo mnogobrojnih parafiskalnih nameta koje imaju a koje bi možda omogućili da isplaćuju veće plaće i tada bi hrvatski .../Govornik se ne razumije./... bio u pravu. Onda bi mogao čestitati Vladi na hrabrosti, ovako tu hrabrosti uopće nema. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Nenada Stazića. Nenad (SDP)** Vi ste se u svom govoru začudili na 3 stvari. Prvo da u centru Zagreba postoji ustanova, poduzeće u vlasništvu države koja već 4 mjeseca ne isplaćuje plaće. nadzora, nikakve inspekcijske službe koja bi to utvrdila i ispravila. I treće da se netko od zastupnika divi Vladi. Gledajte, ja se vama čudim što se vi čudite. Prvo da državna firma kada HDZ vodi državu ne isplaćuje plaće posve je normalno, pa to je obrazac njihova ponašanja, čeka se da tvrtka propadne da bi ju privatizirali da bi onda netko zaradio nekretninama. Druga, zašto se čudite da nema inspekcijskog nadzora? Pa zato su osnovali državni inspektorat da to ne bi uopće kontrolirali ubuduće jer će ga imati pod .../Govornik se ne razumije./.... I treće, nemojte se čuditi što se kolega Mišić divi Vladi šta se od njega drugo može i očekivati. Odgovor poštovanog zastupnika Čuraja. inspekcija me manje čudi, tu ste u pravu, tu se napravila jedna trgovina gdje se to objedinilo na jednom mjestu, neki zastupnik, neki od zastupnika su prepoznali da je to dobrobit za naše građane, ja mislim da upravo suprotno, to nije to nije dobro, to se stvara jedan mastodont koji će se dati u ruke vjerojatno predsjedniku zagrebačkog HDZ-a gospodinu Mikuliću da bi se politički istrgovalo, na kraju se neće napraviti apsolutno ništa po tom pitanju, al ono što me čudi da uprava tvrtke RIZ ODAŠILJAČI ne uspijeva ostvariti komunikaciju sa svojim vlasnikom, Vladom RH, kako da nađu rješenje za te ljude.

Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, predstavnici Ministarstva. Nastavno na ono što sam rekao u ime kluba zastupnika, možemo konstatirati da je upravo HDZ razorio svu ljepotu RH, uništio snove mladih ljudi i dostojanstvo starijih. Vi ste svim svojim mjerama, uključujući i ovu današnju uništili RH poput najgorih lupeža. Pristali ste biti poslušnici Briselske diktature, oličene u faraonu Plenkoviću koji je HS sveo na činovnički ured, koji bespogovorno izvršava želje stranih centara moći. Ignorirate ne samo svaki zakon koji oporba nudi, ne samo svaki Amandman, ne samo bilo kakav dokument, nego i bezazleniju demokratsku raspravu. Iako mi iz oporbe predstavljamo daleko veći postotak građana, nego vi koji tvorite parlamentarnu većinu. Ministra Pavića ne zanima šta mi sada ovdje govorimo, a niti predstavnike vaše većine, oni samo dolaze ovdje glasati po šalabahteru koji im pošalje gospodin Borg, a oporbu nastojite ušutkati najbrutalnijim mjerama poput zabrane replika, zabrane istražnih Povjerenstava, sad želite zabraniti i povrede Poslovnika, izbacujete zastupnike iz Sabora, prijetite im stražom, vrijeđate ih na najprimitivnijoj razini, govorite zastupnicima da su panjevi, da su budale, da su čobani, znači, nekakav tip koji potroši 90.000,00 kn za putovanja bez ikakve svrhe, koji u Saboru ništa ne govori, koji se igra u pijesku, dok su zastupnici svojim tijelima branili neovisnost RH, danas ih naziva čobanima, a ja mu moram poručiti da je čoban daleko časnije zanimanje i puno više doprinosi RH nego on kojega tu trenutno uopće nema. To je vaša razina vođenja države, to je funkcija ovoga HS-a, to je poštivanje institucija i razina demokracije u RH…/Upadica: Kolega Bunjac ajmo na temu o minimalnoj plaći/…govorim o temi, nemojte mi upadati u riječ, stalno radite probleme potpredsjedniče Sabora i prestanite me više ušutkavati…/Upadica: Ja vas uopće ne ušutkavam, ja bih samo volio da govorite o temi, pogotovo/…nemojte

Dosta je toga, nećete ušutkavati hrvatske zastupnike, govorim o temi. 300 000 Hrvata je napustilo zemlju i još će 300 000 napustiti u slijedećih 5 godina, stručnjaka, naših najboljih sinova i kćeri, sjajnih mladih obrazovanih ljudi, jer vam nitko ne želi raditi za vaše 3.000,00 iziđite po ulicama, pogledajte po Zagrebu koliko se traži konobara, koliko se traži trgovaca, nude se plaće po 4-5.000,00 kn, nitko ne želi raditi za to. Prestanite pričati da ljudi žive dostojanstveni život u ovoj zemlji. Vi biste morali, vas bi trebalo, počevši od potpredsjednika Sabora preko svih zastupnika vladajuće većine svezati s lancem za ovu klupu i za ovu klupu i tu biste trebali sjediti 24 sata na dan, tako dugo dok narodu i građanima konačno ne omogućite pravi dostojanstven život, poštene plaće, pravdu, neovisnost pravosuđa, minimalac barem 500,00 EUR-a, prosječnu plaću 1.000,00 EUR-a, šta vi nama nudite 49,00 kn umirovljenicima, prodajete nam orahe po 100,00 kn, banane po 12,00 kn, uvozite ih po 1,00 kn, po 0,50 kn, kolike su trošarine na gorivo, koliko koštaju lijekovi, izvozite trupce za nekakva minimalna sredstva, dok se ljudi nemaju s čime grijati. Uvodite prirez, u Zagrebu je 18%, čemu služi? Da se kupuju zastupnici prodane duše koji ulaze u Sabor na jednoj listi, nakon toga prelaze na drugu listu. Dozvoljavate ovrhe i blokade, ljude maltretirate s HRT pristojbama, s dopunskim osiguranjima, s ne znam čime, svakog dana me zovu, plaču, kukaju, jauču Piše mi radnik „3. maja“ prije tri dana, pita me: „Da li da se ubijem danas ili sutra?“ Ne može izdržavati svoju djecu. Osjeća se najgorim ocem na kugli zemaljskoj. Osjeća se jadan, beskoristan. Zašto ne stavite u proceduru zakon Živoga zida o minimalnoj mirovini? Već je godinu dana u proceduri. Mi predlažemo mirovinu 3 tisuće 200 kuna minimalno, a vi predlažete plaću 3 tisuća Ima novaca. Za što? Za vaše ručkove, za 6 vozača ministra Tolušića. Za to imate novce koji onda provaljuje istrage, završava u zatvoru, kumove, ne znam koga sve imate. 30 milijardi kuna završi u sivoj ekonomiji. Isto toliko završi u korupciji. Isto toliko banke iznesu iz ove zemlje. Plaćamo nelegalan dug. Za što? Da građane istjeramo iz zemlje, a da pretvorimo Hrvatsku u koloniju. Gospodo, zapamtite još jednom. Narod vam više ne vjeruje. Ne vjeruje ovoj Vladi, ne vjeruje ovom Saboru, ne vjeruje institucijama, ne vjeruje ministru Paviću, ne vjeruje ni gospodinu Reineru ni državnoj tajnici Majdi Burić. To vam je realnost, a vi samo i dalje dolazite ovdje i hvalite se s uspjesima koji ne postoje, dok vas narod jednom ne pomete tako da više nećete znati kud će koji mili moji. Hvala vam lijepa. Imamo nekoliko replika. Prva je poštovanog zastupnika Gordana Marasa. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Bunjac vi ste u ovako malo emotivnijem govoru rekli štošta i očito da vas je pogodila i ta nepravda koja se ovdje u Hrvatskom saboru manifestira i kroz vođenje sjednica itd., itd. Mnogo stvari ste rekli, a ono što mene posebno muči je kada govorimo i o minimalnoj plaći, zašto Vlada nije ambicioznija? Pa vjerojatno zato što jako puno ljudi i u javnom sektoru, u državi radi za te minimalne plaće, a i one minimalne plaće ili male plaće koje imaju im se ne isplaćuju ono što odrade. Pa zar nije sramota da u Hrvatsku saboru ljudi rade prekovremeno i ne mogu dobiti taj novac koji su pošteno odradili nekada radeći zajedno sa nama ovdje od jutra do sutra. Da, ovdje ljudi koji sa nama rade, pa to je sramota samo takva. Isplatite tim ljudima plaće, dajte njima novac koji su pošteno zaradili, slušajući mnogo puta i neprimjerene rasprave u ovom Hrvatskom saboru. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog zastupnika Bunjca. Hvala lijepo uvaženi zastupniče Maras. Doista čovjek se mora zapitati u kakvom društvu živi kada netko mora raditi za minimalac od 3 tisuće kuna, a 75% hrvatskih građana radi za manje od 5 tisuća A gledati ovdje ljude koji odlučuju o njihovoj sudbini koji voze Audije, koji voze Mercedese, koji ljetuju na najskupljim destinacijama, tjeraju neku modu, nastupaju po medijima ne znam, danas je izabrala ovo, jučer je izabrala ono. Znači, jednostavno vidimo da se ta elita potpuno otuđila od svoga naroda i da ga više uopće ne interesiraju njihove stvarne brige. I to je ono osnovna poruka koju bi morali shvatiti oni koji nam sole pamet da će se u Hrvatskoj od 1.1. bolje živjeti. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Željka Lenarta. poštovani potpredsjedniče. Kolega Bunjac evo i ja se moram složiti s vama što ste danas protestirati, jer stvarno nije primjereno prekidati nas i stalno nam govorit da mi nismo u temi kao da smo maloumni. No, replicirao bih vam na ono, spomenuli ste Borg, glavnog borga, mislili ste vjerojatno gospodina Plenkovića. Ja volim gledati te naučnofantastične filmove i stvarno u njima postoji jedan narod borgovi koji imaju kolektivnu svijest koji imaju vrhunskog borga i kako on zamisli, tako i oni svi ostali misle. Sada kada bi mi to malo bolje gledali, možemo povući paralelu i na HDZ-e isto je tako. Glavni HDZ-ovac i svi dolje ostali misle, a to potvrđuje da nitko iz HDZ-a nije nikada u petak stisnuo ništa drugo nego ono što su svi morali stisnuti, bez obzira o kakvim se zakonima radilo. Pravednima i nepravednima oni su doneseni onakvi kakve je Vlada poslala. I zato nam i je tako u ovoj državi kada sve mora biti onako kako je netko zamislio jer mu je netko iz nekog centra moći iz Europe tako rekao. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Bunjca. Hvala lijepo poštovani zastupniče Lenart. Recite mi na što je sveden ovaj Sabor, na što je svedena institucija Sabora. Cijeli Poslovnik je promijenjen isključivo zato što se gospodinu borgu nije htjelo slušati stanke. On ne želi slušati što govore zastupnici. Njega to ne zanima 2% i sada traži još da se ukinu povrede Poslovnika. Traži da se zabrane sva povjerenstva. Prijeti se tu sa stražom. Pazite, straža se poziva na zastupnike. Pozovite NATO savez, F16 avione, odmah nas zatvorite kao Aleksandar Karadžorđević … dok traju izbori. Što čekate? To je vaša demokracija gospodo iz HDZ-a. Hvala lijepa. Međutim evo upravo sam saznao jednu dobru vijest, da se isplati zajedno boriti da je ovaj pritisak roditelja tj. učitelja i profesora sa svojim svjedočanstvima upalio i da gospodin Franjo neće dobiti otkaz. To znači da se prema institucijama i birokraciji treba boriti. Dakle, pritisak javnosti je bio velik. Najavljivao se prosvjed. Mi u Saboru smo isto tu progovorili. Dakle, borba nije uzaludna kako bi … rekao borba je uzaludna. Borba nije uzaludna.

Treba se, treba pružiti otpor. Protivimo se bilokakvom nasilju, bilo kakvim nesmotrenim akcijama, ali kada nasilje pređe svaku mjeru od strane vladajućih kada se guše sama bit demokracije, a to je pravo na slobodu govora. Kada svoje zastupnike fizičkom silom odstranjuje iz ove dvorane, kada ih se naziva najpogrdnijim imenima, kakvih se ne bi postidio kočijaš u nekom filmu o srednjem vijeku, onda je doista potreban i otpor u okviru demokracije ali otpor koji nadilazi samo ovu dvoranu. I biti će ga, ali za to će biti odgovorni oni

Poštovani predsjedavajući, djelatnici Ministarstva, ja ću pokušati i razgovarati na nekoj drugoj frekvenciji, pokušati ću konkretizirati stvari. Znači dok mi govorimo o meritumu stvari, o minimalnoj plaći koja je po mom dubokom uvjerenju potpuno promašena jer trebamo težiti sustavu gdje je minimalna plaća neće biti određivana. To je smjer razvoja društva u kojem smatram da će biti naši problemi s kojima se susrećemo riješeni. Ali u tom ambijentu, prolazi nam ispod radara, jedan izniman problem, predsjedavajući, ja vas molim, mislim da u proceduri donošenje ovog zakona, ima i suprotnosti i sa našim pravilnikom i sa Zakonom o procjeni učinaka. Znači e-savjetovanje za obrazac prethodne procjene učinka, trajao je od 4.10. do 18.10. znači 14 dana, trebao je trajati 30 dana. Na komentare građana nisu objavljena izvješća, uopće, nakon toga, bez ikakvog su reda i smisla, mimo svih procedura, bez analize učinka objavljuju i na e-savjetovanje konačni prijedlog zakona. E-savjetovanje je trajalo od 23.-29.11. jel tako, 6 dana. Iako pazite, Ured za zakonodavstvo, već nekoliko puta vas upozorava da mora biti minimalno 30 dana, minimalno 30 dana. Znači obavljeno je ukupno 61 komentar građana i poduzetnika i opet nema izvješća o tome, a to je vaša obaveza, to mora biti. Znači to ne možete birati hoćete li ili nećete, molim vas poštujmo proceduru. Znači, službeno je po proceduri koje je donijela ova vlada, e-savjetovanje nije uopće završeno, jel tako? Jer nisu obavljena izvješća na komentare. po odluci ove vlade, e-savjetovanje nije završeno, jer procedura nije zadovoljena, nije jer nije obavljeno izvješće. Molim vas, nemojte to raditi. Znači iako je kod samog izričaja zakona, jasno, da će ovaj zakon imati učinka na gospodarstvo i poduzetništvo, nemamo kompletnu procjenu učinka, što je suprotno Zakonu o procjeni učinka i nema sukladno tome MSP test, nadam se da vam je to poznato, iz kojih bi bilo jasno ti konkretni učinci zakona. Vi morate dostaviti te konkretne učinke, obvezni ste to. Zakon nema uopće uvijete da ide po bilo kakvoj proceduri, jer niste zadovoljili ovo prethodno a kamo li da ide po hitnoj proceduri. Ovaj zakon ponavljam nema uvjete da bude donesen po hitnoj proceduri, sada ću reći i zašto, jer u suprotnosti je sa čl. 17. Zakona o procjeni učinka, pa kaže, znači, po hitnoj proceduri može ići, ako se donosi radi zaštite interesa RH, žurnog otklanjanja prijeteće opasnosti od nastanka štete ili zaštite osobitog gospodarskog odnosno, socijalnog interesa. Za …/Govornik se ne razumije./… navođen je razlog, znači uz detaljno navođenje razloga. Mislim da ovaj zakon ne možemo staviti u taj kontekst. Zatim ovaj isti zakon je u suprotnosti sa poslovnikom našeg Sabora, čl. 204. kaže iznimno ponoviti ću, iznimno, zakon se može donijeti po hitnom postupku kada to zahtijevaju osobito opravdani razlozi. Molim vas, ovaj zakon, prvo i drugo čitanje, ne možete i nemate osnove staviti u ovaj kontekst, možete politizirati, možete nadglasati, ali to je manipulacija, to jednostavno nije istina. Znači uvjeti za hitnu proceduru nisu zadovoljeni. Razlog koji je naveden, reforme, je li, to ne može biti uvjet za donošenje po hitnoj proceduri, jer trebali smo znači dobro dobro analizirati učinke ovog zakona, pa bi iz te analize trebala proisteći reforma znači obrnuti proces. Mi se igramo s demokracijom, mi izigramo proceduru. Javno dobro je uistinu devastirano tijekom privatizacije. Jedino što je ostalo, ali doslovno jedino, kolege, molim vas, iznimno bitna stvar, molim vas sve skupa, naglašavam, iznimno bitna stvar, jedino što je ostalo, gdje je ugrađen interes naroda, i pravo naroda je procedura koju svatko u ovoj državi se mora držati, od predsjednika Vlade i Sabora. Nemamo pravo na ovaj način donositi zakone. Mi trebamo znati da niti 10% zakona, koji je u ovom Visokom domu donesen, nije izrađena procjena učinka. Prestanimo s tim. Ja ću zatražiti zaštitu demokracije, demokratskih procesa izvan granica RH, jer već nekoliko izlaganja ja upozoravam na ovaj problem, kao da se ništa ne događa. Apsolutno kao da se ništa ne događa. Svi ste dužni se pridržavati toga. Znači prestanite, molim vas predsjedavajući uvažiti ovo, provjerite što navodim, mi ćemo dostaviti pismeno u roku 24 sata kako nalažu procedure, jedan akt u ovom kontekstu što izlažem, i molim da povučete Zakon jer nemate pravo u ovom trenutku ga donositi po hitnoj proceduri, po nikakvoj, a kamoli po hitnoj. Hvala lijepo. vam kolega Orepić, ja vam moram samo skrenuti pozornost da je glasovano ovdje o hitnoj proceduri i da je prihvaćeno da ide po hitnoj proceduri, tako da bez obzira na to što mi sad, mislili o tome ovaj, al velim glasovano je o tome, o tome je glasovano i mislim kad bi se vraćali na sve stvari o kojima je ovdje glasovano, ne znam gdje bi nas to dovelo.

govornik se ne razumije./ … mogućnosti ovaj djelovanja. Ali imamo jednu repliku na vaše izlaganje, poštovanog zastupnika Ivana Pernara. Izvolite. Uvaženi gospodine Orepić, govorili ste pametne stvari, međutim javljaju mi ljudi da HTV 4 ne prenosi ovu Sjednicu više, da vaš govor građani nisu mogli čuti, a javili su mi i da je moj kolega Branimir Bunjac, na pola bio prekinut i da je onda, su ubačene vijesti. Ono što se događa jest da su vijesti trebale biti u 14:00 sati, ali su puštene ranije, ja postavljam, tako kažu ljudi, sad postavljam pitanje je li moguće da se to dogodilo, je li moguće da sada umjesto uživo ove rasprave na HRT-u prenose reprize Studija 4? Evo vam drugi primjer. 13:30 sati Studio 4, 14:00 vijesti, 14:10 Studio 4, 14:30 vijesti, 14:35 Studio 4, u 15:00 vijesti, u 15:10 Studio 4, u 15:25 vijesti. Oni zapravo recikliraju, vrte istu priču, a ovo o čemu mi govorimo, ovo se na HTV 4 ne može čuti. Hvala.

i iz tog pitanja će biti sav besmisao ove procedure. Zašto ste uopće išli na 2 e-savjetovanja i izvješće u skladu s redovitom procedurom, kad ste Zakon stavili u žurnu proceduru? Oni koji znaju kako procedura ide, razumiju o čemu govorim. Nemate pravo molim vas, nema, čak i glasovanje u ovom trenutku po tom pitanju je ovaj, manipulacija sa aktima koje smo mi donijeli, ovaj visoki dom donio, mi moramo poštivat proceduru, naglašavam, jer ako to počnemo varati, onda varamo demokraciju i varamo interes naroda. Molim vas, nije sramota naučit ako se ne zna, al ako se svjesno krši procedura onda dolazi do manipulacije i ta izvan institucionalna politika dominira nad institucionalnom, što je pogrešno. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Nenada Stazića. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem podpredsjedniče. Uistinu je danas bijedan život radnika u Hrvatskoj. Ma ne samo onih koji žive na minimalcu, nego i onih koji primaju prosječnu plaću, jer ta prosječna hrvatska plaća je apsolutno nedovoljna za iole pristojan život. Režije su u zadnje dvije godine povećane barem 100%, plaće nisu. Ljudi ne znaju kako spojit kraj s krajem, s obzirom da ne znaju, odlaze iz Hrvatske. Odlaze, 350000 ih je otišlo, po nekim procjenama u idućih pet godina će ih otići još 500000. Šta će ovdje? Šta ovdje da rade? Tesla je napustio Hrvatsku kad je imao samo 19 godina, e koji genijalac, koji genijalac. Ovdje neće u Hrvatskoj ostati čak ni imigranti, oni koji bježe gledajte pred ratom, koji su pobjegli od gladi, od bijede, od nezamislivoga siromaštva, od života pod šatorima u kampovima. Dođu do ovdje, ali neće tu ostati. U ovoj Plenkovićevoj Hrvatskoj neće, idu dalje. Dakle, čak ni ti. Ne samo Hrvati koji odavde odlaze, nego ni ovi koji dolaze, ne pada im na pamet da ostanu u Hrvatskoj. Tko će ovdje ostati? Starci, branitelji i HDZ-ovci, njima je ovdje dobro. Njima je ovdje dobro, njima ništa ne fali, oni se uhljebljuju, pa evo dokaz je za to i članak 7., ovoga Zakona. Gledajte članak 7., za praćenje i analizu kretanja minimalne plaće, ministar će osnovati stručno povjerenstvo. Nit se kaže koji broj članova, koliko povjerenstva i što će radit to povjerenstvo? Ono će pratiti i analizirati kretanja minimalne mirovine, a minimalnu mirovinu svojom Uredbom određuje Vlada. To je dva članka ranije. Pa dobro, pa zašto postoji Ured, statistički Ured? Pa zašto postoje službenici u Ministarstvu? Nemate dosta službenica državna tajnice, da prati, da prati kretanja minimalne plaće, k'o da se minimalna plaća mijenja šest puta na dan, pa to treba pratiti? E sad drugo, ministar Odlukom propisuje sastav povjerenstva iz stavka 1., ovog Zakona, njegove zadaće, način rada i visinu naknade njegovim članovima. Znači neće povjerenstvo raditi za badava? Osniva se povjerenstvo da bi se uhljebilo još tih HDZ-ovaca koji nisu do sada uspjeli biti uhljebljeni. Što je bilo, mislim što je sad utjecalo na ovako bijedan položaj radnika u Hrvatskoj? Jel' on uvijek bio takav? Pa ja se sjećam, sjećam se na primjer doba prije rušenja socijalizma. U Hrvatskoj su radila brodogradilišta sva. Gradili su se brodovi za izvoz. Evo samo nekoliko poduzeća: Prvomajska, Jedinstvo, Šavrić, NIK, Dioki, Polet, TOZ, Uljara, Naprijed, RIZ malo prije spomenuti, Nada Dimić, Gredelj. Sve je to zapošljavalo samo u Zagrebu u toj industriji 140 hiljada Danas jedva 30 hiljada. Da, kada se rušio socijalizam i uvodio kapitalizam radnici su mislili da će oni biti ti kapitalisti, da će oni imati koristi od toga. Pa nisu oni računali da će ih HDZ-e dva puta opljačkati, na to nisu računali. Bili su nekada vlasnici tih poduzeća. Odlučivali kroz radničke savjete. Nije direktor mogao donijeli odluku stratešku da proda dio poduzeća, ili nekretninu. Pa to je radnički savjet odlučivao. Svega, odrekli su se vlasništva jer su vjerovali, povjerovali su obećanjima da ih čeka bolje sutra, a evo što ih je dočekalo. Evo što ih je Zadnji put se iz Hrvatske tako iseljavalo početkom 20. stoljeća, ali zbog peronospore. Moglo bi se reći da je HDZ-e peronospora naših dana. U Francuskoj nemiri, a minimalna plaća bruto doduše u Francuskoj je hiljadu 498 eura, a vi sada u Hrvatskoj obećajete 3 hiljade kuna, to je 406 eura. Hiljadu eura manje. Iza nas su samo Rumunjska, Litva i Bugarska. Dobro, Francuska je slobodarska zemlja, ima tradiciju slobodarstva, imala je Francusku revoluciju 1789. Imala je Parišku komunu 1871. prvu uspješnu socijalističku revoluciju tada. Danas ima žute prsluke. 41 zahtjev su postavili. Između ostaloga minimalna plaća hiljadu 300 eura neto, Minimalna mirovina hiljadu 200 eura neto, ograničiti radne ugovore na određeno vrijeme. Znači, spriječiti, ograničiti sklapanje ugovora na određeno vrijeme. To je ono što je kolega Mrsić predlagao u svom zakonu, pa ga je to koštalo članstva u SDP-u. Onda povećati invalidnine. Zabrana prodaje državne imovine, a naš se ministar za državnu imovinu stalno hvali što je prodao ovo, pa je prodao ono. Zabrana prodaje državne imovine jer je to vlasništvo svih Francuza. Onda pazite tek na 29. od 41 mjestu okončati povećanje trošarina na gorivo. Ono što je bio zapravo samo povod, ali 41 zahtjev. Dobro, Hrvati nisu Francuzi. Nemaju niti takve slobodarske tradicije, nemaju ni tu hrabrost izaći na ulice kada im Vlada nudi ovako bijedne zakone od 3 hiljade kuna minimalne plaće i to ne na svoj trošak, nego na trošak poslodavaca koji se već i ovako žale da su preopterećeni, i onako stalno cvile da ovako dalje oni ne mogu, da ako se to dalje nastavi da će oni morati otpuštati radnike, zatvarati pogone, proizvodnju jer da je porezna presije prevelika. Ja nisam Mišić, ne popravljam vešmašine, pa ne znam kako je to poduzetništvu jer on stalno tvrdi da je njemu jako teško. Ali zato hvali ovu Vladu, valjda zbog toga što mu je teško u poduzetništvu, a ova mu je Vlada stvorila te uvjete da mu bude teško pa je čovjek logičan kada tako umuje. Mogao bi doći u knjige, udžbenike iz logike da se uči na tom njegovom primjeru. Niste ponudili ništa. Za ove bijedne radnike, za ove bijedne ljude u Hrvatskoj koji bježe od vas niste ponudili ništa u ovom zakonu. Nećete ništa riješiti. Poslodavci će povećati silom zakona te minimalne plaće ako budu mogli, a ako ne budu onda će otpustiti kojeg radnika, pa će tako rasporediti svoje troškove jer drugačije ne mogu. Drugačije ne mogu. Trebalo bi napraviti nešto sustavnije. Trebalo bi napraviti kopernikanski obrat. Trebalo bi smanjiti poresku presiju. Trebalo bi osloboditi poduzetništvo i na taj način popravljati položaj radnika ako se on uopće još može popraviti u uvjetima kapitalizma jer vidimo i bogatije zemlje od Hrvatske, kao što je Francuska npr. to ne može riješiti na zadovoljstvo svojih ljudi ili nije uspjela riješiti jer je pohlepa onih koji imaju sredstvo za proizvodnju veća od njihove brige i odgovornosti za položaj radnika. Tu hrvatska Vlada nije apsolutno nikakva iznimka. Hvala lijepo. Sljedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Stjepana Čuraja. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Evo danas smo, a to tako uvijek i biva krenuli malo od merituma, pa odemo široko. Probat ću se samo vratiti na osnovno. Dakle, ovaj Zakon o minimalnoj plaći on ne propisuje de facto minimalnu plaću, nego okvire i načine njihovog donošenja. Mi znamo da je Vlada donijela Uredbu, da je ona na razini 3 tisuće kuna neto, 3 tisuće 750 kuna bruto. Ovdje što se predviđa čisto ovako okvirno da se moraju uvijek u tekućoj godini do 31. 10. za sljedeću godinu donijeti takva uredba na razini različitih analiza. Mislim da te analize zapravo mogu i trebaju ići samo u jednom smjeru, koji je prag održivosti i je to danas ovdje zapravo tema neki lajtmotiv svih naših rasprava, koji je to iznos koji bi država odnosno naši poduzetnici, poslodavci, mogli podnijeti? Je li to 3.000,00 kn neto, 3.300,00 kn, To je zapravo suština i to je ono zapravo što nitko nije ovdje elaborirao, nitko ovdje nije stavio jedan jedini argument od bilo koje indeksacije,

koja kaže, da cijenu na tržištu rada je rezultat ponude i potražnje za radnicima i za proizvodom ili uslugom koja je rezultat toga rada. rada. Mi imamo, uglavnom svi govore o nekoj drvnoj industriji, tekstilnoj industriji, kožarskoj industriji, a mi imamo uslužnu industriju, a na tome se volimo hvaliti da smo bazirani na to, pogotovo kao turistička zemlja. Pa ja vas pitam što je sa uslužnom industrijom onih najosnovnijih zanimanja, recimo čišćenja? I dana danas imamo sustave gdje na javnoj nabavi se postižu se cijene koju su ispod minimalne plaće i to od strane državnih institucija i to je u redu, opet najniža cijena. Dakle, tu je apsolutno široki obuhvat onoga što znači minimalna plaća, to ne znači i najčešće nikada nije ono minimum, što zapravo je dovoljno i toga smo svi svjesni. Ići u licitaciju, to sam spominjao ranije i reći država će nadoknaditi, to je zapravo državni intervencionizam i to je ono gdje sigurno se nismo opredijelili da želimo biti, imati plansku privredu, određene plaće gdje ti država jamči koliko moraš imati za određeni dio. Nekima je možda i bilo bolje nekad prije, meni je žao, ja se nadam da su to rijetki izuzeci, ali generalno bih morao misliti na sada i na ono što će biti sutra. Cijena rada mora biti usko povezana i mi moramo raditi na ekonomskim kriterijima, na povećanju kupovne moći, na gospodarstvu, na konkurentnosti naših proizvoda. Tu treba ulagati, da su naši proizvodi konkurentniji, ali ne nužno cijenu jel to je prva zamka u koju upadamo, nego kvalitetom, ali to treba jasno i glasno promovirati, prezentirati, objašnjavati i tu država se mora uključiti, tu je mjesto gdje država treba najviše uložiti svojih sredstava, a ne reći netko mora imati plaću 5.000,00 jel će se 300 000 ljudi, 200 000 odmah izgubiti radnih mjesta jel nismo ništa dobili, nego još više socijalnih slučajeva. Moramo osigurati da ti ljudi ako dobiju plaću od 5.000,00 kn da taj poslodavac može i zaraditi tih 5.000,00 kn da netko može kupiti uslugu ili proizvod koji će oni napraviti za tih 5.000,00 kn. A onda se vraćamo na običnog čovjeka koji dođe jadan s onih 3.000,00 kn i gleda dva proizvoda, da ne kažem kakve marke, i uvijek gleda onog jeftinijeg da svaku kunu iskoristi, da čita 17 kataloga i da ide u 5 trgovina kupiti 10 proizvoda samo da uštedi 50,00 kn, kako njemu reći, moraš kupovati ovo što smo mi rekli da treba biti 5.000,00 kn, pa ne možeš. Kao da on ne bi kupio kvalitetnije da može i onda govorimo o ekonomiji, o utjecaju, općenito o kupovnoj moći tržišta rada. Porezno rasterećenje više, ja mislim da je nemoguće, osim ako kažemo da oni koji imaju minimalnu plaću ne moraju plaćati zdravstveno, a imati uslugu kao i netko drugi, onda radimo opet ustavnu nejednakost među ljudima ili da oni ne moraju plaćati mirovinske doprinose. To je jedini porez koji oni plaćaju, drugog nema. Znači, nikakve tu porezne izmjene koje su bile predložene ne bi nikome ništa značile tko ima 3.000,00 kn ili Nažalost, ne, to smo već napravili, hvala Bogu, al, to ne znači da trebamo stati. Jasno je da država uvijek treba imati u socijalnom kriteriju, mi, jesmo liberali, ja jesam liberal, ali ne u onom smislu da treba pustiti sve tržištu jer znamo da i to nije, da ni jedna krajnost nije dobra, niti preveliki državni intervencionizam, niti preliberalno, pa pustiti sve tržištu, pa će tržite samo sebe regulirati jel znamo dokle to dovodi. Zato trebaju biti jaka pravila igre, okviri i minimumi koje sada mi ovdje i raspravljamo. mislim da nema ovdje nikoga da se razumijemo tko ne bi volio da je nama minimalna neto plaća 1.000,00 EUR-a, ja ne znam netko tu meni može reći da to nije dobro. Naravno da je apsolutno to prihvatljivo, ali kako, to je ono pitanje šta ja danas nisam uspio čuti. Naravno da svaki pomak je dobro došao i da sigurno će ovo imati donekle utjecaja, ali ja već vidim da naši i poslodavci itekako razmišljaju kako zadržati svog radnika jel ljudi odlaze, ima svatko pravo otići, ako oni hoće 500,00 EUR-a imati više u džepu na kraju mjeseca da im ostane, pa hvala Bogu da će otići. Pa kako ćemo ih zaustaviti, osim ako im ne omogućimo uvjete da to mogu i ovdje napraviti. Pa ako je 200,00 EUR-a više, onda mislim da ne bi se baš bunili toliko da odlaze, svatko radi svoju računicu, a da ne govorimo o mirovinama gdje će se nakon 6 godina imati pravo na isplatu negdje dalje u zapad, pa onda i to uzimaju u obzir, pogotovo pred kraj radnog vijeka, sve ljudi gledaju i tako i trebaju. Mi ne možemo njima govoriti kako im je, oni najbolje znaju, niti ima jednaka pravila za sve i što vrijedi za jednoga, vrijedi za drugoga. Ovime, i pogotovo neoporezivim dijelom plaće od 7.500,00 kn mi realno možemo omogućiti da zbilja poslodavcu plaća nekome od 3.600,00 kn mjesečno košta ga 4.500,00 kn odnosno 4.600,00 kn bruto dva, dakle, ukupan trošak. To je ono što će biti nakon 1.1. Znači na 3 tisuće 600 sa neoporezivim dijelom on će na to platiti 4 tisuće 600 i nešto. To nije veliko opterećenje i to je dobar smjer. Ali to nije dovoljno i trebamo dalje nastaviti raditi. Trebamo dalje pratiti ekonomske trendove i svako naravno, svaki prijedlog koji dođe od ove Vlade koji ide k rasterećenju porezne represije je dobro došao i mi ga potičemo apsolutno. I ja želim vidjeti da mi kroz dvije godine zbilja postignemo ono da ljudi ovdje se ne da prestanu odlaziti, nego da se počnu vraćati da im osiguramo radna mjesta od kojih će moći kvalitetno i pristojno živjeti. Pa ako hoćete i neki što kažu kao nekada u bivšoj državi. Iako ja ne vjerujem da je takvih bilo puno. Barem ih ne znam toliko. Tako da smatram da naravno ćemo podržati i osobno ovaj prijedlog. Ali on kao takav neće riješiti i to više puta govorim i trebat ćemo i dalje nastaviti raditi upravo k rasterećenju poduzetništva, k rasterećenju poduzetnika i k rasterećenju svih poreznih davanja pogotovo kada se uhvatimo u koštac onih silnih obaveza koje naši poduzetnici, obrtnici moraju ispunjavati i radnih atesta za buku, za vatro dojavu, vatro zaštitu, za naljepnice, za sve živo što moraju proći i plaćati i obnavljati i sve te parafiskalne namete koje moraju davati kako bi zbilja, zbilja rasteretili se što više naše poduzetnike i omogućili im onda da iz toga plate više radnike i naplaćuju se kroz svoju cijenu proizvoda i jačati kupovnu moć tako da i njihovi proizvodi budu prodavani i da zatvorimo tu jednom priču za svagda. Hvala vam lijepo. Imamo više replika. Prva je poštovanog zastupnika Željka Lenarta. Izvolite. **Lenart, Željko (HSS)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolega Čuraj evo moram vam stvarno reći da vi pričate stvarno bedastoće nekada. Uslužna industrija, ja nisam čuo za taj pojam. … /Upadica Reiner: Nemojmo, nemojmo takve riječi baš koristiti./… Potpredsjedniče molim vas, ja odgovaram za svoje riječi. Uslužna industrija. Od kada su usluge bila industrija? Zna se što je industrija moj gospodine Čuraj. Vi osim što ste radili ove menadžerske promidžbene sheme to, da li ste se kada stavili u kožu jednog obrtnika, poduzetnika koji plaća sva ta davanja? da li ste se stavili kada u poziciju čovjeka koji dobije minimalac ima doma dvoje djece koje idu u školu, mora plaćati režije? Mislim da vi to očito nemate osjećaja što to znači i što znači ne imati za kavu. Pa vi ste vlast. Vi ste sada u poziciji da kažete vladajućima, neću glasati za vaš, ali vi glasate i za ono što ste rekli da niste, a opet glasujete za to. Vi ste sada u poziciji. Mi smo oporba. Mi možemo iznositi svoje ideje i mišljenja ali ih vi nećete usvojiti. Pa vi ste ti koji možete. A ovo što se mijenja sada, pa to su mrvice. Pustite to. **Reiner, Zahvaljujem. Drago mi je da uspijem bar malo pobuditi neki interes, pa makar i slikovitim načinom izraza. Dakle tercijalne djelatnosti ako hoćete baš. pri nekoj replici rekli kako ja ovdje vama nešto objašnjavam kao da ste vi svi ne znate, a sada vi, ti ste koji počinjete objašnjavati nešto. Dajte se dogovorite da li vam trebam objašnjavati što znači što ili ne trebam. Što se tiče mene osobno, ja sam preko 10 godina i obrtnik bio i u svojem početku karijere i radio za 3 tisuće kuna kao projektni menadžer i mislim da apsolutno imam iskustva i s jedne strane ograne i s druge strane i tu ste mašili ono što bi rekli fudbal“ naš narod. Što se tiče prijedloga, pa nitko meni ne može zabraniti da govorim ono što je dobro i pohvalim, što nije i da kažem ono što još može biti bolje niti vi, niti bilo tko drugi. To vama možda smeta. To je vaš problem. Ali mislim da sigurno kada se radi o nečem dobrom, a može biti bolje, moj zadatak je da to ukažem. Ali to ne znači da trebamo sve proliti i reći ništa ne valja. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća je replika poštovanog zastupnika Ivana Pernara. Uvaženi zastupniče Čuraj, kažete da nema realnog prostora za povećanje minimalne plaće. Ali ja ću vam reći ovo. Godišnje iz Hrvatske na otplatu vanjskog duga našeg ide otprilike 30 do 35 milijardi kuna odnosno 7 milijardi eura. Pokušajte 7 milijardi eura podijeliti sa ukupnim brojem zaposlenika u Hrvatskoj, a to je milijun i 200 tisuća. I zamislite da umjesto na otplatu vanjskog duga je taj novac išao u plaće radnika. Ja vam garantiram da bi plaće u Hrvatskoj odnosno prosječna plaća u Hrvatskoj tada bila veća od prosječne plaće u Njemačkoj. Razlog zašto mi imamo nikakve plaće je to što se nalazimo u dužničkom ropstvu i pod ekonomskom okupacijom. I ovaj prijedlog Vlade na žalost taj status neće promijeniti. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Čuraja. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Poštovani kolega Pernar da, tako plastično kada gledamo brojke to bi još i moglo biti. Samo je problem kako je nastao taj dug. Dijelom tog duga se … zaduživalo i za mirovine i za plaće jer se nije moglo reći „car je gol“, pa se stalno živjelo na dug, uzimalo na dug, kupovao socijalni mir na dug, umirovljavali ljudi na dug koji stvarno nisu imali uplaćenih doprinosa, nego se tako rješavalo socijalna pitanja propalih poduzeća 90-tih. Svi znamo kako je to išlo. Tako da mogu se složiti da sigurno dug nije dobar. Ali dug nije onaj koji govori o uspješnosti pojedine zemlje u ekonomskom smislu. Pa najuspješnije zemlje imaju najveći dug. To je paradoks, ali tako je. Stvar je što radiš s tim novcem kada uzmeš dug. Da li on stvara dodanu vrijednost, da li otvara radna mjesta, da li ljudi žive bolje zbog toga onda već taj dug ima smisla, ili se samo kupuje socijalni mir, davaju neke naknade, davanja i da nikom ništa zapravo od toga se ne dobiva u multiplikacijskom efektu. Zahvaljujem. Hvala. Sljedeća je replika poštovane zastupnice Božice Makar. **Makar, Božica (HNS)** Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Uvaženi kolega Čuraj, vi ste govorili u svojoj raspravi da nismo danas čuli nikakve konkretne podatke o cijeni sindikalne košarice, o indeksima. Cijena je to, doduše nismo ih čuli od strane predlagatelja, ali čuli smo u raspravi naših kolega. Pa i tu smo se svi složili da je 3 tisuće kuna premalo i da to nije dostojan, dovoljno i dostojno za život jedne familije. Međutim, to nije dovoljno ni u zoni 2 tisuće 500 kuna koliko smo imali do sada neoporezivo i ovaj dodatak još od 5 tisuća iako je nešto bolje. Naši gospodarstvenici su očekivali daleko više od rasterećenja za rasterećenje upravo smanjenjem ovih doprinosa od kojih je jako malo ostalo gospodarstvenicima. Da li smatrate da su potrebne i dalje kompenzacijske mjere upravo za one najosjetljivije, a to je radna snaga iznad 50 godina koja u pravilu radi u tekstilnoj, kožarskoj industriji i sl.? **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Čuraja. Zahvaljujem kolegice Makar. Da, ono što sam ja spominjao, naravno da smo svi svjesni što znači i rast cijena i svega. Ali kada imate jedan prijašnji zakon koji vam kaže da se određuje iznos minimalne plaće svojevrsnim omjerom 4 pokazatelja, pa onda mjesečnom pragu rizika od siromaštva za jednočlano kućanstvo, prosječnom broju članova kućanstva u Hrvatskoj izraženo kao u odnosu između ukupnog broja stanovnika i broja kućanstava iz popisa, pa koeficijentu zaposlenosti izračun kao odnos ukupnog i aktivnog stanovništva. Pa onda govorimo o koeficijentu rasta potrošnje … /ne razumije se/… itd. Dakle, stručno sam obrazlagao da ne možemo na pamet govoriti sada bi trebalo biti 3 ili 3 A što se tiče ove problematike, to smo imali u paketu mirovinskih zakona ispred istih predlagatelja da de facto mi imamo radnice koje su krenule na tržište rada sa 16 godina i one 41 godinu staža već imaju sa 57 godina i to je ono gdje sigurno na taj način trebamo dodatno još amortizirati ako ne već kroz mirovinsku reformu, barem kroz ovu poreznu. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Čuraj, dakle jasno je da mehanizam određivanja minimalne plaće je zaštitni socijalnih mehanizam. Da ne bi mi u budućnosti, da bi bilo što manje potrebe za takvim mehanizmom, vi ste spomenuli u vašoj raspravi da treba učiniti naše gospodarstvo konkurentnim. Pa evo, ja ne znam jel' predlagatelj jel' Ministarstvo rada, Ministarstvo gospodarstva jel' se oni koriste podacima koje donosi pa čak i dva puta godišnje Hrvatska udruga poslodavaca, HUP Skor gdje se vide koje su neuralgične točke našega zapravo čitavog sustava. To je prije svega opterećenje gospodarstva, investicijske poslovne barijere, tržište rada, obrazovni, zdravstveni, mirovinski sustav, pravosuđe, javna administracija to su nekakve točke na kojima treba poraditi. A bez rješavanja problema u tim sektorima strukturnih problema nećemo uspjeti potaknuti gospodarstvo zapravo riješiti ove probleme o kojima vi govorite da bi gospodarstvo

da to nikoga ne bi trebalo zanimati, nikome ne bi trebalo biti nešto presudno jer iz onog jedinog najosnovnijeg razloga ili ju nitko niti trebao imati u onom smislu ovakvom kako gledamo sa ovakvim standardom i u onom smislu u odnosu na današnju prosječnu plaću. Da li bi trebalo vezati minimalnu plaću uz prosječnu plaću? Ja opet kažem, preregulacija ne dovodi ničemu ako nije na zdravim temeljima. Kad tada je to kula od karata koja se ruši. Da li je to dobiti zaduživanjem, da li je to dobiti samo dekretom mi moramo imati jasne, zdrave osnove. I vjerujte mi onaj tko želi naći dobrog radnika on će ga i platiti ako to može i ako može taj proizvod ili uslugu svoju prodati. I mi moramo to omogućiti upravo na taj način da naši poduzetnici razmišljaju, da se razvijaju i da na taj način dižemo i one najmanje plaće. Hvala lijepa. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Milorada Batinića. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Čuraj, država je ovdje u ulozi regulatora da poslodavac ne može isplatiti manju plaću od ove propisane. Kolika će ta plaća u konačnici biti, ovisi i o tvrtki, ovisi o sektoru, ovisi u konačnici i o tržištu za koje smo se opredijelili još tamo 90-tih godina za tržišno gospodarstvo. Znači, država nije ta koja može određivati kolika će plaća biti u privatnom sektoru, u realnom sektoru. Ali uključila se na način da ispod propisanoga ne može biti. Tako da ove priče, insinuacije država ne može određivati kolika će, država ne gradi tvornice više. Ukoliko netko ima s tim problem, onda neka malo ponovi gradivo. Ali u svakom slučaju ovo je pozitivna mjera. Bilo bi idealno kada bi se u dogovoru sa partnerima, sa realnim gospodarstvom mogla ona utvrditi daleko više. Ali ovo izgleda očito maksimum, a naravno da će privatni sektor platiti radnika onoliko koliko može temeljem tržišnog natjecanja. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. zahvaljujem kolega Batinić. Da, to je sukus cijele i moje i naše rasprave zapravo da imamo tu jednu, a naučili smo tako da uvijek kada nešto zaškripi zovemo državu, država je kriva. Mi trebamo osigurati, mi ovdje ne znam kakve plaće imamo, a drugi rade za nešto daleko manje. Oni naravno ne mogu od toga živjeti. Zbilja to je bespredmetno uopće o tome govoriti. I onda se tu vrtimo u nekoj fazi populizma, a zapravo propuštamo napraviti ono što je pravo, a to je da da naši poduzetnici, naši građani bi trebali živjeti kvalitetnije i bolje neovisno o tome tko ovdje sjedi, tko sjedi preko puta trga ili bilo čega drugoga. Ne smije država imati presudan utjecaj na bilo kakav ni bilo kakve plaće. Ona samo mora imati onaj, hajmo, što oni kažu poslodavci, reći nemojte nam samo pomagati u smislu da preveliki intervencionizam uvijek ne donese dobro. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Davora Vlaovića. Hvala potpredsjedniče. Uvaženi kolega Čuraj, pa naravno da svi želimo da naši radnici imaju radna mjesta i da imaju plaću od koje mogu živjeti. Na ovaj način se to neće dogoditi jer i ovo povećanje je dobro došlo, ali to je evo božićni poklon premali da bi se kvalitetno živjelo. I vi ste svjesni da uz cijene u potrošačkom košarici od 6 tisuća 700 kuna s 3 tisuće kuna si čovjek ne može ni pla te košarice priuštiti. I slažem se s vama, mora se jedna sveobuhvatna analiza napraviti. Pa tko ima te podatke? Resorna ministarstva i državna tijela zašto nisu napravili prave analize? Zašto nisu razgovarali sa poslodavcima i sa sindikatima? Čuli smo prigovor da nije bilo prave komunikacije i dijaloga, da se propustilo javno savjetovanje odnosno skratili rokovi u hitnoj proceduri. Zašto? Da bi se dodvorilo za Božić. Treba olakšati poslodavcima da mogu poslovati, treba smanjiti državni aparat, a ne ukidati Agencije, pa i Agenciju za poticanje zapošljavanja, a preuzeti sve djelatnike tih Agencija, znači, veći će biti trošak promjena rješenja i natpisnih ploča…/Upadica: Hvala/… na Ministarstvima, nego što će biti ušteda. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Da 6.724,00 kn za 8.-mi mjesec Sindikalne košarice za 4-ero članu obitelj kada zbrojimo dvije minimalne plaće, to nije dovoljno, prosječna plaća nije dovoljno, jel to u pravilu, jedna prosječna plaća nije dovoljna i naravno onda nam se i događa upravo ono što je da ljudi odlaze. Međutim, ja još i dalje ne vidim načina na koji mi smo sad s ovim Zakonom i današnjom ovom raspravom mogli to promijeniti, ovo je dobrodošlo, svako povećanje je dobrodošlo, mi moramo razmišljati i vratiti se onoj osnovi da jednim dekretom mi možemo uništiti stotine tisuća radnih mjesta, onda smo tek napravili veći problem. Zato, slažem se i tu smo dobro dijagnosticirali tržišna privreda na razini kupovne moći, na razini poticajne ekonomske aktivnosti sa svih strana, sa rasterećenjem gospodarstva i onda možemo očekivati efekte preljevanja na plaće i na zadržavanje ljudi i upravo na dolazak

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege, evo raspravljamo već neko vrijeme o iznosu minimalne plaće koja se treba povisiti za 250,00 kn, naravno, svaka kuna našim građanima je dobro došla, no nažalost, ne raspravljamo o uzrocima stanja u društvu koje danas vlada, o tome da je 20% Hrvata na pragu pragu siromaštva, da nam je 350 000 ljudi, čak i više, otišlo iz RH i to ljudi koji su i obrazovani i u najboljoj radnoj sposobnosti, dosta puno mladih ljudi, a otišli su upravo oni prvi zbog male plaće, a drugi odlaze zbog onoga što danas vlada u našem društvu. Društvo bez pravde, bez tolerancije, društvo bez osjećaja, društvo koje se još uvijek nije izvuklo iz drugoga svjetskoga rata jer jedino se u RH ljevica i desnice dijele prema tome, prema ustašama i partizanima, nigdje u svijetu nije tako. Mi danas govorimo o minimalnoj plaću koju prima 40 000 ljudi, govorimo o njezinom iznosu, govorimo preko 6000 ljudi koji uopće ne dobivaju plaću, govorimo o jednom broju

i kad zbrojimo ovih 6000, mi smo blizu 100 000 ljudi koji nemaju dovoljno sredstava za život danas sa ovakvim plaćama se ne može živjeti, a evo zadnji podatak koji sam našao iz ožujka da je u RH zaposleno 1 365 000 radnika, skoro 10% radi u javnim službama, pa čak i više ako se dodaju administracije razno razne koje su radna mjesta za mnoge ljude. Koliko ljudi radi u onom pravom realnom sektoru koji mora osigurati porezna davanja da bi platio sve. Prvo, evo, od HS-a, od Vlade, od svim Ministarstava, pa na dalje, koji moraju platiti sve ono što se radi iz proračuna, tj. znači, 200 milijardi proračuna, od čega su 40 milijardi penzije tj. mirovinska davanja. Ja mislim da niti jedna grupacija nije toliko opterećena kao taj realni sektor i stoga proizlazi da ne može biti veća plaća. U razgovoru sa poduzetnicima, oni se slažu da ostane bruto kakav je danas, ali neka taj neto barem 50% ide gore i neka od tog bruta bude daleko manja davanja državi, kako bi zaustavili iseljavanje i kako bi radnici imali više novca za veću potrošnju koja će generirati otvaranje novih radnih mjesta. Dok god ne podignemo potrošnju, a sa ovih 250,00 kn nije nekakvo značajno podizanje potrošnje, mi, ljudi moji, nećemo moći napraviti nova radna mjesta. Mi govorimo od 250,00 kn povećanja minimalne plaće u državi u kojoj se 65 milijuna kuna daje za mobitele u upravi, u javnoj upravi, 65 milijuna kuna. vam je 162,00 kn na ovih 40 000 koji primaju minimalnu plaću. 3 milijarde za avione, kupujemo za silne milijune vozni park Vladi i službenicima. Koliko ova država ima službenih auta, to ni Bog ne zna, to ni Bog ne zna. To sve plaćaju ovi ljudi iz realnog sektora. Zamislite si obrtnika koji sam sebe zapošljava, sam sebi plaća plaću i koliko on ima fiskalnih i parafiskalnih davanja, pa normalno da bi zaposlio još nekoga da mu pomogne, ali jednostavno nije u mogućnost, nije u mogućnost. Da bi se ovo društvo pomaknulo, moraju se mnoge stvari resetirati i početi ispočetka. Ovo je samo kupovanje nekakvog mira, ovo je samo ljuljanje vlaka u kojem se vozimo, da izgleda da se vozimo, ali se nikuda ne krećemo. I ovakvim mjerama nećemo promijeniti ništa, osim eto možda kupiti nekoga i njegovo mišljenje, pa možda ipak on zaokruži taj HDZ koji sve radi radi toga. Mi smo u ovoj državi prodali sve najjače firme, od Telekoma, evo Petrokemija Kutinska u privatnim rukama, od razno raznih firmi koje su zapošljavale veliki broj ljudi koje su zapošljavale Bankama smo dali sve. Prvo smo ih konsolidirali, a onda smo ih dali u privatne ruke. I danas banke što rade? 300 i 30 tisuća blokiranih, kreditima. Evo kolega se bavi sa problemom franak. Opljačkan je narod na jedan nepošten način, a država žmiri na to. Mi nismo čuli ni jednom da se Vlada zauzela za za hrvatski narod kod banaka, ni jednom, već se pomaže bankama. Banke su te koje bilježe najveće profite godišnje, daleko veće od bilo koje industrije u Republici Hrvatskoj, od bilo kojeg sektora. Uništili smo poljoprivredu. Poljoprivredna komora u Štajerskoj je izračunala da svako radno mjesto u poljoprivredi stvara skoro dva radna mjesta u privredi. međutim, nama ne treba poljoprivreda. Nama ne treba stočarstvo. Nama ne treba svinjogojstvo. Nama ne treba cvjećarstvo, povrtlarstvo. Nama ništa ne treba, jer na onome što se uvozi u Hrvatsku očito netko ima pinku. Ja drugačije to ne mogu protumačiti. U Hrvatskoj je u porastu broj malignih oboljenja. Skraćena je očekivana životna dob zbog loše hrane i upravo ti ljudi koji imaju minimalnu plaću o kojima sada govorimo kako ćemo im puno pomoći sa 250 kuna upravo oni moraju kupovati najjeftinije i najnekvalitetnije meso i upravo su to ljudi koji se najviše razboljevaju i sa tih 250 kuna si ne mogu pomoći u zdravstvu ništa. A današnja situacija u hrvatskom zdravstvu je katastrofalna. Katastrofalna. Netko tko ima tumor, pa mu kažu dođite za 2 godine na pregled. Danas ako hoćete dobrog doktora morate ga na koljenima moliti. Evo na žalost imamo i tih problema koji se vrte po televiziji gdje se govori o tom mitu i ne znam čemu. Često puta tu sami ljudi pogriješe. No međutim ako ćemo i na taj način rješavati još to malo doktora što imamo gdje ćemo završiti? Mi danas nemamo doktora. Neki dan u bolnici Sisak piše papir zbog nedostatka liječnika molimo vas da se strpite moguća su duža čekanja. Gdje su ti ljudi sa minimalcem u toj priči? Nema ih. Sve više lijekova se mora kupovati. Pa evo sada ćemo znači plaćati dodatak na inzulin. Oni koji su naslijedili šećernu bolest morat će plaćati porez zato eto što su naslijedili nešto, nikako krivi za to. Zbog toga apeliram na sve vas koji dižete petkom ruku i kao papagaji donosite sve zakone bez obzira što često puta i sami znate da nije u redu. Hajde uključite malo savjest. Uključite savjest i nemojte svaki puta donesti sve te zakone. Sjetite se svojih susjeda, građana. Hodate po Zagrebu, malo malo pa netko pruža ruku kunu dvije, molim vas kupite mi hranu, molim vas pomozite mi za dijete. Sjetite se tih ljudi. A od Zagreba što dalje to jadnije. Što južnije to tužnije. Minimalac ništa ne rješava. Zbog minimalca ljudi samo mogu otići iz ove države. S minimalcem se ne može platiti niti režije i osnovna davanja. 5 tisuća kuna je malo za minimalac, ali ajde da barem bude 5 tisuća kuna. Ali tu se država mora odreći svojih davanja. Mi ne možemo opteretiti gospodarstvenike jer i njima je teško. U Poljskoj ako je neto plaća 3 tisuće eura, bruto je 3 i 900. U Hrvatskoj ako je 3 tisuće eura plaća, bruto je 6 tisuća i nešto. Kako mogu biti konkurentni u odnosu na Poljake? Nikako. Uključite ljudi savjest i uključite se malo u Hrvatsku. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku, poštovanog zastupnika Čuraja. Izvolite. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem kolega Lenart. Unatoč vašem zahtjevu ja neću biti protiv toga da se poveća 250 kuna minimalac. Međutim ovo što ste rekli na 5 tisuća kuna, da, ne znam što da se država čega odrekne na plaći od 5 tisuća kuna, mirovinskog ili zdravstvenog ili jednog i drugog. Jer to je jedino što se praktički plaća na plaću do 4 tisuće kuna neto, neto, … drugih nema. I tu evo bi volio vidjeti tada, a opet moramo imati na umu da moramo zakone donositi da su jednaki za sve građane neovisno o njihovim primanjima i da ne možemo raditi razliku među građanima

U jednom trenutku mora smanjiti namete. A otvaranjem radnih mjesta i potrošnjom, jer sve što hrvatski građanin ili radnik dobije na tome Hrvatska uzima 25% PDV-a. 25%, četvrtinu. Ako ste našli djetelinu sa 4 lista, država vam uzme … 3, ali u ovom slučaju jedan. Čim god nešto kupite, 30 i nešto posto su davanja na državu do 44 na plaći. Samo kada se zaokrene, kada se pojačaju broj radnik mjesta, kada dođe do pojačane potrošnje država će prihodovati vjerojatno kroz nekoliko godina i više od onoga čega će se odreći u davanjima koje traži od poslodavaca. Ljudi neće odlaziti. Ostajat će u Hrvatskoj. Kada bi bio minimalac 5 tisuća kuna, neće odlaziti. Tržište rada čini već polako svoje. Plaće moraju ići daleko više i država od toga ubire stalno 25% na svaki sladoled, na svaku jabuku. Hvala vam lijepa. Sljedeća pojedinačna rasprava je poštovane zastupnice Dragice Vranješ. Izvolite. **Vranješ, Dragica (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani predstavnici Ministarstva, državna tajnice Burić sa suradnicima. Evo danas je pred nama Zakon o minimalnoj plaći, znači taj zakon ne određuje minimalnu plaću i to je jako važno naglasiti nego je ovaj zakon onaj koji omogućuje provedbu odluke Vlade RH da se minimalna plaća poveća ukupno u ovom mandatu čak za 504 kune. Mi znamo da je to najveće povećanje u 10 g. i to su činjenice. Naravno da mi svi možemo govoriti sa različitih aspekata i možemo zauzeti jedan stav onaj zaposlenika ili poslodavca da je to dobro ili nije, da može više ili da je to previše ali jako je važno objektivno sagledat te stvari i pogledati šta ovaj zakon konkretno donosi. Čuli smo ovdje primjedbe da neće više biti radnika, znam zašto ih ne bi bilo jer mislim da minimalna plaća itekako je jedan dobar način da privučemo odnosno da radnici ovdje ostaju ali ne bi čak toliko se ni usmjerila da će minimalna plaća utjecat na ostanak ili odlazak radnika, mislim da imamo još jedan drugi problem, mi stalno govorimo o iseljavanju a mi imamo vjerovatno i pogotovo je to kada nisu bile otvorene tako granice bilo je jako izraženo, dio radnika koji ne mogu nigdje otići, koji se ne mogu bilogdje zaposliti, koji žive u jednoj sredini nisu mobilni, to smo u našim sredinama imali što se tiče turizma, zapošljavanja u turizmu, godinama smo imali jako male plaće i konobara i čistačice i svih ovih zanimanja zanimanja popratnih u turizmu, nismo ulagali u te ljude i naravno kad su se otvorile granice, jedan dio je jako brzo to iskoristio a išao vani ali jedan dio ljudi jednostavno ni ne može otić. Mi poreznom reformom, drugim setom porezne reforme odnosno drugim setom mjera porezne reforme, pokušavamo pomoći i poslodavcima i zaposlenicima i rasteretiti ih ali kako bi se dao baš pravi učinak na društvo i gospodarstvo, jako je važno da gledamo na ovaj dio građana koji nije u poreznim škarama i tako upravo sa nekakvim neizravnim mjerama a ova jedna izravna, pomažemo takvim građanima, kroz neizravne mjere kod porezne reforme to je bio porez na dohodak odnosno smanjivanje na osnovne namirnice a ovdje pokušavamo izravno povećanje minimalne plaće osigurati bolji život za naše građane. I naravno tu se sukobe dva članka našeg Ustava. Tu imamo znači članak 56. iz kojega možemo iščitati da j potrebno ustanoviti minimalnu plaću koja će omogućavati da se živio od svog rada a s druge strane imamo i članak 49. koji nam govori o tržišnim slobodama i kako procijeniti koja je ta plaća minimalna, koja će to osigurati i koja će osigurati poštovanje članka 56. i 49. Ustava RH. Naravno, oporba ako će paušalno donositi rješenja i kritizirati, to je najlakše kod ove mjere jer ako mi kažemo minimalna plaća je 3000 kuna i jasno je da je to jako veliko povećanje, znači povećanje najveće u zadnjih 10 g., u ovom mandatu čak 500 kuna, naravno da paušalno se može reći zašto ne bi bila 6, zašto ne bi bila 7, netko će zauzeti stav poslodavca, netko zaposlenika i možemo ovdje cijeli dan pričati gluposti. Isto tako smo čuli i da je Vlada napravila analizu kod povećanja minimalne plaće na 4000 kuna, prijeti nam par tisuća otkaza. A sad da se vratimo baš na ove proceduralne odredbe ovog zakona. Bilo je jako važno da se predvidi da se ne bi slučajno iskorištavalo odnosno da se postojećim zakonom ne bi poticalo radi ovih predviđenih poreznih olakšica, da poslodavci isplaćuju minimalnu plaću, da bude tih minimalnih plaća što više, da čak i onome kome bi i bila veća, ne budu veće nego da budu minimalne, zato se predviđa u 2019. umanjenje osnovice za obračun doprinosa ali u svim slijedećim jedno prijelazno razdoblje koje smanjuje to umanjenje osnovice za obračun doprinosa. Isto tako moramo vidjeti računa o tome kada Zakonom o porezu na dohodak, o manjem porezu na dobit, mi jednostavno moramo omogućiti da to ne ide sve u korist poslodavaca, da se taj dio vidi i na plaćama i racionalnije, preciznije, jasnije treba definirati ove mjere a jako je važno spomenuti i kompenzacijske mjere. Znači to je nova mjera Ministarstva rada koje će omogućiti da 200 000 eura de Minimis potpora za održavanje broja zaposlenih. Tako da je kako važno ne davati paušalna rješenja, sve sagledati, pričat što više o ovom zakonu jer doista ima tema o kojima ovdje možemo pričati i svih detalja koje su povezani baš sa ovim zakonom, koji jasno svaki taj neki negativni aspekt ili bilo šta kada bismo promatrali samo za sebe, može dovesti nekakve negativne učinke, pokušava se spriječiti. Znači uredbom je Vlada donijela minimalnu plaću, odnosno povećala je, zakonom imamo te procedure, s druge strane imamo i nove mjere Ministarstva rada koje će omogućavati da poslodavci opet privuku veće plaće i da sve nekako bude zadovoljeno, svi ti aspekti, bez da se itko ugrozi jer još uvijek, bez obzira i na Zakon o minimalnoj plaći, u prošloj godini je jako vidljivo po JPPD obrascima da veliki broj ljudi ne prima minimalno propisanu plaću, inspekcije to isto utvrđuju, nekih 37, skoro 40 000 građana sada prima minimalnu ili ispod minimalne plaće suprotno odredbama uredbe i definitivno tome svemu treba pristupu sagledavajući sve aspekte a moram ponoviti za kraj, znači povećanje 500 kuna, 504 kune u ovim 10 g. najveće je povećanje i mislim da će i zaposlenici bit zadovoljni i mislim da je tu predviđeno niz mjera koje će olakšati poslodavcima prilagodbu na ovaj zakon i uredbu Vlade. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo neke replike, poštovane zastupnice Božice Makar će bit prva. Hvala lijepa poštovani predsjedavajući. Pa uvažena kolegice, evo govorili ste u svojoj raspravi da trebamo objektivno sagledati stvari i stvarno trebamo jer još uvijek postoj dio poduzetnika kojemu kojemu će i taj niski iznos od 3000 kuna biti problem pa je tako upravo člankom 8. regulirano da se iznimno od članka 6. ovog zakona kolektivnim ugovorom može ugovoriti minimalnu plaću u iznosu od iznosa propisanog Uredbom Vlade RH i u drugom članku se govori da on ne može biti manji od 95%. Pa sada iz toga stajališta da li će se ovaj čl. 8. odnosno primjenjivati samo za potpisnike Kolektivnih ugovora, za sve članove ili će se primijeniti čl. 203. Zakona o radu kojim ministar može propisati proširenje primjedbe ovog Zakona. Drago mi je da ste spomenuli da ovim Zakonom neće biti svi poslodavci jako teško su u mogućnosti kada sagledaju samo ovu mjeru, isplaćivati plaću i zbog toga su ove druge mjere na raspolaganju, kao što je mjera ovih deminimis potpora do 200.000,00 EUR-a i ovdje bih voljela naglasiti, znači, u Zakonu je detaljno sagledan i krug na koje se ovo primjenjuje, pa tako mislim da je važno istaknuti mjeru kod mikro poslodavaca koji sami sebe zapošljavaju i na poljoprivrednim gospodarstvima, zadrugari i sl., da oni neće biti u obvezi sami sebi isplatiti minimalnu plaću i donesen je drugi niz mjera, što zakonskim, što podzakonskim aktima, što kroz poticaje da bi poslodavci doista ovo svladali bez teškoća i nevjerojatno je uopće pomisliti da netko paušalno bi sada minimalnu plaću povećao par tisuća kuna bez sagledavanja svega toga, naravno i ovih problema koje ste vi spomenuli. Slijedeće replike poštovanog zastupnika Željka Lenarta. **Lenart, Željko (HSS)** Zahvaljujem. Pa poštovana kolegice Vranješ, ja dozvoljavam da pričam možda gluposti i budalaštine, ali to će procijeniti ljudi koji su poslodavci i oni koji primaju minimalnu plaću, da li je to što sam ja rekao gluposti ili budalaštine. Kažete vi porez na namirnice u ovoj velikoj poreznoj reformi koja se zove, reforma to nije, taj porez na namirnice mogu svi trgovci izigrati. Da li oni moraju smanjiti cijenu? Ne moraju. I znate da će se dogoditi da će cijena otprilike ostati tu ista, samo će oni malo više zarađivati, al, to neće biti namirnice proizvedene u RH. Kao što je kolega rekao, nije napravljena procjena učinka ovoga Zakona, a ljudi odlaze, vjerujte mi, ljudi odlaze kod mene iz Petrokemije gdje su solidne plaće, 5.000,00 kn na dalje, odlaze jer im je dosta ove nepravde i ovoga svega što se dešava, a vi podržavate ovo što se sve ne dešava i …/Govornik se ne razumije/… i stisnete glas za sve Zakone koje donosi HDZ. Odgovor poštovanog zastupnika Čuraja. ti zastupnici koji su tu proteklih 10-tak dana koristili te epitete su završavali u medijima, ali moram reći da vama to baš ne ide, kolega Bulj, kolega Pernar, njima to bolje stoji, vama baš i ne. Hvala. Slijedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Davora Vlaovića. Molim vas nemojmo iz klupe. Poštovani kolega Vlaović, izvolite. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala potpredsjedniče, kolegice i kolege, uvažena državna tajnice sa suradnicima. Evo, pozdravljam sve i drago mi je da danas govorimo o rastu minimalne plaće. Isto tako moram reći da mi je žao što danas u RH postoji jedan radnik radi za minimalac i njih 37 ili 40 000, ovisno tko promatra statistike, koliko ih je danas u RH koji će s radošću sigurno primiti ovu vijest da će poslodavci od sada morati isplaćivati taj minimalac u iznosu od oko 3.000,00 kn, to je njima velik pomak. sve ove naše rasprave, pa i moja, idu za tim da je potrebno puno više, puno više od strane Vlade i nadležnih Ministarstava kroz kroz kvalitetnu analizu, kroz strateško promišljanje razvoja RH, učiniti za stvaranje novih radnih mjesta i to onih radnih mjesta gdje će se isplaćivati plaće koje će omogućiti kvalitetan život u RH. I nije to populistički jel to su mnogi kolege danas u raspravi rekli da nije bilo pravog dijaloga, niti sa Sindikatima, niti sa poslodavcima, niti je bilo prave javne rasprave. Jel ovo je jedna jednokratna mjera od koje nema dugoročnih učinaka jel i s ovim povećanjem dio poduzetnika iz osjetljivih sektora neće moći pratiti taj rast i vjerojatno će morati tražiti ili uštede u poslovanju ili će u stvarnosti morati dijeliti i otkaz. To nije dobro. Hvalite se da je smanjen broj ljudi koji rade za minimalac sa 70 000 na 37 ili 40. Međutim, treba reći istinu da je dio tih ljudi koji su radili za minimalac je otišao iz RH. Hvala Hvala Bogu, ima i onih poslodavaca koji su zbog okolnosti na tržištu rada, gdje nedostaje radne snage, sami povećali plaće i hvala im na tome i čestitam im što mogu to. Međutim, ima i dosta radnika koji su otišli jer nisu vjerovali da će do toga doći, niti imaju nadu da će moći od te svoje plaće, od minimalnca, a onda sutra ni od mirovine od 1.800,00 kn ili 2.000,00 kn živjeti u RH i morali su ići trbuhom za kruhom tamo gdje ih bolje vrednuju njihov rad. I ako mi doista želimo zaustaviti iseljavanje Slavonije, Baranje, Srijema, Like, Zagore i drugih nerazvijenih krajeva, onda moramo težiti tim standardima kakve je naši ljudi koji imaju, odlaze u Irskoj, Njemačkoj da imaju takve uvjete u RH, bar približno, teško je dostići 1.613,00 EUR koliko je minimalna plaća u Irskoj, ali je ona takva, propisana tamo. 800 i nešto EUR-a je u Sloveniji. Nama već sada nedostaje dosta radnika, a govori se o tome da u narednom razdoblju će još više otići, pogotovo kad Austrija bude dozvolila i liberalizirala ulazak radne snage na svoje područje. I to je realna opasnost. I zato kažem da treba jedno strateško promišljanje, ne samo vašeg Ministarstva, nego svih Ministarstava zajedno sa Vladom, zajedno sa HUP-om, sa poslodavcima, sa industrijom, sa ljudima koji su svaki dan…/Govornik se ne razumije/…, a i naravno i sa Sindikatima i radnici. Bez jednog takvog pristupa mi nećemo postići one učinke koje je ministar Marić zagovarao ovdje da želi rast u RH kroz povećani izvoz, da želimo rast u RH kroz povećana povlačenja sredstava iz EU-a i na taj način stvaranje investicijske klime i otvaranje novih radnih mjesta u Hrvatskoj. Postoji realna opasnost da se to neće dogoditi. Gdje on zbog naših administrativnih barijera jer smo si napravili prevelike administrativne prepreke sami, djelom zbog toga što imamo neučinkovitu administraciju ako ste preko 2000 ljudi zaposlili na istim i sličnim poslovima a povećali smo isplaćeni dio samo sa 9 na 14%. Ministrica se hvali da je ugovoreno preko 55%. međutim realnost je da je samo 14% isplaćeno a i od toga što je isplaćeno kroz dalje evaluacije, post analize, postoji realna opasnost da ćemo nešto morati i vratiti jer nije sve izvedeno prema propisima kako smo si sami zadali, kako EU od nas onda i traži. A realna je opasnost da to nećemo moći učiniti .../Govornik se ne razumije./... zaokret europskih politika pogotovo kad je riječ o kohezijskoj politici gdje se najavljuje smanjenje fonda za koheziju sa 45%. To je europarlamentarka izjavila. 7,3% se smanjuje Europski socijalni fond a vi se pozivate da ćete u narednim razdobljima povući više sredstava iz Europskog socijalnog fonda za otvaranje novih radnih mjesta u Hrvatskoj. Bojim se da će tu biti manje sredstava i ćemo mi biti tu manje uspješni zato je dvojba da nemamo dugoročno kvalitetne razvoje politike a posebno je opasnost što se sa 16% najavljuje i smanjenje sredstava u europskom zajedničkom fondu za poljoprivredu se ne razumije./... manje sredstava za regionalni razvoj i tu je ono što treba istaknuti da je najveći dio ljudi koji rade za minimalac u Slavoniji i Baranji, Srijemu i drugim nerazvijenih krajevima, da je prosječna plaća u Zagrebu preko 7500 kuna dok ta ista prosječna plaća u Slavoniji i 30 ili 40% u nekim dijelovima, neke županije zaostaju u odnosu na prosječnu plaću u Hrvatskoj i da je to neodrživo. Znači nismo svi jednaki i nedopustivo je da smo i dalje u .../Govornik se ne razumije./... regije, da isti problem u poslovanju imaju onaj koji djeluje i posluje u Iloku, Županji, Gunji, Novoj Gradiški, kao i one koje posluju u Zagrebu i oko Zagreba. Da nema posebnih regionalnih politika. Uložio sam amandman upravo zato da se napravi jedan fond za obrtnike i poduzetnike iz Slavonije jer oni ne mogu sami pripremiti projekat, predfinancirati, sufinancirat a pogotovo evo što se najavljuje izmjenama politika da će vlastiti udio biti ne više od 15% u RH nego 30%. U takvim okolnostima vrlo teško će poduzetnici iz Slavonije i Baranje moći pratiti te trendove i isplaćivati i minimalnu plaću od 3000 kuna ukoliko država agresivnije ne napravi reforme. Moramo raditi takve politike koje će rasteretiti gospodarstvo i sad je to lijepo reći međutim može se, niste trebali kroz poreznu reformu osloboditi poreza poreza one koji imaju plaću iznad 17500 kuna jer oni ionako se za sebe snađu i mogu s tim živjeti i oni već imaju sad uplaćena skijanja po Austriji, Italiji, Francuskoj, oni neće to potrošiti ovdje. A da ste digli radnicima, oslobodili poslodavca onog djela poreza od 3500 kuna do 10000 gdje je najveći dio zaposlen u RH sa takvim primanjima, oni bi ta sredstva, dal' bi to bilo 500, 600, 1000 kako kome, više plaće, potrošili i Hrvatskoj i onda bi Hrvatska imala ovih 25% i kroz PDV i kroz povećanu potrošnju što ministar Marić zagovara i nada se da će se dogoditi u Hrvatskoj sa smanjenjem PDV-a sa 25 na 13%, na dio namirnica ali realna je opasnost da se to neće dogoditi, zbog klimatskih promjena, rastu cijene poljoprivrednih proizvoda u Europi a mi najveći dio uvozimo. Imamo pad poljoprivredne proizvodnje a nismo napravili ništa da ju dignemo i realna je opasnost da novi vlasnici Vupika, Belja, Pika Vinkovci, kad vide da to posluje negativno, odustanu od neke proizvodnje, da izgubimo tamo ta radna mjesta a nismo osigurali za naše stanovništvo dostatno hrane. u ovoj košarici koja košta 6724 kune za kolovoz, koju taj radnik sa minimalcem od 3000 kuna ne može ni pola kupiti, nema hrvatskih proizvoda, najmanje je hrvatskih proizvoda. Zato kažem da generalno mora i vaše ministarstvo i ostala resorna ministarstva sjest konačno za stol pa vidjeti koje mi to politike želimo voditi u Hrvatskoj, koje industrije su nam interesantne, gdje postoji komparativna prednost u odnosu na okruženje a ne da nam bude glavna poruka dođite raditi u Hrvatsku, dođite investirati u Hrvatsku, tu je jeftina radna snaga. To je kriva poruka, to se ne smije govoriti sa državnog nivoa. Mi moramo stvoriti takva radna mjesta u Hrvatskoj od kojih će ljudi moći živjeti od tih plaća. Od osobnog dohotka a to na ovaj način nemoguće. Naravno da imaju industrija koje ne mogu pratiti ni ove trendove rasta minimalnih plaća ali zato treba s njima sjest pa vidjet na koji način im pomoći a ne da državna industrija gdje radi preko 50 000 zaposlenih, nema dovoljno trupaca za finalizaciju i preradu namještaja jer se donijela odluka da se dio trupaca izveze. To je nedopustivo, to se mora preraditi do zadnjeg trupca u Hrvatskoj. Mi jesmo najveći proizvođač peleta ali sve izvozimo van. Nismo stvorili ni uvjete da naši građani si mogu priuštiti jeftinije gorivo i grijanje a da ne kažem da je sramota da Slavonci ne mogu otić u šumu i dovest si metar, dva, tri drva, da se griju preko zime nego moraju razmišljati hoće kupit drva jer su poskupila ili će ići u trgovinu kupit dio iz ove potrošačke košarice. Zato je nužno da minimalac ozbiljnije raste. I da imate dugoročne prognoze da ti ljudi si znaju planirat i radnici da li će ostati raditi za tog ali i poslodavci da li će kroz takvo poslovanje moći opstat na hrvatskom tržištu, takvih pristupa nismo vidjeli iz ovih prijedloga. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala vam. Na vaše izlaganje imamo dvije replike, do kolege Panenića i kolege Batinića. Izvolite, kolega Panenić. Hvala lijepa. Kolega Vlaoviću, spomenuli ste da će se nacionalni udio povećavati sa 15 na 30%. Niste spomenuli kako će se to preliti na korisnike, da li korisnici ostaju u istim ovim uvjetima ili će i njih to dodatno opteretiti. Nije isto ako država preuzme ali onda treba državi već sada reći mi ćemo to platiti ali vjerojatno onda drugo je pitanje da li će oni uzeti od korisnika ili od građana dodatno da bi to platili ili će se preraspodijeliti sredstva, pa bi molio više da mi evo tu možda pojasnite, šta smatrate, u kom smjeru ide politika, da li je to otvorena politika koja će se boriti za svoje poduzetnike, svoje građane ili je to, pokušava se prevesti da je to zajednička neka poljoprivredna politika, zajednička europska politika pa na kraju mi smo kolateralna žrtva. Što mi radimo, je li se mi borimo, je li ste negdje primijetili neku izjavu da, ono, mi to ne damo, nećemo prihvatiti? Na koju stranu smo se svrstali? Evo, to su ključna pitanja koji građani očekuju. **Hajdaš Dončić, Siniša Hvala, kolega Panenić na vašoj replici. Pa naravno da naše građane zanimaju ti odgovori jer svi oni prate zbivanja na nivou EU i vide taj zaokret u europskim politikama gdje se okreće prema migracijama, prema zaštiti granica, prema jačanju vojne uloge vojske EU i sl., a manje će biti za kohezijsku politiku. Najavljeno je, još se razgovara o tome, negdje 6% manje sredstava za Hrvatsku. Hoće li naš premijer i ministri bit dovoljno agresivni i snage imati, a imaju kvalitetne argumente u svojim statistikama, gdje bi Hrvatskoj trebali omogućiti da nam se ne smanjuje taj udio, pogotovo ovaj dio o kojem se govori o poljoprivrednim politikama. A što se tu događa? Mi iz nacionalnih nivoa ne isplaćujemo onih, svoj dio za direktna plaćanja, i još u narednim godinama projekcijama proračuna smanjenje nacionalnog udjela. To je odgovor. Očito nekoga nije briga za domaću proizvodnju nego se gleda uštediti iz nacionalnih izvora za neke druge potrebe, a mi ćemo hranu i dalje uvoziti. To je loša politika i to nije dobro ni za ljude koji rade na minimalcu. Hvala. Kolega Vlaović, kad ste spominjali poreznu politiku, porezna rasterećenja gospodarstva, apsolutno se možemo složit. Međutim, spomenuli ste relaksiranje poreza na dohodak. Iako je sada, zadnjom poreznom reformom kompletan porez na dohodak ide na lokalnu i regionalnu samoupravu. I sada da nije uvedena fiskalno izravnanje, mnoge jedinice, pogotovo u Slavoniji, u slabije razvijenim krajevima, ne bi imali ni to fiskalno izravnanje, od općine i gradovi, pa se postavlja pitanje, svi smo mi suglasni s time da bi bilo neoporezivi dio dignut do 5000-6000 kn. Međutim, što tad? Odakle to namaknuti? To je problem i najbolji pokazatelj vam je, košarice, da se izrazim, kupovne, uzmite si samo prihode, proračune jedinica lokalne samouprave krajevi. Vrlo smo različiti, imamo od nekakvih 1000 kn prihoda, bez ovog izravnanja pa čak do 10 do 15.

dohodak prenešen u prihode jedinice lokalne i regionalne samouprave i tu je ispravljena jedna nepravda koja je učenjena ranije, primjerice samo Brodsko-posavska županija je u one dvije godine ili tri izgubila preko 60 milijuna kn vlastitih prihoda. Sad im je vraćeno oko 30, znači još uvijek im nije vraćeno sve što su izgubili i oni neće moći pratiti ovaj trend da će morati 30% sufinancirati projekt jer nemaju dostatna sredstava. I moraju se tražiti na nacionalnom nivou iz vlastitih izvora rezerve za takove projekte iz Slavonije. Zato sam predlagao poseban fond za sufinancirane projekt iz Slavonije i poseban fond za obrtnike i poduzetnike iz Slavonije. Jer nemoguće je da sa prihodima od 100, budete ravnopravni onom tko ima 200, to vi najbolje znate jer bili ste i čelnik jedinice lokalne samouprave. Tako da, u tom pravcu mi možemo napraviti određene iskorake, a i sad ovaj zadnjom poreznom reformom se opet smanjuje prihodi…/Upadica: Hvala vam./…jedinicama lokakne samouprave za 270 milijuna kuna.

Hvala uvaženi predsjedavajući, hvala uvažene dame i gospodo. Pa htio bi reći da, situacija u kojoj je naš kolega Branimir Bunjac govorio i taj prijenos je išao u HTV-u 4, međutim u jednom trenutku kad je rasprava postala burna, prijenos HTV-a je prekinut i stavljene su vijesti. Vijesti koje su trebale biti u 2, ali su puštene ranije. S kojim ciljem? Pa s ciljem da javnost ne može čuti što naš kolega govori i ta scena, odnosno ta situacija podsjetila me na film They live iz 1988. U njemu u jednoj sekvenci zapravo neki pirati, kad kažem pirati mislim na ljude koji emitiraju signal bez dozvole države, su emitirali signal televizijski i upali su u prijenos upali su u prijenos nekih, ono, normalnog programa i počeli su slat jednu poruku. Poruka je išla ovako: „Naši impulsi su preusmjereni. Živimo u umjetno izazvanom stanju svijesti, koje sliči ropstvu.“ Pokret, znači, otpora tom sustavu, je pokrenula grupa znanstvenika koji su slučajno otkrili da je signal, u tom trenutku se vraća, ja bi rekao prijenos s HRT-a i onda opet ruše prijenos HRT-a i tekst ide dalje, odnosno riječi: „Siromašnih i obespravljenih je sve više. Rasna pravda i ljudska prava ne postoje. Stvorili su represivno društvo, a mi smo njihovi nesvjesni suradnici. Njihova namjera da vladaju povezana je s brisanjem naše svijesti. Gurnuti smo u trans, učinili su nas ravnodušnima, postali smo loši prema drugima. Gledamo samo svoj probitak. Pokušajte razumjeti, oni su sigurni sve dok nisu otkriveni. To je njihov primarni mehanizam opstanka. Držat nas uspavanima, sebičnima, nakljukanima tabletama.“ Znači o čemu se ovdje radi, ovdje se radi o tome da je HRT de facto suradnik u uspavljivanju naše nacije i našeg naroda, da je HTV sudionik u tome da ljudi zapravo budu nesvjesni, da se ne probude iz stanja hipnoze i transa u koji su gurnuti i čak onima kojima nije ispran mozak s HRT-ovom propagandom, što se s njima događa? Nakljukaju se tabletama. To je njihov program. Imamo epidemiju depresije, ljudi su zlovoljni, naravno oni će reći g. pa niste vi depresivni zato jer imate plaću 3000 kn. Niste vi depresivni zato što ste blokirani. Niste vi depresivni zato jer vam se raspada brak, niste vi depresivni zato jer vam visi deložacija za vratom, niste vi depresivni zato jer imate kredite 30 g. iz koje je pitanje kada ćete ih vratiti. Ne vi ste depresivni zato jer imate kemijski disbalans u mozgu. I dragi prijatelji, imaš malu mirovinu, imaš mirovinu od 1500 kn, ne možeš živjeti od nje, pa nisi ti depresivan jer imaš malu mirovinu, depresivan si zbog kemijskog disbalansa. I onda je sustav elita, kako bi kontrolirala masu je odlučila svim tim ljudima dati dijagnozu medicinsku, odnosno, psihijatrijske depresije, natovariti ih lijekovima i uspavati ih, zapravo ih gurnuti u stanje nesvijesti. Otupiti njihove osjećaje i emocije. Zašto? Pa zato da bi ih se uspavalo, zato da bi se lakše vladalo nad njima. I mediji i ta psihijatrija zapravo rade zajedno. Rade sa ciljem po mojem sudu i mišljenju da budu tzv mehanizam društvene kontrole, da zapravo upravljaju masom i u takvom društvu gdje je ljudima ispran mozak od strane HRT-a gdje je ljudima tabletama jednostavno otupljena svijest, na taj način je zapravo, po mojem sudu, dovedeno društvo u stanje kolektivne nesvijesti, apatije i u stanje da prihvaća svu ovu politiku koju ovaj HDZ provodi nad njim. Pozivam hrvatski narod da se probudi iz hipnoze, a dobar korak u tom smjeru je da

Uvaženi predsjedavajući, kolega Pernar je povrijedio poslovnik čl. 238. jer jasno je da će se glasilo, HRT glasilo sa dvora Andreja Plenkovića ono što je najbitnije prekinuti. Pa ja smatram da je bespotrebno da vi, vas je trebalo dati opomenu da govorite o onome što je konstanto i svakodnevno, jer jednostavno što je bitno to ne prikazuju,

Kao što kažem, tražio sam nekakvu kauzalnost između točke dnevnog reda i iznošenje kolege Pernara, on je u jednom trenutku spomenuo 3000 kn minimalac tijekom svoje rasprave, pa da ja to mogu podvest pod crtu, taj konačni prijedlog zakona o minimalnoj plaći, a vi ste kolega zlorabili poslovnik, jer pa ću vam morati dati opomenu. Hvala. A šta ću, nastavljamo kolega Panenić, izvolite. Završno. Hvala lijepo. Kolega Bulj, vi ste zapravo predstavnik hrvatskog naroda, koji svaki put na svaki zakon dobije još jednu opomenu. Opomenu zapravo da vidite, da ovo ovako neće funkcionirati. Da jednostavno ovaj zakon neće vama riješiti problem neće vašim sugrađanima riješiti problem, neće riješiti problem u Hrvatskoj. Cijelo vrijeme zapravo bavimo se ušminkavanjem. Upravo sada sam bio, išao na gostovanje, pa mi jedan taksista, ono, kako nekad kada se spustim u razgovor s običnim ljudima, u biti kako onda shvatimo, gdje mi sjedimo ovdje. Mi ovdje sjedimo i trebalo bi zapravo da prvenstveno zastupamo oni koji žele stvoriti dodanu vrijednost. To su oni koji idu ulagati svoju imovinu, imovinu, svojih prijatelja, svojih rođaka svih do kojih mogu doći, pa na kraju se zadužuju i to da bi nešto stvorili zato trebaju radnike, stručne, kvalificirane, zadovoljne. Da li mi imamo zadovoljne radnike? Ako govorimo o minimalnim plaćama, kojih je to 40, nepunih 40 tisuća koji za minimalac kod nas rade. Jer što? Intencija, namjera minimalne plaće uopće nije u tome da bi se odredilo, e morate nekom dati toliko, nego u drugim zemljama, sprječavaju gdje je ponuda radne snage veća u jednoj Njemačkoj, toliko je obilata ponuda, dolaze ljudi iz svih zemalja pa i iz Hrvatske, dolaze tamo, nude se, i po cijeni, spremni su radi za nešto nižu i da ne dođe do urušavanja najniže plaće, radi ponude koja je tamo. Ovdje kod nas, zapravo nema ponude na tržištu, pojavljuje se zapravo fenomen, da poduzetnici, sami shvatili da moraju dizati plaće, pa čak ne mogu prebirati više koga sve žele, dižu tu plaću i mi onda razgovaramo o minimalnoj plaći. Nemamo jednostavno iste postavke, znači nismo u rangu država koja zapravo pokušavaju da zaštite dostojanstvo radnika, da za uloženi rad dobije primjereno plaćeno satnicu svoga rada, mi ovdje zapravo postavili smo jedan najniži kriterij, zapravo još uvijek smo kriterij unutar siromaštva u kojem se nalaze ti radnici. Zakon kojim raspravljamo, imamo ga praktično redovito u saborskim raspravama, svake g. se on nešto u njemu malo promijeni, stave se neki novi okviri, ali vidimo da nikako da dođemo do onoga uspješnoga modela. Dal bismo mi trebali sada i ovoj vladi i ovome ministarstvu dati opomenu. Nakon toliko fulanja, mislim da više nije opomena, da li da ih izbacimo. Ne možemo nismo mi ti koji mož3mo izbaciti, izbori, narod zapravo i glasaći će pokazati da li že se to napraviti. Sli onda dolazimo i do onoga paradoksa, koji se događa, da kod nas, stanje koje jest smatra se, ok, ako tražimo neku promjenu, možda nam se dogodi i nešto što će nas i same pogoditi, pa nemojmo uzburkavati. I onda ispadnemo mi ovdje koji za govornicom govorimo tržimo energičnije, više suzbijanje potrošnje, neopravdane potrošnje, brojni oni koji imaju radna mjesta za koja zapravo nema potrebe da ne opterećuju sustav, na kraju smo mi neki disidenti koje bi trebao sustav, društvo osuditi, a ono što govorimo je zapravo ono što u biti svakoga čovjeka kod nas da želi otić. Pa i ovi primjeri koje smo danas slušali, ljudi kažu i za neke relativno solidne plaće nisu spremni ostat više, zato što ova Vlada ne šalje poruku da idemo u dobrom smjeru da se ljudi pouzdaju u rad ove Vlade, da dolaze bolja vremena, da svake godine sve ćemo više rasti, da ćemo dostići Sloveniju, da ćemo dostići Austriju, da ćemo dostići Njemačku, e to je ostvarenje europskog sna o koje smo sanjali. O slobodnom protoku roba, radne snage to je zajednica koju očekujemo, ovako mi imamo još jedan pokušaj koji je odmah na početku, vidilo se da ministar ne želi uopće ni slušati, taj njegov teatralni nastup kojim se obrušio na sve zastupnike govori samo da jednostavno smatra da je ovo rješenje koje je ponuđeno najbolje i da će riješiti sve probleme i da oni koji budu imali 3.000 kuna minimalnu plaću da će postati najsretniji zaposlenici. Ja odgovorno tvrdim i klub iz kojeg dolazim, to se neće dogoditi i nezadovoljstvo se nastavlja, tražimo novu, kvalitetniju, jaču mjeru. Hvala I sada u ime predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, gospođa Majda Burić, izvolte. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam podpredsjedniče Hrvatskoga sabora, prije svega pozdravljam sve uvažene saborske zastupnike i zastupnice i zahvaljujem na raspravi, koja je doduše bila vrlo ekstenzivna pa smo danas imali prilike slušati i o bananama i o papagajima i o kemijskim disbalansima i o trupcima i o zakonima koji nisu Zakon o minimalnoj plaći kao što je Zakon o brdsko-planinskim područjima, Zakon o potpomognutim područjima koji su nam strašno važni i za koje Vlada Andreja Plenkovića osigurava dodatnih 150 miliona kuna, a budući da sam ja iz Gorskog kotara i budući da je to moj dom i moj kraj jako volim o tome govoriti i jako me to zanima, međutim vraćamo se na meritum ove rasprave, a to je upravo Zakon o minimalnoj plaći. Dakle, ono što treba još jedanput spomenuti jest upravo da Zakon o minimalnoj plaći ne propisuje visinu minimalne plaće već definira minimalnu plaću i kazuje što to minimalna plaća jest, a što to minimalna plaća nije. Upravo i zbog toga, sjećate se i sami da smo lani izmjenama ovoga zakona odredili i propisali da se nedjelja, noćni rad, blagdani itd. plaćaju povrh minimalne plaće do tada, do lani, a to je bilo unutar implementirano, a sada je to povrh. Osim toga Vlada RH za 2019. godinu donijela je i važnu odluku kojom se minimalna plaća za 2019. određuje u visini od 3.000 kuna neto, a u 2018. godini minimalna plaća bila je 2.751 kunu što predstavlja povećanje od 248 kuna neto plaće s time da to znači povećanje u odnosu na 2018. godinu 9%. Bruto iznos koji je danas 3.439 biti će 3.750 kuna odnosno 310 kuna više u brutu. I to je najveće povećanje ikad. To je ono što treba posebno naglasiti i što je u stvari poruka cijelog ovog zakona i poruka ove rasprave da je to najveće povećanje ikad. Prije ovog povećanja minimalna je plaća u mandatu ove Vlade podignuta za 13,6%, dva puta po 5% što je kumulativno 10,25% uz dodanih 3,3% povećanja nakon što je iz minimalne plaće izuzeto upravo ovo što sam malo prije govorila, a to je blagdan, noćni rad, nedjelja itd. I zbog toga treba posebno naglasiti da je to najveće povećanje ikad od 504 kune odnosno skoro 24% u zadnje dvije godine mandata Vlade Andreja Plenkovića. I ono što bih voljela ispraviti, a što je bilo spomenuto u raspravi jest da je neki su zastupnici ovdje govorili da je ministar rekao da je to dovoljno za dostojanstven život. Vi i sami znate da ministar to nije rekao, ministar je rekao da je to više nego što je bilo prije i da je to najveće povećanje ikad i da je bolje sa ovim povećanjem od 504 kune nego bez toga. A je li ova minimalna plaća od 3.000 kuna dovoljna za kvalitetan život, o tome smo se, mislim da ćemo se i svi sami složiti da nije dovoljna za kvalitetan život, ali ova Vlada je povećala tu plaću za 504 kune, a to je skoro 24% u posljednje dvije godine. Dakle, u svakom slučaju napravila je veliki pomak, a pogotovo u odnosu na 2015. godinu, kada je to povećanje iznosilo brojkom i slovom 11,04 kuna što je u postocima 0,4%. Pa se danas ovdje čulo u tom kontekstu i riječ „crkavica“, a kad se već govori na tako ružan način i komunicira sa tako ružnim riječima, onda pretpostavljam da se mislilo upravo na to povećanje, jer govoriti o odnosno o novcu kao o „crkavici“, a ne znati da je taj novac netko zaradio, netko isplatio i da od toga netko živi je uvreda upravo za ljude koji na taj način žive i kojima to poslodavci isplaćuju. A takvih je kao što smo čuli 37.000, dakle nikako se ne bih složila da je a posebice ovo povećanje od 24% bilo kakva crkavica, to je najveće povećanje ikada, a ako je išta crkavica onda je to ono što sam malo prije spomenula iako ne volim govoriti u tako grubim izrazima. Voljela bih ovdje spomenuti i to da je minimalna plaća od 01.01. 2019. godine u Republici Hrvatskoj viša od 9 minimalnih plaća u Europskoj uniji, što je naveo i ministar u uvodnom govoru, kad to pretvorimo u EUR-e, onda je to 404 EUR-a neto odnosno 505 EUR-a bruto, dakle prelazimo granicu od 500 EUR-a, međutim vjerujem da će te se i vi svi sami složiti da u stvari kad govorimo o minimalnoj plaći onda je obavezno moramo staviti u kontekst standarda kupovne moći. Pa tako nije isto plaćati vrtić u Hrvatskoj odnosno u Luksemburg-u koji ima propisan najvišu minimalnu plaću u EU od skoro 2000 EUR-a, gdje na primjer vrtić košta 1200 EUR-a. U svakom slučaju Hrvatska se pozicionirala negdje u sredini zemalja Europske unije vezano uz visinu minimalne plaće. U svakom slučaju ovim povećanjem minimalne plaće Vlada Republike Hrvatske poslala je važnu poruku da želimo bolji i dostojanstveniji život naših sugrađana, da smo socijalno, osjetljivi posebice na one koji imaju najmanja primanja, a koji u Republici Hrvatskoj primaju tu plaću ima 37000. Također voljela bih ovdje spomenuti posebno i kompenzacijske mjere, koje nisu propisane ovim Zakonom, međutim imaju veliki utjecaj na ljude koji primaju i poslodavce koji isplaćuju minimalnu plaću. Dakle, radi se o tome da će poslodavci imati mogućnost koristiti de minimis potpore do 200.000 EUR-a, i to su tako zvani programi potpora male vrijednosti kroz koje će poslodavci moći dobiti do milijun i pol kuna, a to će biti mjera unutar Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Bilo je i nekoliko pitanja na koja imam obavezu odgovoriti, prije svega gospodin Maras pitao je vezan uz RIZ odašiljače, ono što mogu reći jest da je inspektorat rada, da je u plan rada za 12 mjesec 2018. godine, stavio upravo Nadzor u toj tvrtki i da je upravo danas ujutro Nadzor započeo, međutim ono što znate i sami, da tek nakon završenog nadzora, da će se moći nešto više reći o utvrđenom stanju kao i o poduzetim mjerama. Osim toga, bilo je ovdje i pitanje vezano uz hitnu proceduru donošenja ovoga Zakona, znate i sami osobito opravdani razlozi za donošenje ovog Zakona po hitnoj proceduri navedeni u samom Zakonu kojeg ste isčitali, i da se oni odnose na razloge koji su gospodarske i socijalne naravi. Također, ono što imam potrebu naglasiti jest da je radna skupina radila, da su održani okrugli stolovi vezano uz minimalnu plaću i po drugim dijelovima Republike Hrvatske. Što se tiče parametara za određivanje minimalne plaće, oni su vam vjerojatno svima dobro poznati, ovdje se spominjala visina potrošačke košarice ali za četveročlanu obitelj, to je netko zaboravio reći, da je to ipak cifra koja se odnosi na četveročlanu obitelj, i s obzirom na parametre prema kojima se minimalna plaća uređuje, došli smo ustvari do konačne, konačnog povećanja, odnosno konačne cifre za 2019. godinu od 3000 kuna. U svakom slučaju, ovo je najveće povećanje ikada, brojke su neumoljive, neumoljive, ova Vlada povećala je minimalnu plaću za skoro 24% u protekle dvije godine. Evo zahvaljujem i na dispoziciji sam za bilo kakva pitanja i replike. Da, jeste, imamo deset točno replika. Krećemo sa kolegom Miro Buljem, nakon njega je kolega Batinić. **Bulj, Miro Ispada da u našim raspravama mi ne smijemo spominjati Gorski Kotar, Pilane, Kakovicu Pilane, naše prazne, a sa našim materijalom i našim drvom se u Italiji proizvodi dodatna vrijednost, ili slične probleme poduzetnika koji će biti teško to u brdsko-planinskim područjima dostići tu minimalnu plaću, jednostavno nema radne snage, opet ponavljam nema radne snage, jedino poticajima na tim područjima poduzetnicima i rasterećenje poduzetnika može se opstati na tom području. A bilo bi najbolje možda ako to vas nešto nejasno bilo, da vi nama napišete kad dođete iz Vlade, što mi smijemo govoriti, smijemo li spomenuti riječ crkavica koja se .../Govornik ja ne vidim niti jedan razlog zbog čega vi govorite, saborski zastupnici su govorili, da, govorili su o temi, nikada manje radnika, nemamo radnika, imamo 2/3 Hrvatske prazne i poduzetnička klima u tim krajevima je loša, jer nisu konkurentni. I to je činjenica, sve ostale priče vaše su namjera u biti da saborski zastupnici ne smiju govoriti o poduzetnicima na čiji će račun to dođi, ovo neće na Vladu .../Govornik se Poštovani i uvaženi gospodine Bulj. Dapače, zašto ne govoriti i progovoriti napokon i o Gorskom Kotaru u ovom Visokom domu. Ja se s vama u potpunosti slažem, ali kad već govorimo o Gorskom Kotaru, pa zašto niste spomenuli tko je ustvari bacio Gorski Kotar na koljena i Općine i Gradove, devet njih, koji su 2013. godine izmjenama i dopunama Zakona u to vrijeme, kojima je oduzeto oko 57 milijuna kuna i čime su te Općine i Gradovi bačeni na koljena. Ova Vlada, Vlada Andreja Plenkovića, osigurala je za Gorski Kotar kroz brdsko-planinski Zakon, 40 milijuna kuna. **Hajdaš Dončić, Siniša Hvala lijepo podpredsjedniče. Članak 238., ja vas molim da upozorite gospođu državnu tajnicu da se drži teme i da ne priča o onome što nije tema ovdje, a s druge strane zastupnicima drži predavanje što bi smjeli govoriti, što ne bi. Znači, kolegica je fulala Ministarstvo, a fulala je i dan, tako da, nek se pobrinu unutar stranke da ju stave za državnu tajnicu…/Upadica: Dobro/…u Ministarstvu regionalnog razvoja, imam još 9 sekundi, molim vas nemojte mi uzimati vrijeme, i može doći u četvrtak na raspravu o prijedlogu Zakona o brdsko planinskim područjima Vlade Andreja Plenkovića koji je

maloprije, na moju repliku, meni ste dali povredu Poslovnika, ovdje je kolegica isto povrijedila Poslovnik jel niti jednom rječju tajnica nije spomenula niti minimalnu plaću, niti poduzetnike, samo je spominjala neki Zakon iz 2014.-te koji je bio loš od 2015.-te za brdsko planinska područja. Mi smo govorili ovdje o poduzetnicima i poduzetničkoj klimi koji će biti dužni, neće Vlada davati ovaj novac, nego poduzetnici kojih nemamo u Gorskom kotaru jer ste ih primistili…/Upadica: Hvala/…u Italiju.

naime, kada govorimo o određivanju minimalne plaće, ja ću ponoviti ono što sam rekao, država je tu u ulozi regulatora, ona ne isplaćuje, ponovite u odgovoru na moju repliku jer tu se rasprava se vodi u smjeru kao da je država ta koja isplaćuje minimalnu plaću. Što se tiče standarda, što se tiče hrvatske košarice, potrošačke itd., to je tema o kojoj se može govoriti. Međutim, to nije imperativno da ne može plaća biti veća. Ono što bi također želio kazati, naravno, ja dolazim iz kraja gdje je prosječna plaća na sjeveru RH negdje oko 70% prosjeka RH. I isto tako postoje tvrtke, realni sektor prerađivački, kožarski, gdje isplaćuju minimalne plaće, ali iz toga sektora nitko nije otišao van…/Upadica: Hvala vam/…odlaze visokokvalificirani, visokoobrazovani, stručni odlaze van za veće plaće…/Upadica: Hvala vam/…jer Njemačka takve radnike ne treba. **Hajdaš Dončić, Zahvaljujem poštovani gospodine Batiniću, pa slažem se da se Zakonom o minimalnoj plaći propisuje visina minimalne plaće i da je ne isplaćuje niti Vlada, niti, ako sam slučajno napravila lapsus lingue, onda je moja isprika, ali mislim da nisam, dakle, mislim da nisam rekla u raspravi odnosno u odgovorima da se čini išta osim što se ovim Zakonom propisuje visina minimalne plaće i mislim da ćemo se tu složiti, a što se tiče, spominjali ste radnike koji su na minimalnoj plaći i koji ne iseljavaju iz RH, pa to je ono što smo govorili u jutarnjim satima, u stvari znamo i sami da posebice u tekstilnoj industriji, najviše radnica i to iznad 50 godina i to sa relativno niskom razinom obrazovanja i upravo zbog toga, deminimis potpore odnosno kompenzacijske…/Upadica: Hvala vam/…mjere do 200.000,00 EUR-a. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Slijedeća replika kolega Saša Đujić, nakon njega kolega Žagar. Hvala lijepo potpredsjedniče. Gospođo državna tajnice vi ste nama održali jedno lijepo predavanje kako se smijemo ponašati, šta smijemo govoriti, ja znam da ste vi po struci profesorica, pa vam je to vjerojatno profesionalna deformacija, ali nismo sada trenutno na nastavi, nego smo u HS-u gdje zastupnici mogu raspravljati šta žele i šta govore i šta misle da trebaju govoriti, a ono što želim reći, ja mislim da bi već dovoljan problem trebao biti samo to što vi morate nama objašnjavati šta je ministar jutros rekao i što morate peglati njegove izjave i ako smo svi ovdje zastupnici neuki i nedovoljno pametni da možemo razumjeti ministra, većina medija koji su pratili ovu raspravu, su prenesli ministrove riječi, a to je Vlada je poslala važnu poruku da želi dostojanstven život sugrađana ovom mjerom, a vi ste sada ovdje u svom završnom rekli dostojanstveniji, vi ste rekli očito ispravno, a ministar je rekao ono što misli,

Hvala vam poštovani gospodine Đujiću. Mislim da, evo ga, je najbolje od svega da preslušamo fonogram, pa ćemo onda vidjeti što je ministar zaista rekao, u svakom slučaju 3.000,00 kn minimalne plaće je više nego ono što je bilo i 2015.-te i da je za 24% više, nego u odnosu na prije dvije godine i da je to najveće povećanje ikada, a nikada nije rekao da je to dovoljno za kvalitetan život, tako da, eto, na kraju slušati ćete fonogram. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala vam. Slijedeća replika kolega Žagar, nakon njega kolega Grčić. Hvala potpredsjedniče HS-a. Uvažena državna tajnice, politika plaća je sigurno jedan složeni sustav. Vi ste sad ponovili ono što ste jutros govorili, zapravo, što je ministar govorio da su predviđeni izuzeci već prijašnjim rješenjem zakonskim što to sve ne može ulaziti u minimalnu plaću, prekovremeni rad i tako. Međutim, vidite postoje slučajevi gdje je problem obrnuti, pa svjesno ne ulaze neki dodaci u plaću da bi ona ostala minimalna, pa se isplaćuje kao terenski dodatak. Riječ je o vozačima u cestovnom linijskom prijevozu koji zbog mogućnosti isplate terenskog dodatka ne dobivaju to u obliku plaće, nego terenski dodatak. S time je oštećen i državni proračun i njihove uplate doprinosa i kad budu išli u mirovinu, to će sigurno osjetiti na mirovini, a i državni proračun neće dobiti sredstva koja su potrebna. Ja ću to pitanje vjerojatno, ja sam krivo uputio u Ministarstvo prometa, uputiti ću k vama da to provjerite jer je Ministarstvo prometa odgovorilo da je to u nadležnosti Ministarstva rada. **Hajdaš Dončić, Zahvaljujem gospodine Žagar. Evo, ja vam moram reći da vam zahvaljujem na ovom konkretnom primjeru, međutim, sada iz ove pozicije na to pitanje ne mogu odgovoriti jer o tom konkretnom pitanju nemam saznanja, ali upravo zbog toga apeliram i molim vas da to prijavite i na Ministarstvo prometa, ali i na Ministarstvo financija i da oni to institucije odrade taj dio da se vidi o čemu se zaista radi, jer ja ovako na prvu o individualnom slučaju zaista ne mogu odgovoriti. Hvala, slijedeći je kolega Grčić, nakon njega kolega Panenić. **Grčić, Branko (SDP)** Hvala lijepo gospodine podpredsjedniče, dakle mi ovdje govorimo šta je ministar jutros rekao, međutim za mene je puno ozbiljnija poruka sa sjednice Vlade, gdje je u uvodnom dijelu premijer rekao, da će ovim povećanjem minimalne plaće osigurati dostojanstven život ljudima koji tu plaću primaju, to je porazno. I to je činjenica i to možete preslušati 100 puta i uvijek ćete čuti tu istu poruku premijera. I to je ono što je neprihvatljivo, jer sa 3.000 kuna znate kolko je satnica radnika sa 3.000 kuna, 17 kuna, znači malo više od 2 EUR-a, znači on kavu ne može platit sa svojom satnicom, prema tome to ne može biti cilj ove Vlade, to je nešto što je privremena mjera naravno i gdje se očekuje zapravo da će se u što kraćem vremenu ta plaća dignuti, ali i da će se kompenzirati poduzetnicima da se ne bi ugrozila radna mjesta, to je uvjet. **Hajdaš Dončić, Zahvaljujem poštovani gospodine Grčiću, evo ja ću samo vas podsjetiti da ste vi upravo u vrijeme vaše vlade 2015. godine digli minimalnu plaću brojkom i slovom za 11,94 kuna što je 0,4%, a 2014. godine digli ste minimalnu plaću za 32,83 kuna što je 1,1%. Vlada Andreja Plenkovića digla je minimalnu plaću za 23,88%, brojke sve govore.

još bi se vratio na onaj početak zapravo i uzeo bi dio i vaših riječi što ste izgovorili, znači i sami ste rekli nije još dovoljno. Znači još uvijek nismo izašli iz te granice, ono govorimo upravo o granici pokrivanja troškova pojedinca, da li je to četveročlana obitelj, jednočlana i to, znači svako teži da pokrije najmanje svoje životne troškove. Ono što najviše opterećuje i mene u ovoj cijeloj komunikaciji, da se nikako ne obraćamo na troškove života, znači troškovi života rastu, često i odlukama Vlade. vidimo da evo struja kao takva, ono vrlo brzo ćemo imati evo ono poduzeli smo neke mjere al ona nam raste, ono ne možemo je neće je zaustaviti kao takvu. Oko vode sve više ugradnja odvodnje imamo, znači rastu cijene troškovi za vodu. Imamo odvoz smeća radi zaštite okoliša isto tako. Prema tome cijeli set poskupljenja i negdje treba to nadoknaditi. **Hajdaš Dončić, Siniša Poštovani gospodine Paneniću, pa upravo je ova Vlada svojim potezima pokazala da želi više i za radnike koji primaju minimalnu plaću i to smo pokazali unatrag dvije godine. Znate i sami da je prosječna plaća u RH narasla za 710 kuna, da imamo 3 najbržu stopu rasta zaposlenih u EU. Isto tako i da imamo stopu nezaposlenih onu koja je upola manja nego u vrijeme 2014. i '15. godine, danas imamo nešto više 140.000 nezaposlenih, ali 71.000 više novozaposlenih i 50.000 više uključenih u mjere aktivne politike zapošljavanja za što smo osigurali 4,5 milijarde kuna što je nikad više u povijesti. Hvala. Hvala vam. Slijedeća replika je kolegice Alfirev, nakon nje kolega Bunjac. **Alfirev, Marija (SDP)** Hvala poštovani podpredsjedniče, uvažena državna tajnice, da u svakom slučaju nužno je bilo podići minimalnu plaću, to je apsolutno točno. No ono što, na što me što me je zapravo potaklo da se javim na, replikom na vaše izlaganje je bilo to da ste gotovo cijelo izlaganje, ovo zadnje, proveli, posvetili pravdanju onoga što je ministar rekao, a rekao je i to je ono što Vlada, Vladina mantra je da je ovo dovoljno za dostojanstven život. I vi ste to pokušali opravdati. Ono što ste vi naknadno još napravili govoreći i kolegi Grčiću da je nešto vlada naša propustila napraviti je zapravo jedna,

Hvala vam gospođo Alfirev, ma bit ću vrlo kratka isto, isti odgovor kao i gospodinu Đujiću, dakle u svakom slučaju od minimalne plaće koja iznosi 3.000 kuna ne može se kvalitetno živjeti, ali se može puno, puno bolje živjeti nego od one koja je u 2018. godini, jer kao što ste vidjeli i danas po medijima, ukoliko imamo bračni par gdje oboje primaju minimalnu plaću tada oni, samo temeljem ovog povećanja imaju 1.000 kuna, pardon 500 kuna veće povećanja u odnosu na '18. odnosno 1.200 kuna veće povećanje u odnosu na prije dvije godine. A da stoji ono povećanje u vaše vrijeme od 0,4% minimalne plaće, da, ali takve su brojke, to su vaši rezultati, 0,4% odnosno 11 kuna je povećanje iz vašeg vremena. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala, slijedeća replika je kolega Bunjac, nakon kolege kolegica Maksimčuk. Hvala lijepo uvažena državna tajnice, evo hrvatski građani su doživjeli da im HDZ brani njihov dostojanstven život, rekli bi ono hvala al nemojte nas vi branit. Ali dobro, evo recimo dovoljno je pogledat kod Slovenaca, bili smo do nedavno u istoj državi, trpjeli smo iste Karađorđevića, Tita, UDBU, ne znam koga sve ne, tamo je zajamčena minimalna mirovina, ne plaća, mirovina 500 EUR-a. Znači oni imaju za 100 EUR-a veću minimalnu mirovinu nek što mi imamo zajamčenu minimalnu plaću. Kod nas je prosječna plaća u gradu Zagrebu 6 tisuća kuna navodno, u Beču je 15 tisuća kuna ali u Beču su režije jeftinije nego u Hrvatskoj. I to je poraz vaše Vlade, znači imate preniska primanja a previsoke cijene. I tu ovaj segment koji vi sad ispravljate u biti neće ništa bitno promijeniti, kao što sam već Hvala vam. poštovani gospodine Bunjac, pa evo samo ću vas podsjetiti da postoji i institut minimalne mirovine, odnosno najniže mirovine u RH. Upravo smo o tome prošli utorak cijeli dan, pa skoro i noć raspravljali pa se vrlo dobro sjećate, ako ne ja ću vas podsjetiti da smo dali prijedlog da minimalna mirovina u RH iduće godine raste za 3,13% a to znači da će 246 tisuća naših građana primati samo temeljem toga višu mirovinu. A isto tako moram tu spomenuti i nacionalnu mirovinu koju uvodimo za sve one osobe koje nisu stekle 15 godina staža kako bi uopće mogli primati mirovinu. Evo samo kao podsjetnik, pitali ste pa sam odgovorila. Hvala. Sljedeća replika kolegica Maksimčuk, a onda kolega Mikulić. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Evo tek na kraju današnje rasprave ustvari došli smo na temu i držimo je se a to je Zakon o minimalnoj plaći. Pozitivan iskorak ove Vlade je naravno povećanje u njenom mandatu od 504 kune što sigurno nije zanemarivo, naravno da to još uvijek nije dovoljno onim građanima koji su na minimalcu ali da bi napravili nekakav balans poslodavcima da budu konkurentni da ne otpuštaju zaposlene to je sigurno jedno povećanje koje će osjetiti naši sugrađani ali uz niz onih, odnosno koje smo imali osjetiti će se naravno kod onih sa minimalnim prihodima ali i tu je znači povećan broj djece koji će primati dječji doplatak, naravno onih 7 žena koje ste kroz vaše ministarstvo, kroz mjeru „Zaželi“ naravno da je i to nekakav prihod koji će osjetiti žene koje su u onim godinama, znači ostale bez radnog mjesta. Hvala. **Hajdaš Hvala vam poštovana gospođo Maksimčuk. Drago mi je da ste sveobuhvatno sagledali sve ove mjere Vlade Andreja Plenkovića koje se odnose upravo na povećanje standarda od dječjeg doplatka nadalje, porezne reforme koja je rasteretila naše građane i poduzetnike za u konačnici 6 milijardi i 400 milijuna kuna, do dječjih doplataka koji su prošireni na novih 90 tisuća obitelji i za koje smo povećali sredstva u proračunu za 2019. kao i za mirovine gdje je u proračunu ustavi najveće povećanje od milijarde i 600 milijuna kuna za mirovine, odnosno indeksaciju mirovina u idućoj godini. Spomenuli ste i program „Zaželi“ s kojim se ministarstvo posebno ponosi budući

Zahvaljujem se poštovani potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice slažem se s vama da smo ovdje da govorimo o temama i što su i kolege rekle da se razgovara o temama ali i o temama koje su teme dnevnoga reda danas. Tu smo da ove zakone učinimo boljima, naravno da bi svi htjeli da je minimalna plaća veća i idemo ka tome lagano sigurno i na jednim realnim temeljima. Ono što je bitno za još jednom iskazati da je ovo najveće povećanje ikad od 504 kune što čini 24% u posljednje 2 godine. I nekima možda smetaju ovi pozitivni pomaci i trebalo bi ih možda i podsjetiti da su imali priliku kada su mogli te pomake napraviti i većima no to su propustili učiniti. Hvala. Hvala i vama. Odgovor izvolite. minimalne plaće moramo staviti i u kontekst gospodarstva, održivosti, financijskih mogućnosti i završiti ću s time da je ovo najveće povećanje ikada. Hvala. Hvala vam. Time zaključujem raspravu o Konačnom prijedlogu zakona o minimalnoj plaći, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 534. a glasovati ćemo o zakonu kada se steknu uvjeti.

Hvala vam.

amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski